Poštovane zastupnice i zastupnici, temeljem čl. 247. Poslovnika HS Odbor za zakonodavstvo predlaže HS provođenje objedinjene rasprave o točkama jedan i dva dnevnog reda predviđenog za danas, to su: - Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 451. i - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 452. Je li tko protiv tog prijedloga za objedinjavanje? **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Suglasni smo sa prijedlogom, no molimo s obzirom na opsežnost i važnost ove materije da se odobri da u ime klubova možemo govoriti 15 minuta o ova dva zakona, hvala. Mislim da je prijedlog razuman i da ćemo se svi složiti s time, dakle svi se slažemo s objedinjavanjem i sa time da 15 minuta klubovi mogu govoriti.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku sukladno čl. 204 Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. li predstavnik predlagatelja dati dodatno … A, imamo prije ovo dodatnog obrazloženja, zahtjev za stankom poštovane zastupnice Marije Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta. Tražim stanku u ime Kluba Mosta da ukažem na Bačićev paradoks. Zaspao je jednu noć Branko Bačić, saborski zastupnik. Zaspao je misleći ili sanjajući da HDZ donosi najbolje zakone na svijetu. Zakone za koje on svaki put, ne samo dizao ručicu, nego kao predsjednik Kluba HDZ-a okupljao većinu da zakon sigurno stupi na snagu. I probudio se iduće jutro Branko Bačić, ministar graditeljstva i shvatio Branko Bačić da HDZ donosi ono što mi odavno znamo, najgore zakone na svijetu i njegovim riječima shvatio da je čak 60% zakona o obnovi nevaljalo i potrebno ga je mijenjati i tako je ministar Branko Bačić, za razliku od saborskog zastupnika Branka Bačića odjednom kao deus ex machina došao s rješenjem problema obnove. Samo su 2 moguća puta interpretacije ovog slučaja. nego i svoj vlastiti HDZ ili ni sada nema rješenja nego tek želi politički profitirati pa nam nudi ovaj nemušti i zbrzani, po njegovim vlastitim riječima, prijedlog zakona da bi ispalo da opet nešto radi. I ne, zato mi nećemo podržati ovaj, od trećeg ministra, četvrti po redu Zakon o obnovi jer ovo nije zakon o obnovi, ovo je četvrta po redu obnova zakona

Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Kolegica je povrijedila čl. 238 Poslovnika vrijeđajući kolegice meni se čini da ste vi zaspali kao sudionica emisije Peti dan sa dobrom naknadom, a probudili se kao saborska zastupnica i mislite da sve najbolje znate. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila replika pa dobijate opomenu. Kolegica Selak Raspudić digla je povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? (Nezavisni)** Čl. 238, omalovažavanje saborskih zastupnika. Ne znam zašto kolegica misli da je za uvaženog ministra Bačića uvredljivo što se probudio kao ministar koji konačno sve zna i sada je ponudio kvalitetan zakon o obnovi. Misli li ona možda da je to vrijeđanje zapravo građana na Banovini i u Zagrebu i ostalim potresom pogođenim područjima ili je možda to uvreda za zdravu pamet i sve nas ovdje? **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, i to je replika pa dobivate opomenu. Sad idemo dalje na stanke. Stanku je zatražila i poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, molim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta. Evo, do današnjeg dana, odnosno bolje rečeno, do petka, imali smo i imamo na snazi jedna zakon kojeg možemo zvati, kad je riječ o obnovi, zakon procedure i procesa koji su postali tako komplicirani da je postalo samoj sebi svrha i apsolutno neprobojni i za one koji su u tim procesima trebali upravljati, a da ne govorimo o onim ljudima koji su stradali na području Grada Zagreba i okolice odnosno na području Banije i Banovine, a sad imamo jedan prijedlog zakona kojeg možemo nazvati male tajne velikih majstora kuhinje. Zašto? Jer se ovdje kriju niz zamki koje ćemo tek vidjeti u samoj provedbi. Dakle predlagatelj se odlučio za nekoliko načina i modela. Predlagatelj se odlučio da tamo gdje nema rješenja ima povjerenstvo koje će imenovati ministar i vidi čuda, jedan član povjerenstva mora biti građevinske struke, a ova druga dva mogu Predlagatelj se odlučio da tamo gdje ministarstvo donosi da bude rješenja, ali tamo gdje mijenjamo, zamjenjujemo nekretninu, gdje nekom dajete privremeno zbrinjavanje, bude odluka koja je neupravni akt. Vidi čuda, predlagatelj se odlučio u čl. 89 dati mogućnost gradnje višestambene zgrade za privremeno zbrinjavanje na površinama koje će kupovati APN za potrebe države, a koje ne moraju biti namijenjene za gradnju. Da pojednostavim, APN može kupiti površine koje su u planu namijenjene za zelenilo, koje su u planu namijenjene za park, koje su planu namijenjene za školu ili neku javnu namjenu i tamo će se graditi višestambene zgrade za privremeno zbrinjavanje, pritom što ne znamo što je privremeno zbrinjavanje.

Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih kako bi se dodatno konzultirali oko ovog izuzetno važnog zakona, a i kako bih istaknuo nekoliko činjenica. Drago mi je vidjeti evoluciju stavova vladajućih, ali i dijela oporbe gdje se konačno shvatilo da je bolje isplatiti predujmove ljudima nego naravno, zagovarati jedan model obnove koji jednostavno nije nikada mogla niti zaživjeti na pravi na čin jer je bio sulud. Također, moram naglasiti kako novaca na koncu za obnovu niti nema. Mi u 3 godine smo osigurali otprilike milijardu eura, a procjena štete je otprilike 17 milijardi eura, tako da je ovo jedan jako dobar trik, pogotovo PR tik, a na koncu konca nakon 30.6. više novaca neće niti biti. Ja još jednom pozivam Vladu s obzirom da prema novom zakonu će biti još praktički i veće ovlasti Vlade da se posluša naš prijedlog koji je vezan za beskamatne kredite putem HBOR-a putem oprosta PDV-a i naravno putem jedne prave i direktne pomoći prema socijalnim slučajevima. I ako Boga poznajete ako vam se obrati Turska nemojte im samo govoriti o ovim prvim prijedlozima zakona zato što oni svoju obnovu neće vidjeti sigurno još narednih 50 godina

vi ste g. Bačiću treći ministar koji treba provesti tu obnovu, a stanovnici Banije dočekali su treću novu godinu za redom u kontejnerima, dakle to najbolje govori o tome koliko je obnova uspješna. To je tuga, jad i sramota. To nije obnova to je jedna velika obmana jer prevarili ste nas do sada tri puta. Mi vam više ne vjerujemo. Svaki put ste govorili da će izmjene zakona ubrzati obnovu, a nije se dogodilo apsolutno ništa, obnova i dalje stoji. Ali izgleda da vam vjeruju iz stranke Možemo koji su najavili da će podržati zakon, očito je ta suradnja sjajna jer smo vas svi imali priliku gledati neki dan bok uz bok Tomaševića koji je rekao javno da će ovaj zakon potaknuti i samoobnovu, ali i administrativno rasteretiti cijeli proces. Toliko ste dobro izgleda prema gradu Zagrebu napravili ovaj zakon da grad Zagreb čak nije imao niti jednu jedinu službenu primjedbu na ovaj zakon, čak štoviše grad Zagreb se nije ni očitovao o prijedlogu zakona u javnom savjetovanju, iako praktički niti jedna kuća niti jedna zgrada u gradu Zagrebu nije obnovljena, a suradnja između HDZ-a i Možemo je izgleda toliko dobra jer su se svaki petak i bivši ministar Paladina i gradonačelnik nalazili i govorili da sjajno surađuju iako obnova u gradu Zagrebu nažalost stoji. Šlag na tortu ovoj sjajnoj suradnji HDZ-a i Možemo možda govori najbolje informacija iz saborskih kuloara da već smijenjeni Gordan Hanžek državni tajnik za obnovu dolazi upravo raditi u grad Zagreb u Sektor za obnovu. Treba li više šta reći? nije uspio obnoviti Baniju, ali je uspio sebi pribaviti luksuzni Audi Q7 i sad će se pridružiti plejadi Tomaševićevih prvih suradnika koji voze luksuzne automobile poput

Ima li smisla govoriti o ovom zakonu? Ima li uopće smisla govoriti o formalnim okolnostima i strukturalnim poboljšanjima koje navodno donosi ovaj zakon tri godine nakon potresa? Pa prije će se Turska obnoviti nego Hrvatska. I ja bih ovdje da zaključimo i kažemo da je obnova završila, obnova je gotova. Znate koja? Duhovna obnova, ta duhovna obnova traje od '90.-tih, a vodi ju uglavnom HDZ nažalost kao i sve vlade do sada. Već prije potresa su Sisak i Petrinja bili potpuno razrušeni gradovi, odlazili smo tamo kao RF kad je kad su radnici Rafinerije Sisak dobivali otkaz, čak ni zastupnici birani iz te izborne jedinice nisu im dolazili davati podršku, a premijer mi je rekao da ne bi trebala ni ja jer nisam iz te izborne jedinice uopće tamo odlaziti. Ta obnova se desila već sa iseljavanjem 16,7% radno sposobnog stanovništva iz Hrvatske i ona je uistinu završila. Ovo su samo posljednji rezultati duhovne obnove HZD-a i svih vlada do sada koja ima za cilj i odlučila je uistinu staviti nas na začelje Europe, svesti nas na uslužne djelatnosti i turizam, iseliti one koji bi nešto drugo radili i uistinu osiromašiti i devastirati ovaj prostor. Cilj i je zapravo da se ljudi isele i da ovdje niko ne živi, osim HDZ-ovih dužnosnika koji će prodavati još ono zadnje što je ostalo, a to je naša obala.

kako bismo još jednom i unutar opozicije, ali i svih onih koji će danas ovdje raspravljati dogovorili šta su prioriteti ovog procesa. Prvo želim istaknuti jednu stvar, činjenica je da bi se efikasno provodila obnova potreban je efikasni zakonski okvir, ali puno više od toga potrebna je politička volja. Apsolutno je svima jasno, pa mislim da i vama koji ovdje sjedite, da obnova Zagreba i Banije nije bila politički prioritet premijera do jučer, nije bila jer da je bila vlastitim bi rukama sagradio više od pet, šest kuća na Baniji, a o Zagrebu da ne govorimo gdje od privatnih zgrada obnove nije doslovno ni bilo. Želim još jednom građanima podcrtat da je zakonom Vlada preuzela na sebe odgovornost za obnovu privatnog stambenog fonda, bilo stambenih zgrada, bilo kuća, da jedinice lokalne samouprave tu nemaju ingerenciju i da je vidljivo da taj dio ide najsporije i da je vidljivo da nije bio politički prioritet. Godinu dana najduže godinu dana prije narednih parlamentarnih izbora, evo obnova navodno postaje politički prioritet i sve ono što smo govorili prije dvije godine ovdje da je nužno ugraditi u zakon od toga da imamo jednu instituciju, od toga da moramo olakšat dokazivanje vlasništva, do toga da moramo osigurati da ne treba 51% suvlasnika da neko ne bi blokirao obnovu da moramo to olakšati i naći alternativne načine, sve to evo danas napokon nakon dvije godine vidimo u prijedlogu novog zakona. Propustili smo dvije godine samo zbog toga jer je HDZ … …/Upadica Reiner: Hvala./… … imao naviku odbijati svaki prijedlog koji dolazi iz opozicije. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta stanku je zatražio i poštovani zastupnik Bartulica. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Domovinskog pokreta. Poštovani ministre na vašem saslušanju kad ste bili izabrani zaželio sam vam sve najbolje. Vi ste mi obećali da ćete sve učiniti da se smanje birokratske prepreke. Sami ste svjesni da stvari ne mogu i dalje ovako se nastaviti. kako gleda hrvatska javnost, pa i naši ljudi koji su pogođeni potresom mogli ste čuti u ponedjeljak izravno od ovog gospodina u Zagrebu. Dakle, to je odraz mišljenja o radu Vlade na ovom pitanju. Dakle, ovaj novi zakon je to little to late, premalo, prekasno. Zašto? Od početka smo upozoravali da javna uprava koja je zapravo skupa i golema i živi u nekom paralelnom svijetu od običnih ljudi nije u stanju odgovoriti na potrebe ljudi na Banovini, ali i u Zagrebu. Na žalost na primjeru obnove to se najbolje vidi, na žalost. Dakle, postoji paralelni svijet, ljudi koji pravilnike i druge stvari izmišljaju i koji nisu provedivi na žalost i građani skupu cijenu plaćaju, vrlo skupu cijenu. Neću ponavljati poznato da treću zimu provode u kontejnerima. Mi smo govorili da koncept treba od početka pojednostavniti i nije dobro da više ustanova, javnih ustanova već se bave ovim pitanjem. puno veće od nas na žalost većim iskustvom od ovakvih nevolja, Japan na primjer ima od početka samo jednu agenciju koja prima novac, dijeli novac, provodi rješenja i slično. Kod nas na kraju nitko nije odgovoran, nitko nije odgovoran. Ja se nadam da ćete vi preuzeti odgovornost i političku za sve dobro i nedobro što bude od ovog trenutka. Hvala. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku stanku je zatražila i poštovana zastupnica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani tražim u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku najmanje u deset minuta trajanja stanku kako bi još jednom napomenula da je izuzetno bitno pogledati što se što se trenutno događa u Turskoj, dakle zemlji koja je izdala preko 150 uhidbenih naloga za sve osobe za koje trenutno sumnjaju da su sudjelovale u zlouporabama obnove, odnosno izgradnje zgrada na području države Turske. Republika Hrvatska je propustila provjeriti što se događalo sa obnovom nakon rata na području Banovine, jer sve ono što trenutno američki stručnjaci zaključuju na području Turske da se dogodilo u izgradnji novih zgrada zapravo se događalo i u obnovi Banovine. Ljudi koji tamo žive će vam posvjedočiti da su se te kuće spljoštile, znači nije postojalo uopće poveznica između gornjih ploča i onih donjih. Znači njihove temelje se radilo bez cementom, bez povezivanja sa relativno skupim elementom a to je cement. Znači radili su ih samo od pijeska. To je potpuno nedopustivo i sramotno i kako se onda može vjerovati ovoj Vladi, trećem ministru po redu, trećem zakonu po redu da će ovaj puta biti sve u redu. Ne može biti u redu, upozorila vas je na to i pučka pravobraniteljica kad je rekla da se radi o osnovnim, elementarnim ljudskim pravima. Ti ljudi koji su tamo ostali po drugi put bez krova nad glavom su izigrani od strane vladajućih u Republici Hrvatskoj. Ne mogu vam vjerovati, ti su ljudi razočarani i napušteni i to je sramota. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista stanku je zatražio i poštovani zastupnik Sačić. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam lijepo. Tražim također stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom ukazali hrvatskoj javnosti da se nalazimo, da se zapravo vrtimo u krugu proteklih dvije, tri godine zbog naše Vlade koja nije dovoljno dobro organizirano, smisleno, tolerantno poslušala sve pametne ljude, sve dobre savjete, svu struku koju Hrvatska ima da iz tog zla, iz te nesreće koja nas je pogodila izađemo što bolje, što prije na korist hrvatskih građana pogođenim tim potresima kako u Zagrebu, tako i na Banovini i okolici Zagreba, u ostalim županijama. Jer uopće je suludo danas treći puta mijenjati zakone, a dolazimo na rješenja koja ova oporba prvi puta prije dvije godine predlagala. Sad ih stavljamo u rješenje, jer se netko dosjetio da treba neke stvari centralizirati, da treba neke stvari relativizirati, da treba zemljišno-knjižne i sve ostale pravne procedure olakšati, a sve to danas govori zapravo da smo običnim građanima bitno, bitno a i državi Hrvatskoj poskupili procese jer danas nije isto obnoviti i izgraditi kuću nego prije tri godine. To je danas skuplje za sto posto najmanje. Prema tome, tko će za opipljivu materijalnu štetu odgovarati? Onaj koji je to politički organizirao, odnosno ne organizirao i potrošio čitavu plejadu i ministra Horvata i Hanžeka i Vanđelića i našeg poštovanog potpredsjednika Vlade Medveda.

Evo tražim stanku u ime Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisne zastupnice kako bi evo potvrdili da je bila potreba donošenja potpuno novog zakona. Ne ići sa izmjenama i dopunama zakona, jer bi to bilo potpuno komplicirano. Ovaj zakon koji je sada predložen je puno pregledniji, puno jasniji i mislim da treba izuzetno puno raditi i na tome da se on i puno lakše i jednostavnije objasni onima koji ga koriste, koji će od njega imati koristi. Jučer je na odboru o tome se i raspravljalo da će biti jedna brošura posebno za one koji će sami obnavljati svoje kuće i to ustvari i izuzetno pozdravljamo jer ima samoinicijativa, ali je dosada to bilo izuzetno komplicirano. Ja očekujem da će sada veći dio ljudi, stanovnika posebno Banovine, ali i okolice Zagreba, Krapinsko-zagorske županije koristiti te mjere, a onda poslije i sigurno za konstrukcijsku obnovu višestambenih zgrada u samom gradu. Bit će sigurno teško doprijeti do ljudi, ali mislim da je ovo jedini način da se na terenu imaju ljudi koji će komunicirati, koji će davati prave informacije i koji će uvijek biti na raspolaganju svima potrebitima sa brojem telefona i dostupnošću. Evo i to što je jučer potpredsjednik Vlade i ministar Bačić rekao na odboru potpuno pozdravljam. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a stanku je zatražio i poštovani zastupnik Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a. Više od 2 tisuće kontejnera u kojima živi više od 6 tisuća ljudi ustvari su pokazatelj neuspjeha. Pokazatelj toga da obnova naprosto Vladi, vlasti nije bila prioritet. Nije joj bila bitna. 3 godine od zagrebačkog, 2 godine od petrinjskog potresa nije se napravilo dovoljno, nije se napravilo sve ono što se moglo i moralo napraviti da se tim ljudima pomogne da dobiju krov nad glavom, da mogu živjeti život dostojan čovjeka jer ustvari kad podvučemo crtu samo to je bitno. Obnovu ne radimo zbog zgrada, obnovu ne radimo zbog nekih političkih prioriteta, obnovu bi trebali raditi zbog ljudi. Ljudi koji imaju puno pravo živjeti normalan život, a ne da zimu i ljeto na minus 10 ili plus 40 provode u kontejnerima. To naprosto nije normalno. A zašto? Zato što netko nije htio slušati, da li iz inata ili iz nekog drugog razloga nebitno je, ali nije htio slušati. Dvije godine, dvije godine stvari stoje i tapkaju u mjestu jer se nije htjelo slušati. Ali evo sada napokon imamo zakon koji je koliko toliko poboljšao stvari. Međutim, bez obzira što je zakon korak naprijed ostaju brojni neriješeni problemi i brojne stvari ne koje još uvijek nemamo jasan odgovor i ja očekujem od ministra da nam u uvodnom izlaganju odgovori barem na slijedeća pitanja. Kako stojimo sa Fondom solidarnosti i što ćemo napraviti da se ta sredstva iskoriste? Ali i drugo što je rekao bih ključni problem. Tko će sada kada ubrzamo procedure to graditi jer Hrvatska ima ozbiljan problem sa građevinskim sektorom i onima koji bi stvari trebali izvoditi. Što ćemo po tom …/Upadica: Hvala./… pitanju napraviti ministre? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Zekanović dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? potpredsjedniče Hrvatskog sabora, Članak 238., evo u ruci imam troškovnik obnove jedne kuće u središtu Grada Petrinje i za krovište te kuće stoji cifra od 7 tisuća eura, pa me zanima hoće li kolega Grbin uplatiti novac koji je uzeo iz Državnog proračuna nazad u Državni proračun pa bi mogli npr. tim novcem obnoviti ovu kuću u Petrinji. Dakle Peđa vrati pare. Dobro, to je bila replika pa dobijate opomenu. Stanku je u ime Kluba zastupnika HDZ-a zatražio poštovani zastupnik Krunoslav Katičić. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege pa i u ime Kluba HDZ-a zatražujemo pauzu u trajanju od 10 minuta kako bi dodatno još obrazložili i promislili predložene izmjene koje se daju u ovom novom tekstu zakona, cjelovitom tekstu zakona. I mislim da je što je već i kazano dobro da se išlo u izmjene cjelokupnog zakona kako se ne bi opet izmjenama i dopunama miješali propisi da bi oni koji ga koriste, a to su građani mogli jednostavnije i bolje shvatiti i razumjeti. Fascinantno je na neki način kada sada slušate i ove sve uvodna izlaganja, odjednom sad se pojavljuje da su sve ove predložene izmjene, a i novi tekst zakona bili predlagane pa da je to jednostavno nije se htjelo prihvatiti, nije se htjelo, nije imalo se sluha za sve te izmjene, a kada se malo pregledaju detalji odnosno transkripti onoga što se je tada govorilo nije to baš tako. Ovdje se uvode brojne nove izmjene. Samo ukratko, 23 nove izmjene o samoobnovi, tada o tome se nije ništa govorilo osim nekakvih naznaka. Ovdje je to sve dobro razrađeno, raz, do, do samih detalja. Ukidaju se brojne nepotrebne elaborati, izvještaji itd. i pojednostavljuje se i cijela priča po pogledu dokaznih sredstava za vlasništva iako je pravo vlasništva neotuđivo u RH, ali mislim da je to dobro. Naravno spominje se i Fond obnova, to su dvije različite priče koje treba jasno spomenuti. Bitno je za naglasiti da se očigledno ide u zbrinjavanje po novim modelima, različitim modelima i mislim za kraj da je bitno naglasiti da će propis biti pregledniji, nomotehnički uredniji i da će kao takav biti lakši za primjenu svim adresantima, svim korisnicima posebno građanima. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, naravno sve stanke će biti odobrene, a sukladno Članku 293b. mi ćemo nastaviti sa radom, pa ću ja sada pozvati predstavnika predlagatelja za dodatno obrazloženje. Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić. Izvolite. S obzirom da, ovako imam jednu molbu tehničku. S obzirom da su skoro svi u sabornici digli pločice za repliku prije nego što je jednu riječ progovorio predlagatelj, molim vas držite ih u ruci kako bi službenici mogli to popisati, da se ne bi dogodilo da se nekoga preskoči ovaj nehotice je li, molim vas držite ih u ruci, a oni će pomno to popisati.

u kojima ste traženjima naveli razloge i nezadovoljstvo ovakvim procesom obnove namjera mi je da vam danas pokušam u ovom uvodnom dijelu od 20 minuta prikazati naše ili moje viđenje ubrzanja samog procesa obnove. Najprije želim reći da je moja najava prilikom imenovanja u HS bila u smjeru izmjene novog zakona, starog zakona, postojećeg zakona o obnovi, ali s obzirom na broj članaka koji je ovakvim pristupom i sadržajnom izmjenom bio obuhvaćen onda smo ocijenili da je bolje napraviti novi zakon zakon koji je upućen u proceduru bio je vođen arhitekturom postojećeg zakona, pa smo i mi sami tijekom trajanja e-savjetovanja utvrdili da je bolje napraviti novi zakon koji odstupa u normativnom uređenju u odnosu na postojeći zakon i ja se nadam i vjerujem da se slažete da je zakon čitak, da je zakon, obrazlaže, kvalitetni je proces obnove, da su, gotovo svi članci imaju svoj naziv zbog lakše preglednosti, da je on pitkiji ako se tako za zakon može reći, tako da ja mislim da u tom smislu možemo biti zadovoljniji. Ono što vam želim reć to je da i što sam vam rekao prilikom predstavljanja u HS, obnova je kao što je to i čl. 3. ovog zakona rekao u javnom interesu RH i jedan je i jedan je od najvažnijih prioriteta u radu Vlade RH. Obnova je iznimno kompleksna i zahtjevna i nije moguće koliko god kritički pristupali ocjeni obnove dati jednoznačnu ocjenu i odmah ću u startu reći, spora je, neučinkovita do sada bila u dijelu obnove privatnog fonda i privatnih ili obiteljskih kuća. Bez zadrške to govorim i to sad već govorim duže vrijeme i dok sam bio zastupnik, to se iz mojih izjava i ovdje u saboru može čuti i pročitati i iščitati, ali isto tako treba reć i drugu istinu, a to je kada je u pitanju obnova javnog sektora, javne infrastrukture, bilo komunalne, bilo prometne. Kad je u pitanju obnova javnih zgrada i u Zagrebu i u Sisačko-moslavačkoj županiji i u Krapinsko-zagorskoj županiji, e onda stvari ne stoje tako loše, niti su uopće loše, niti su uopće loše, kad govorimo o javnim zgradama. To danas kroz ovi niz replika ću jer sad nemam vremena ću kasnije elaborirati. Referirao bi se kratko na kolegu Bernardića, da kolega Bernardić ja sam već u tri navrata imao sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom i nastavit ću s njim i dalje sastanke jer nam je isti cilj neovisno o našoj stranačkoj opredijeljenosti, kao što sam imao već sastanke sa kolegom Kolarom, kao što sam imao sastanak i sa sisačkom gradonačelnicom gđom. Ikić Baniček, kao što sam imao sastanak i sa svojim prijateljom Ačkarom, kao što sam imao sastanak u više navrata i sa petrinjskom gradonačelnicom, našom kolegicom Magdalenom Komes, kao što sam imao sastanak i sa g. Jankovićem gradonačelnikom Gline, kao što sam imamo sastanak i sa načelnicima i Gvozda i Dvora itd., dakle dakle nikakva prepreka i razlog nije da se sastajem s njima jer kao što je to prioritetno, ovdje rekao sam posao Vlade, ništa manje to nije obveza i petrinjske gradonačelnice ako hoćete i sisačke itd., tako da tu nema za mene nikakvih prepreka neovisno o našem stranačkom i svjetonazorskom opredijeljenosti i razlikama surađivati. Što se tiče obnove, rekao sam koliko god bili uspješni ili manje uspješni, ali nikako neuspješni na obnovi javne infrastrukture i javnih zgrada, očito je, a ja to i razumijem, da se oporba promatra kroz spektar obnove obiteljskih kuća i tu nismo zadovoljni, ne dapače nego nije dobra i zato, prvenstveno zbog toga i zbog toga ovaj zakon je napisan i ovako koncipiran prvenstveno zbog, obiteljskog, obiteljskih kuća, pa i višestambenih kuća jer za dio obnove koja se financira i provodi temeljem Fonda solidarnosti nikakav više zakon ne može bitno promijeniti ništa. Mi smo što se Fonda solidarnosti tiče u završnoj fazi, još su nam 22 tjedna do kada moramo potrošiti milijardu i 3 milijuna eura i kakav god sad zakon bio da sve bude slobodno, da nema nikakvih ograničenja, bitno taj dio obnove, a ogroman je, ogroman je, milijardu i 3 milijuna eura promijeniti ne možemo osim što smo i u ovaj zakon intervenirali u jednom dijelu za ubrzanje trošenja sredstava iz Fonda solidarnosti, a odnosi se na obnovu komunalne infrastrukture jer smo i komunalnu i prometnu infrastrukturu u ovom zakonu podveli pod mogućnost skraćenog postupka javne nabave što ćemo Županijskim upravama za ceste, pa i gradovima i Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji i njenoj Županijskoj upravi za ceste i Sisačko-moslavačkoj i Hrvatskim cestama još nekoliko projekata koji će ih vjerojatno dohvatiti do kraja lipnja ubrzati proceduru, ali ništa više i ništa manje što se tiče Fonda solidarnosti. Zato je zakon isključivo kažem prvenstveno namijenjen obnovi, obnovi zgrada, bilo višestambenih, stambeno-poslovnih i obiteljskih. Što ovaj Zakon donosi kad nije u pitanju obnova? Prije svega, objedinjavanje, da ne kažem, centralizaciju, objedinjavanje tri tijela, onog glavnog upravnog, koje donosi rješenja, a to je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i dva provedbena tijela, Fonda za obnovu Grada Zagreba koji je nastavo ovim zakonom i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kojega ćemo danas raspraviti i u petak glasovati, ja se nadam i podvesti pod kapu Ministarstva prostornog uređenja, čime će on prestati postojati. I o tome sam govorio prilikom interpelacije prije 15 dana pa sada možda nema potrebe jer ćemo kasnije u replikama, mi ćemo na taj način ubrzati obnovu iz čisto pragmatičnih, tehničko-administrativnih razloga, već samim time što smo pod u jednom tijelu, a da ne govorim da ćemo doista ubrzati obnovu jer smo, jer ćemo ujednačiti procedure, što do sada nije bio slučaj, bilo je manjih razlika u postupanju, provoditi jedinstvenu nabavu, pratiti sa operativnim koordinatorima zajedno cijeli prostor, njima nalagati brže reakcije koje će biti objedinjene s jednog mjesta, koristiti iskustva jedne obnove i druge obnove jer su dvije, praktično dvije obnove iako je bio pod kapom Ministarstva, ali su bila dva različita provedbena tijela i to će ubrzati. Ali i to nije bilo dovoljno. To će nam, moram reći, u ovih mjesec dana stvarati ogromne, ogromne poslove u Ministarstvu kroz administrativno i kadrovsko rješavanje svakog pojedinog zaposlenika, njegovo novo mjesto u Ministarstvu ali to je naša briga, nemam se što oko toga nikome opravdavati jer je da doista ozbiljno mislimo kad govorimo o objedinjavanju na način da smo se dali najmanjim moguće, najkraće moguće rokove, sve najvažniji provedbeni akti donijet ćemo u 15 dana, a vjerujte, a u tih 15 dana za program mjera moramo odraditi i e-Savjetovanje, međutim, kako smo radili na zakonu, tako smo radili na svim podzakonskim aktima i mi ćemo te rokove, uvjeren sam, ispoštivati, da Ministarstvo može u idućih mjesec dana normalno funkcionirati kao da smo uvijek bili pod istom kapom. Ali kažem, ni to nije bilo dovoljno. Najveći problem po meni jest procedura. Ta procedura kakva je sada bila je dijelom oslonjena na zakon, dijelom na zakon, ali jednim dijelom i na program mjera. Program mjera koji je proizlazio iz zakona je dodatno .../Govornik se ne razumije./... taj proces, uveo sudionike koji zakonom nisu predviđeni, uveo dokumente koji su nepotrebni, barem po meni uz svo dužno poštivanje arhitektonske i građevinske struke, ja držim da su svi ovlašteni inženjeri građevine u Hrvatskoj, kada ugovaraju i jesu zaduženi za projektiranje, da na njima bez ikakvog problema leži odgovornost koja se ne mora kroz druga dodatna, druge dodatne angažmane drugih ovlaštenih inženjera građevine propitkivati i kontrolirati jer svaki inženjer građevine, svaki arhitekt koji je ovlašten u RH, kompetentan je, stručan je i zna koje su njegova prava, obaveze, odgovornosti i on će sada temeljem ovog Zakona takvu odgovornost do kraja morati poštivati i konzumirati i neće trebati, osim onoga što će Ministarstvo kontrolirati dodatno kroz brojne druge angažmane, projekte, dokumente, pratiti kvalitetu onoga što rade ovlašteni inženjeri građevine ili arhitekture. Dakle smanjujemo broj sudionika, no prije toga želim reć što sve smanjujem, što sve ukidam. Dakle ukida se izrada elaborata ocjena postojećeg stanja koja je bila jedan dokument u procesu koji je odugovlačio cijelu obnovu obnovu i on se ukida, više neće postojati, osim što će se za višestambene zgrade, on biti će sastavni dio projekta obnove ili konstrukcije same zgrade. Ukidamo nadalje projekt uklanjanja pojedine zgrade temeljem odluke ili rješenja o obnovi dužna, ide u izgradnju nove zamjenske kuće, ukidamo i taj projekt koji je do sada bio nužan i po meni usporavao i sigurno usporavao. Ukida se tehničko-financijska kontrola projekta koju je u procesu obnove provodio još jedan ovlašteni inženjer građevine koji je provjeravao elaborat kojega sada ukidamo, koji je provjeravao nalaz, koji je provjeravao sam projekt. Mi držimo da je to nepotrebno, ali na značajnim velikim projektima gdje su konstrukcijske obnove iznimno zahtjevne u financijskom smislu, a gradi se o državnom novcu, o javnim sredstvima, ministarstvo će osnovati poseban tim koji će pratiti obnovu, konstrukcijsku obnovu zgrada koje participiraju na iznosima od preko milijun eura. Ja sam prekjučer evo, sa zagrebačkim gradonačelnikom bio u Ilici 103 gdje smo obišli gradove na konstrukciji jedne kuće čija će obnova koštati iznimno, višestambene zgrade koja će koštati jako puno novaca, gotovo milijun eura i onda sama ta, samo taj postupak obnove zahtijeva još jednu dodatnu kontrolu i superviziju na razini Ministarstva jer se radi o ozbiljnom iznosu novaca. Ukidamo dalje i potrebu ishođenja konzervatorskih uvjeta prije ulaska u obnovu zgrada koje nisu pojedinačno kulturno dobro. Mislimo da nisu potrebne, ne samo da nisu potrebni prethodni uvjeti, nego naknadna ocjena projekta i to također, ukidamo i tu ćemo značajno ubrzati .../Govornik se ne razumije./... projektanti i izvođači, tog aspekta i s te činjenice govori kako to zna često puta odugovlačiti sami projekt i mislimo da nema potrebe na pojedinačnim objektima koji nisu kulturno dobro. Ukida se izvješće o obavljenoj kontroli revidenta za višestambene poslovne i posebne zgrade na projektu za uklanjanje same zgrade. Smanjujemo već sada broj sudionika u samom postupku javne nabave i samom postupku procesa obnove ili izgradnje zamjenskih kuća čime ćemo taj proces ubrzati. Olakšavamo dokazivanje prava vlasništva, nemam dovoljno vremena sada, vjerojatno ću to kroz replike, smanjit ćemo proceduru, ubrzat ćemo vam dokazivanje prava vlasništva. Sama činjenica da je Sisačko-moslavačka županija, Grad Zagreb, cijeli taj prostor oslonjen na katastarske planove i zemljišnu knjigu, gruntovnicu koja negdje je preko 200, 150 godina stara neodržavana možete si misliti kakvi su pojedini zemljišno knjižni izvaci koji govore o statusu vlasništva. udaljen od mikrofona./… obećao sam jučer na odboru da ćemo predstaviti brošuru koja će koja još uvijek nije definitivna, jedan mali vodič kroz samoobnovu, pa je on tu ko hoće može ga uzeti, ali nije do kraja dovršen odnosno nismo ga još tiskali do kraja s obzirom da možda bude neki amandman, možda ćemo nešto mijenjati pa nećemo uć u veliku investiciju troška, a da još uvijek neki amandman ne bude, bude mijenjao sam proces obnove. Nadalje, uvodimo model zamjene vlasništva ako se građanin odluči za neku novu kuću, a ne na obnovu svoje kuće. Proširuje se krug korisnika obnove, to je vrlo važno, pa ćemo pored bračnog druga ili srodnika u vertikalnoj lozi uključivati i pobočnu povezanost sa braćom, sestrama, neformalnim životnim partnerom, Potiče se demokratska revitalizacija na način da se broj osoba koji su stanovali u obnovljenoj obiteljskoj kući uklonjenoj obiteljskoj kući ubrajaju novorođena djeca u protekle dvije godine od kada je bio petrinjski i zagrebački potres. Uvodi se gradnja višestambenih poslovnih zgrada na području katastrofe, dakle na području Sisačko-moslavačke županije. Uvodimo ono što je važno što sam također najavio uvodi se u proces obnove i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama kojom ćemo omogućiti izgradnju višestambenih zgrada, o tome je nešto maloprije govorila kolegica Anka Mrak Taritaš, ali … u replici njoj kasnije replicirati jer sad bi onda gubio puno na vremenu u ovom uvodnom dijelu. Uvodimo i društvo Državne nekretnine koje obnavljaju u ovom trenutku 217 stanova koji će stanovi poslužiti za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba koje kojima se koji su u procesu obnove svojih zgrada. Uvodimo mogućnost poticanja donatora i to je sada zakon prepoznao na način da ukoliko nekom građaninu nije predviđeno rješenjem gradnja zamjenske kuće već primjerice konstrukcijska obnova, a on ima donatora koji bi njegovu kuću voljan nagraditi, država će u tom projektu rušiti postojeću kuću premda nije bila predviđena za rušenje u tripartitnom ugovoru donator, korisnik, država utvrdit ćemo međusobna prava i obveze, država će srušiti kuću o svom trošku, napraviti temelje, a onda će kuću izgraditi donator. Dobro državi jer … jeftinije, a dobro i korisniku jer dobiva, dobija novu kuću umjesto one koja mu je bila predviđena konstrukcijskom obnovom. Ono što moram reći to je da sam prilikom predstavljanja ovog zakona na Vladi predstavio i Program stambenog zbrinjavanja svih naših sugrađana koji su u kontejnerima. U 2.419 kontejnera koliko ih je na području obuhvaćeno potresima živi 6.628 naših sugrađana i rekao sam da ćemo do kraja listopada nastojati, ja se nadam i uspjeti u tome, svi njih zbrinuti u prikladnijem smještaju i program, program kojega sam na Vladi predstavio koji je na stranicama Vlade i na stranicama našeg ministarstva, podrazumijeva 11 različitih modela stambenog zbrinjavanja i tamo su oni propisani. Kažem, nemam vremena al će biti kasnije vjerojatno i jedan od tih modela je nabava montažnih i ja se nadam u pravilu, u pravilu drvenih kuća. Prema našem programu predviđamo nabavu takvih 500 kuća koje će predstavljati mjesto privremenog stambenog zbrinjavanja. Nije to trajno rješenje, ali i tu imamo svojevrsnu utrku s vremenom s obzirom da se takve kuće, a njih je malo 500 i to nije mali iznos, to je značajan iznos podvest ćemo ga pod financiranje Fonda solidarnosti. Ako to sve zajedno što sam sada rekao uspijemo dovršiti do kraja lipnja, njihovu nabavku, proizvodnju i dobavu i postavljanje na terenu do kraja lipnja to će bit u cijelosti isplaćeno iz Fonda solidarnosti pa i u tom dijelu imamo dosta, dosta kratak rok da i na taj način zbrinemo jedan dio naših sugrađana koji su u kontejnerskim naseljima i koji su u kontejnerima pored svojih kuća, ne samo u kontejnerskim naseljima. Ono što je važno još za spomenuti da uvodimo mrežnu aplikaciju koja će podrazumijevati na jednom mjestu i bit će dostupna nadam se vrlo brzo na pametnim telefonima, svim našim sugrađanima koji će moći pratiti u realnom vremenu stanje sa obnovom. Time ćemo taj proces učiniti transparentnim i vidljivim, a posebno će podatke moći koristiti svi naši sugrađani koji su u procesu obnove kroz svoj PIN kojim će ulaziti u tu aplikaciju i znati referenta koji njemu vodi, vodi njegov predmet. I za kraj evo ostaje mi vrlo malo i danas je na dnevnom redu i Zakon o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih tijela tim zakonom ćemo Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uključiti i podvesti pod i organizaciju samog ministarstva. Evo zahvaljujem g. potpredsjedniče. Hvala lijepa. A sad imamo jedan pozamašan broj replika pa krenimo redom. Prvo poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovan potpredsjedniče Vlade i ministre. Evo želim na početku ove replike pozvati sve kolege u Saboru da zaista vodimo danas jednu argumentiranu raspravu o ova dva zakona jer mislim da ste vi čovjek koji može dati dobar odgovor na svaku nedoumicu ili nešto što nam nije jasno u oba ova zakona što možda nije jasno ili dovoljno jasno definirano i vjerujem da ćemo takvu raspravu vodit. Ono što želim reći također je da je niti mjesec dana od kad ste postali ministar, da možemo utvrditi da u onom dijelu gdje obnova teče, a nije bilo zadovoljavajućih rješenja kad govorimo o dva momenta znači zamjenska, izgradnja zamjenskih kuća i konstrukcija obnova ste vratili vjeru ljudima, građanima radi kojih smo ovdje da to možemo riješiti u razdoblju koje je ispred nas. Evo, samo jedno kratko pitanje da izdvojite možda dva osnovna momenta po kojima ćemo moći onda projicirati ili pratiti

govoru i predstavljanju na saborskom radnom tijelu rekao da ćemo imati dva prolazna vremena kao Vlada i svi sudionici u obnovi. Prvi, prvo prolazno vrijeme će biti 30. lipnja kojem ćemo vremenu utvrditi koliko smo novaca iz Fonda solidarnosti. Ne bih rekao zbog toga da novce potrošimo koliko da zgrade javne infrastrukture i javne zgrade uredimo na način da ta sredstva utrošimo iz europskog fonda. To će biti prvo prolazno vrijeme i vrlo zahtjevno. I drugo ćemo vidjeti evo do kraja godine koliko ćemo doista stambeno zbrinuti naših ljudi koji su, građana koji su u kontejnerima. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. onda bih rekla slijedeće. Kad je išao zahtjev za opoziv ministra Horvata onda sve ovo što je sad tu navedeno olakšanje procedure i sve ostalog je bio u zahtjevu za opoziv ministra Horvata i Vlada je pred godinu dana odgovorila da nema razloga za njegov opoziv jer sve to zajedno treba. Ova Vlada, Vlada Andreja Plenkovića, ali što smo, gdje smo, za godinu dana smo pametniji. Ali ono što mene zanima je slijedeće. Dakle, vi gradite, i to je ono što sam i rekla u stanci u ime kluba, odlučili ste se graditi višestambene zgrade za privremeno zbrinjavanje, dakle to je posebna odredba Članka 89. Tko su ti ljudi koje ćete vi privremeno zbrinut jer vi imate cijela set zakone vezano uz privremeno zbrinjavanje. Što ja razumijem da je ovaj zakon bio odmah

kome će APN graditi zgrade. Kome će APN graditi zgrade? Pa ja mislim da je u Sisku i na području Sisačko-moslavačke županije jako puno zgrada koje zahtijevaju konstrukciju obnovu ili potpuno novu gradnju. I to vrijeme će trajati, ja ne mislim da ćemo mi to tako brzo napraviti. Ovo što sam predložio, program kojega ćemo realizirati nadam se do kraja godine, a još i prije do 1. studenog odnosi se samo na naše sugrađane koji su u kontejnerima. I na njih se ovaj program izgradnje višestambenih zgrada ne odnosi, ali će biti vrlo veliki broj ljudi, ima zgrada u Sisku, ima zgrada u Petrinji u kojima je stanovalo, ima jedna zgrada u Sisku sa 170 stanova zgrada Hrvatskog narodnog preporada. Mi te ljude moramo smjestiti, mi moramo, ne mogu oni trajno biti negdje drugdje smješteni. Ima drugih zgrada višestambenih koje moramo isprazniti …/Upadica:

ne moramo plaćati 2 milijarde kuna za arbitražu koju je pokrenu i na kojoj je inzistirao gospodin Petrov i kolege iz MOST-a. Međutim, evo želim čuti vaše mišljenje koliko bi se toga moglo stvarno obnoviti sa 7 tisuća eura, prema ovom troškovniku to je samo jedno krovište odnosno hipotetski kad bi ili kad Peđa Grbin vrati novce u Državni proračun koje je neovlašteno uzeo možemo li mi makar jednoj petrinjskoj obitelji napravi novo krovište s novcem koje je on otuđio. Evo, hvala lijepo.

je uloženo i taj će, taj će iznos svakog dana rasti u milijuntnim iznosima kad su euri u pitanju. Obnova je iznimno zahtjevna, obnova je iznimno skupa i ja to mogu reći kao potpredsjednik Vlade. Uz svo dužno poštovanje svima, ja držim da je usprkos sporoj obnovi u dijelu obiteljskih kuća da je malo koja država u svijetu, malo koja država, to govorim s punom odgovornošću ovdje s ovog mjesta, na ovaj način pristupila obnovi privatnog fonda svojih sugrađana, malo koja država. A kad govorim malo koja država pri tome mislim na države koje su financijski

No, pravit ću se da ovaj igrokaz ima smisla pa ću vam na tom tragu postaviti dva konkretna pitanja. Slušajući vaše izlaganje primijetila sam da činite već sada odstupnicu oko potrošenih sredstava iz Fonda solidarnosti. Stoga po vašoj procjeni koliko ćemo sredstava morati vratiti iz Fonda solidarnosti, a koje smo dobili jer ono što ne potrošimo ide direktno iz džepa hrvatskih građana? I drugo pitanje, prema Članku 95. imate pravo i obavezu provođenja nadzora odnosno istraživanja svih onih koji nisu propisno izgradili svoje kuće. Jučer ste mi rekli da dosada niste otkrili da je itko loše gradio i da je itko odgovoran. Gledajući što se sada događa u Turskoj kako je to moguće i tvrdite li ovdje da su svi dobro radili u Hrvatskoj…/Upadica Reiner: Hvala/…ako nisu, zašto niko dosad nije pronađen? Poštovana kolegice Selak Raspudić, ja se nadam da će ovaj zakon izdržati jedan malo duži test vremena, ali on nije Biblija, nije on Sveto pismo. Ako ja utvrdim nakon 20 dana, mjesec dana da sam još nešto mogao, a nisam se u tom trenutku sjetio evo ja ću skrušeno doć ovdje vama reć evo pogriješio sam, pa vas molim da mi popravi…, da još popravimo zakon. Nadam se da to neće biti, ali ne bi imao nikakvih problema s time da i nakon mjesec dana promijenimo zakon ako treba nešto dodatno intervenirati što će nam biti kočnica. Što se tiče novaca rekao sam da u iduća 22 tjedna trebamo potrošiti 500 i 80, 70 milijuna eura, u iduća 22 tjedna i to je teško, zahtjevno, komplicirano. Zgrade koje se obnavljaju su najvrijednije, najlje…, jedne od najljepših zgrada u Hrvatskoj, na njima su iznimno zahtjevni radovi, izvođači su naši …/Govornik se ne razumije/…sasvim u svojim problemima i

građana, ovih 11 modela koje ste donijeli je novina i ja vjerujem da će većina odnosno svi se smjestiti u alternativni smještaj kroz ovih 11 modela i da ćemo baš za njih osigurati, vjerujem da nas oni većinom sada i gledaju. Moje pitanje vama isto ide, rekli ste prvo prolazno vrijeme će bit Fond solidarnosti. Osobno sam predavao prijavu u Brisel, mi smo zemlja koja je jedina dobila dozvolu da radi konstrukcijsku obnovu, ali isto tako imamo i velika sredstva NPOO-a gdje smo među najboljima u EU. Ako možete nešto reć koje su cifre iz jednog i drugog programa ugovorene

u odnosu na, na državni proračun, u odnosu na, na iznos sredstava po glavni stanovnika dobila velika sredstva, velika sredstva se usmjeravaju na vrlo kompleksnu obnovu i to konstrukcijsku obnovu urbane povijesne cjeline svog glavnog grada, svog glavnog grada, što druge države imali su sreću da im se ne, da im se to ne dogodi, dakle najkompleksnija obnova se događa kroz Fond solidarnosti. Za zagrebački potres osigurano je 683 milijuna eura, za petrinjski 319, ukupno milijardu i 3 milijuna eura. U ovom trenutku je dostavljeno zahtjeva za isplatu sredstava negdje oko 430 milijuna eura…/Upadica Reiner: Hvala/…. Prema tome, rekao sam maloprije, ja se nadam da ćemo tih preostalih 570 milijuna eura utrošiti do kraja…/Upadica Reiner: Hvala/…lipnja, samo treba ih doista i, i utrošiti. Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Poštovani ministre, čl. 46. i 82. zakona propisujete veličinu zamjenske obiteljske kuće ili zamjenskog stana na koju stradalnici u potresu imaju pravo i ta površina odnosno veličina ovisi o broju osoba koje su stanovale u uklonjenoj kući odnosno stanu u vrijeme nastanka nepogode ili katastrofe, međutim ono što nije jasno zašto tu radite razliku? Pa prilikom propisivanja veličine recimo kod obiteljske kuće propisujete da se ima pravo do 55 metara četvornih za jednu ili dvije osobe, 70 metara četvornih 3 ili 4, te 85 metara četvornih za 5 ili više osoba, dok kod stana propisujete bitno manju površinu za 35 metara četvornih za jednu osobu i 10 metara četvornih za svaku slijedeću. Možete li obrazložiti zašto radite ovakvu razliku i ne bi li bilo logično da ove kriterije ujednačite ili da objasnite zašto, s čime ste došli do ovog kriterija? Zahvaljujem kolegice, kolegice Glasovac. Dakle ovo rješenje smo već ja mislim ranije u samoj proceduri donošenja zakona raspravili. Ovo su podaci koje je zajedno sa strukom proanalizirano i na temelju podataka o stambenom fondu su uzeti kriteriji kako i na koji način proći kroz samu obnovu. Kad sam maloprije govorio o procesu obnove i kad sam govorio o socijalnom pristupu koji je država pokazala kroz ovu obnovu želim reći dakle da u drugim državama, ovo što sad vi mene pitate, taj, taj privilegij takvog pitanja je teško bilo gdje drugdje naići znate. Prema mojim informacijama, možda nisu točne, jedan Japan koji je značajno financijski i gospodarski moćniji od nas za ovakve procedure i probleme isplaćuje određeni iznos sredstava neovisno o tome kolika je bila kuća…/Upadica Reiner: Hvala/…koliki je bio stan, koliki je bio objekt, prema tome ovo je jedan model koji je prihvaćen. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre, rekli ste da je do ovog perioda utrošeno preko 600 milijuna eura dosada što je ugovoreno i što je izrađeno i ono što svi svjedočimo da su značajni pomaci napravljeni upravo na projektima infrastrukture i tu se napravilo jako puno u svim ovim županijama i objektima koji su značajni. Ono što s ovim novim zakonom ste predvidjeli da se poboljšava model samoobnove i to ste ovdje posebno i istaknuli i evo molim da još jedanput pojasnite što se tu događa bitno i što se ubrzava s obzirom na prethodnu situaciju? **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Perić. Evo ja s ovog mjesta pozivam naše sugrađane da se uključe u novi model samoobnove. Novi model samoobnove to možete i pročitati na vašim folderima koje sam sada malo prije podijelio. Novim modelom će se unaprijed svakom našem sugrađaninu kojemu slijedi konstrukcijska obnova ili izgradnja zamjenske kuće u startu isplatiti cjelokupni iznos za za izradu projekta i za obnovu konstrukcijsku ili za izgradnju njegove zamjenske kuće. U cijelosti će mu se sredstva uplatiti na njegov poseban račun pri njegovoj poslovnoj banci uz jedan mali ali koji je nužan da će svaka isplata podrazumijevati potpis jasno izvođača nadzornog inženjera i prolaziti kroz trijažu ministarstva s obzirom da se radi ipak o javnom novcu i nužna je tu kontrola kako ne bi došlo do nenamjenskog korištenja. I pored toga, to je vrlo važno da naši zastupnici i naša javnost zna svaki naš sugrađanin koji ide u samo obnovu za potrebe angažmana vlastitog na uređenju svoje kuće, bilo konstrukcijske obnove, bilo zamjenske dobit će 3300 eura … …/Upadica Reiner: Hvala./… … tog troška koji će mu pokrivati taj njegov … …/Upadica Reiner: Ministre četiri ministra, četiri zakona, zakoni mijenjaju a ništa se nije napravilo. I to je ključna sramota. Ja ne znam jel' se sramite kad vidite tamo ljude, vi ste sad ministar, kad ste obišli da nam nakon toliko vremena su i dalje u kontejnerima bez igdje ičega. I zamislimo da su tu naši roditelji, da su tu naši stari, da su tu naša djeca. To je sramotno. Zbog čega se ova Vlada odnosi prema tom kraju tj. ove zakone bi napisao da su u biti kao Lolek i Bolek. Uvijek nešto nadograđujete i onda rušite, a u biti ispaštaju građani. Ispaštaju ti ugroženi naši građani i pitanje je ključno. Ali ja vam želim sriću da vi uspijete. Međutim nakon dvije i pol godine rušenja tih ljudi, narušavanja njihovog kredibiliteta, njihove ljudskosti ja mislim da bi tribalo se najprije javno i dobro ispričati jer ovaj sustav Loleka i Boleka … …/Upadica Kolega Bulj rekao sam da suosjećam sa svakim našim sugrađaninom kojemu je potres oštetio, srušio njegovu kuću ili stan. I bio sam već nekoliko puta među njima i moje suosjećanje i isprika može malo toga pripomoći u njihovom statusu. Puno je važnije da im sada taj proces ubrzamo. Ja se nadam da ćemo ga ubrzati vjerujem da ćemo dati sve od sebe da doista do zime riješimo da im taj smještaj bude bolji, prihvatljiviji, primjereniji. Ali nije moguće, nije moguće, država ne može u ovom trenutku, nemam toliko ni mogućnosti da možemo 7, 8000 kuća u tako kratkom vremenu obnoviti, izgraditi itd. I zato ćemo učiniti sve da budu u boljim nego što su sada i tu ćemo ja se nadam uspjeti. To je jedan od onih

238. gdje omalovažava nas zastupnike, ali i ljude iz Banovine, iz Zagreba poglavito s Banovine. Pa ti ljudi u te dvije i pol godine su i dalje u kontejneru,

Poštovani ministre Bačić, potpredsjedniče Vlade potpuno se svjesni naravno konteksta u kojemu se donosi ovaj Zakon o obnovi i to ste vi već više puta jasno apostrofirali, a to je prije svega da se ubrza ona obnova onih obiteljskih kuća i zbrinjavanje tih 6000 ljudi na žalost koji još uvijek žive u kontejnerima. Ali u kontekstu cijelog tog procesa obnove treba ipak istaknuti neke stvari, neke elemente, neke provedbe obnove koji su uspješniji od nekih drugih. Obnova na području Krapinsko-zagorske županije iz koje ja dolazim je ja bih to mogao ocijeniti relativno uspješna i u okviru aktualnog zakonskog okvira. Velik dio obiteljskih kuća je srušen koji se moraju rušiti ili će biti srušeni. Pretpostavlja se da će na neki način kroz 132 projekta koji se provode biti utrošena sva sredstva koja su namijenjena iz Fonda solidarnosti na području Krapinsko-zagorske županije, pa vas eto molim zbog građana Krapinsko-zagorske županije ako imate mogućnosti da se malo osvrnete na naš tijek obnove i sa jednom posebnom …/Govornik se ne razumije./… Zahvaljujem kolega Tušek. Jučer sam u dva navrata razgovarao za županom Kolarom oko izgradnje zamjenskih kuća i zamolio sam ga da se i kako bi upravo te kuće koje ćemo sad graditi nove pomogli u stambenom zbrinjavanju. Naime, ja nisam pobornik, to sam jučer govorio na odboru, da naši sugrađani kojima gradimo novu kuću inzistiraju da im se na prostoru njihove parcele uđe u izgradnju temelja, postavljanje kontejnera, plaćanje kontejnera, najam kontejnera. To iznimno košta državu. To je iznos od sto tisuća za privremeni smještaj u kontejneru, a još nismo ni počeli raditi kuću. I onda kad kuća bude završena sve to skupa srušiti, unijeti i sto tisuća kuna baciti u vjetar. Tako da ćemo, zamolio sam ga ako građani doista inzistiraju dalje naći ćemo prikladniji smještaj u ovim montažnim drvenim kućicama koje će biti nadomjestak kontejneru a bit će povoljniji i manje će koštati državu. **Reiner, svakako ovo rješenje koje ste iznijeli oko samoobnove je hvale vrijedno i ono je dobro došlo. Ali naravno daleko i baš zakašnjelo jer najveći broj naših ljudi pogođenih tim strašnim potresom koji su imali onu žutu, pa čak i zelenu, a da ne govorim o crvenim naljepnicama su svi koji su ikako mogli ili financijski ili uz prijatelje su si obnovili ta, svoje kuće i ne čekajući ni gradove, ni općine, ni državu i utrošili su u najmanje po onim cijenama i do 20, 30.000 kuna, to vam je red veličina za rušenje dva dimnjaka, balkon itd., e sad da li imate nešto retroaktivno za takve ljude? Mnogi su sačuvali rješenja, račune, šta sad ćemo novo

i vama je jasno, a i meni je jasno i svima nama da ne možemo isplatiti novce na, a da za to nemamo nikakav dokaz. Dakle, mora biti nekakav dokaz priložen, mora biti račun da je to plaćeno, mora se napravit očevid da je to doista i napravljeno. Mi imamo na terenu naše operativne koordinatore koji to mogu bez problema iskontrolirati, ako je to radio izvođač još i bolje i trebalo bi izvođač koji to može potvrditi. Ako je tamo bio neki nadzor koji je to ovjerio još onda neće biti nikakvog problema da mu se to isplati. Ali bez ikakve dokumentacije, bez ičega u svo razumijevanje i to u slučaju nije moguće isplatu vršiti isplatu novaca iz državnog proračuna jer onda je odgovoran za to onaj ko to potpiše. **Reiner, Uvaženi potpredsjedniče Vlade. Naveli ste bitne novine koje donosi ovaj zakon, ja sam … tu u projektu, plan je i obiteljske kuće se ukida, ukida se financijsko-tehnička kontrola, projektant svojim potpisom garantira i pečatom jamči za kvalitetu i financijske tehničke uvjete, postignut je dogovor s konzervatorom, projekt država, prijatelj, donator, tipski projekt tri vrste kuća, dokazivanja prava na obnovu kroz plaćene račune za vodu, struju, komunalije, komunalnu naknadu i sve ostalo. Ovo govorim iz razloga jer se čitavo vrijeme pa i jučer na matičnom odboru provlačila priča kako su to sve odavno već predlagali u startu prilikom donošenja prethodnih zakona od strane oporbe. Ja kao član matičnog odbora nisam čuo te novine upravo ove koje ste vi naveli u njihovim izlaganjima, a i … amandmana nisu bili amandmani na ovu temu ovako kako su rečeni. Dakle, možete li nam ukazat na to što je stvarno sa ovim novinama i čija je to ideja? Dakle, ovaj novi zakon donosi ono što je nužno potrebno da bi se ubrzao proces obnove. Stari zakon nije nužno bio loš jer su vidljivi pomaci (HDZ)** Hvala. Hvala. prilikom izrade u ministarstvu ovog zakona prošao kroz fonograme, zapisnike svih nas zastupnika i tu treba do kraja biti iskren, postoji određeni prijedlozi koji su uključeni u ovaj zakon, ali ovaj zakon donosi još puno novosti, puno novosti kada je u pitanju smanjenje broja dokumenata, smanjenje broja sudionika koji nisu bili raspravljeni u ranijim našim rasprava, ali to više čak čini mi se nije ni važno. Važno je da sada napravimo svi zajedno zakon koji će ubrzati sam proces obnove. Ja mislim koliko iz mog iskustva da smo maksimalno pojednostavnili, a da još uvijek vodimo računa da upravljamo javnim novcem. Moguće je još ić korak dalje od ovoga, moguće je, ali onda se otvara puno pitanja odgovornosti, mogućih malverzacija …/Upadica Reiner: Zahvaljujem se. Poštovani ministre, od prve iteracije zakona tražili smo da se uvedu mehanizmi i pomoći financiranja samoobnove, zapravo već tada je bilo jasno da će samoobnova naravno biti jedan od pokretača obnove i da ju treba što više facilitirati od strane države. Nažalost, tome je do sada nije bio slučaj, međutim sada se predviđa određeni modeli pred financiranja samoobnove. To je dobro. mi smo predlagali jednu drugu stvar, mi smo predlagali da se osigura kreditne linije HBOR-a za posebno za višestambene zgrade koje žele raditi ne samo konstrukcijsku nego cjelovitu obnovu koja se ovim zakonom omogućava i da se onda ti krediti zatvaraju djelomično od strane države za konstrukcijsku obnovu 80-20 jel i u dijelu energetske da se zatvaraju iz NPO-a jer bi nam omogućilo veliku apsorpciju NPO-a za energetsku obnovu zgrada. Zašto se ne ide na taj model i zašto HBOR zapravo nije postavljen kao PT2 za energetsku …/Upadica Reiner: Hvala./… obnovu zgrada Zahvaljujem kolegice Benčić. Ja mislim da je, odgovorit ću na ovaj drugi dio, ovaj prvi dio koji se odnosi na samoobnovu moram reć da ja više ne znam, evo ja nemam takvih sposobnosti reći što možemo još napraviti da samoobnovu potaknemo. Dakle, u cijelosti u startu isplaćujemo iznos i pored toga za primjerice zgradu obiteljsku novu ili obnovljenu plaćamo 2.654 eura za organizaciju same samoobnove čovjeku čiju kuću i financiramo iz državnog proračuna za gradnju obiteljske kuće 3.318 eura, a za veće zgrade ide upravitelju do 11.000 eura. Ja mislim da je to poticajno, da ljudi dobivaju novce za svoj angažman na svojoj kući mislim da je to ok. Slažem se s vama, HBOR sam njen naziv govori o čemu se radi i mi ćemo i mi ćemo kada napravimo ovaj plan obnove koji nam sada slijedi nakon ove aplikacije

Hvala vam lijepa. Poštovani ministre sa suradnicima. Dakle osim što se uklanjaju prepreke koje su do sad usporavale sam proces obnove, novi zakon kao što je već bilo i do sada u nekoliko replika riječ stavlja naglasak na poticanje samoobnove i to na način da se uvode nove mogućnosti financiranja samoobnove u 100%-tnom iznosu za gradnju i obnovu prije same obnove, što ste i djelomično objasnili u odgovoru nekome maločas. Isto tako ono što je važno napomenuti, proširuje se i krug osoba s pravom na obnovu kroz uključivanje braće i sestara vlasnika, bračnog, izvanbračnog druga, životnog partnera odnosno neformalnog životnog partnera vlasnikovog srodnika, pa ću vas zamoliti da još jednom objasnite što to dakle konkretno znači za svih 6.258 ljudi koji trenutno žive u kontejnerima na području Banovine. Hvala vam lijepa unaprijed. **Reiner, Željko ja moram reći da jedan dio naših sugrađana koji žive u kontejneru nemaju pravo na obnovu. Nisu bili vlasnici stana, nisu bili niti u vertikalnoj niti u pobočnoj liniji u ikakvom srodstvu sa vlasnikom kuće ili stana u kojemu su živjeli. Ti ljudi nažalost nemaju pravo, nemaju pravo na obnovu prema našem zakonu jer nisu imali svoju imovinu, svoju nekretninu. Mi ćemo za njih prema ovom programu koji je i prema ovom zakon i prema ovom programu kojega smo sada predložili naći rješenje i kroz jedan od 11 modela stambenog zbrinjavanja. I neovisno o tome što nemaju pravo na obnovu, što su živjeli u iznajmljenom stanu gdje su primjerice plaćali stanarinu ili već ne znam što jesu mi ćemo njima naći primjeren smještaj neovisno o tome kažem što nisu u procesu obnove, a da ne govorim za ljude koji imaju pravo na obnovu koji će dobiti ili novu kuću ili konstrukciji obnovljenu ili će imati novi stan itd., itd. Natalija (Reformisti)** Poštovani ministre kako je moguće da u tragediji koja je zadesila naše građane kada tisuće ljudi kao što znamo i dalje proživljava ovu zimu, drugu zimu u kontejnerima da Vlada 1/3 ukupnog novca za obnovu troši na crkvu. Najnovija odluka Vlade o povećanju budžeta Ministarstvu kulture, a kroz koji se financiraju sakralni objekti na Baniji dakle povećanje sa 49 milijuna eura na 221 milion eura. To nešto govori malo o nesposobnosti Vlade, a jako puno o sposobnosti crkve koja će sigurno znati takve financijske prioritete nagraditi u slijedećoj kampanji. Još jedna zanimljivost vezane uz crkvu je da crkva sve te poslove ugovara bez obveze javne nabave, dakle samo ovo zadnje govorimo od 221 milijunu eura. Pa vas molim da mi malo objasnite taj model i kako je crkva postala prioritet po ovome kako ispada u odnosu na građane u kontejnerima. Hvala. Branko (HDZ)** Poštovana kolegice Martinčević, Fond solidarnosti podrazumijeva obnovu javnih zgrada, a kroz Ministarstvo kulture obnavljaju se i zgrade koje ne moraju biti javne, ali predstavljaju ili dio kulturno povijesne cjeline ili pojedinačno kulturno dobro. Ako je nešto čini mi se pojedinačno kulturno dobro, dio identiteta hrvatskog naroda, u Gradu Zagrebu je Zagrebačka katedrala i ja i ja ne vidim što bi tu bio problem da se crkva sa svojim najvrjednijim, najvrjednijom imovinom koja je imovina i hrvatskog naroda premda je to imovina Katoličke crkve financira kroz ovaj fond. potpuno podržavam, ali činjenica je, u pravu ste da su određene procedure za nas u javnom sektoru komplicirane što kod crkve nisu, ali mi to ne bi smetalo da te novce uložimo u imovinu svih građana RH bez obzira na njihovu vjersku opredijeljenost. Idemo dalje sa replikama, kolega Burić, izvolite. Pozdravljam ministra i sve vas skupa. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani

maksimalno pojednostavnila i ubrzala. Ono što također pozdravljam jest ukidanje ogromnog broja papirologije što također ide u istom smjeru ubrzavanja procedure i sve to naravno u cilju kako bi do 1.11. ove godine ustvari svi ljudi koji su danas u kontejnerima, a njih oko 6.300 ustvari bili stambeno zbrinuti kroz 11 modela koje ste naveli. E sad moje pitanje vama jest ustvari što s onim ljudima koji eventualno Izvolite odgovor. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Burić. Da, znam bio sam već u kontejnerskim naseljima i dio ljudi jednostavno misli da je tu gdje on sada trenutno živi, gdje vidi svoju zgradu koja mu nije obnovljena za njega prikladan smještaj možda uz neke male dodatne ove preinake na tome kontejneru. Mi ćemo svima njima ponuditi bolji smještaj, ako čovjek i dalje odlučio živjeti u kontejneru nećemo mi zbog toga poduzimati bilo kakve druge aktivnosti. Svatko će u kontejneru imati mogućnost boljega Ali zahvaljujem na pitanju, to sam zaboravio reći. Dakle, nije ovdje samo problem provedbe samog zakona, ministarstvo sa svim kapacitetima u ovom trenutku, evo tu je i ravnateljica uprave ako mjesečno i 450 odluka donijet to je jako dobro, to je kratko, to je malo i to nas usporava. Dogovorio sam se sa predsjednikom, nemam vremena pa ću kasnije u nekoj drugoj, nekoj drugoj replici reći moj prijedlog …/Upadica: Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Ma samo za početak nadovezat ću se na kolegicu Martinčević nije problem u sakralnim objektima i da se oni obnavljaju brzo. Problem je što te brzine nema kod bolnica i škola. I oko toga ćemo se složiti, pa se događa kaos kao što se događa sada u Zagrebu da se moraju istovremeno zatvarati više istovrsnih odjela i onda je pitanje kako će se ljudi liječiti jer je sve kasnilo 3 godine. Ali reći ću nešto drugo i to je bio sukus ove moje replike. Da, i ja ću se složiti s vama. Određena rješenja ovog zakona predstavljaju unapređenje i da, zbog toga ih valja podržati. Ali hajdmo na trenutak razgovarati i o onome što će biti poslije nakon što izglasamo ovaj zakon, a to je pitanje tko će to graditi i pitanje tko će onoj baki na vrhu brda doći kod nje i pomoći joj da ona može provesti ovu samoobnovu jer ona to sama ne može. Hvala. **Jandroković, Kolega Grbin, puno ste mi pitanja postavili, no sva ću bar na brzinu proći kroz njih. Jedno, neovisno o proceduri o kojemu sam, o kojoj sam proceduri govorio kolegici Martinčević, Crkva nije obveznik provođenja javne nabave, pa to je jedna razina. Ali druga stvar, znate što znači obnoviti jednu zagrebačku bolnice, primjerice Rebro, kad u istom trenutku se obnavlja Merkur, kad se obnavlja Fran Mihaljević, kad se obnavlja Sestre Milosrdnice, kad se obnavljaju druge bolnice, malo, jako malo i ova i Dubrava, nešto jako malo, teško je osigurati zamjenski smještaj za pacijente, za svo bolničko osoblje, za liječnike, itd., itd., da ne govorim kakvi su to skupa objekti, tako da ipak je tu, treba imati, biti malo što se toga tiče,

Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Kolega ministre, na samom početku kada ste preuzeli i ovu važnu ministarsku ulogu, obišli ste i gradilišta na području i Grada Petrinje, posebno dio višestambenih zgrada. Zašto to ovdje spominjem, i sada ste i u zakonu predvidjeli kao 1 od 11 modela obnove, odnosno stambenog zbrinjavanja. Jako važno je spomeniti i da sam koncept izgradnje višestambenih zgrada na području i Petrinje i Gline i Topuskog i Gvozda započeo je kao dio šireg programa revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, financira se iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Te zgrade su sada, vidimo, u visokoj fazi i završenosti, biti će među prvima koje će biti gotove na području Petrinje, gdje ćete moći i stambeno zbrinuti one koji su prvenstveno u kontejnerskim naseljima, ali i one koji su možda u nekakvim mobilnim kućicama pokraj domova. Kako vidite sada završetak izgradnje? Ugovoreno je više od 100 milijuna eura, za višestambene zgrade i obiteljske kuće te kako vidite tu dinamiku i završetak realizacije tih projekata? **Jandroković, Zahvaljujem kolegice Tramišak. Da, nisam imao dovoljno vremena. U ovom trenutku se iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija gradi na području Sisačko-moslavačke županije odnosno na području, na potpomognutom području 20 zgrada sa ukupno 305 stanova. 14 mi se čini, zgrada ili 13 zgrada će biti gotovo do roka kojega sam maloprije rekao, a to su Svi sveti. Neke smo zgrade već počeli, krenuli smo prije 10-ak dana u njihovu izgradnju, još su pred nama 3 zgrade u Glini koje ćemo također, graditi. Ono što je za ovaj moj program kojega sam predložio, kojega će budući stanari tih zgrada biti i osobe koje nisu u kontejnerima. Dakle kad govorimo o potrebi da zbrinemo naše sugrađane, dio njih, vrlo mali dio, mislim da će 53 stana

Hvala lijepa predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Vaš prethodnik, ministar Paladina se baš nije proslavio na toj funkciji, ali je donio jedan zanimljiv pravilnik koji se odnosi na postupak nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. U čl. 5 tog pravilnika stoji da se za nabavu radova manju od pola milijarde kuna odnosno do pola milijarde kuna ili ako ćete u eurima, 66 360 eura, može uputiti poziv na dostavu ponude samo jednom gospodarskom subjektu. Mene interesira hoćete li taj pravilnik koji na mala vrata otvara jednu veliku mogućnost korupcije,

kada bi imali privilegij da možemo odlučivati bez odgovornosti prema javnom novcu i da moramo poštivati određene procedure koje kao država u 32. st. u 3. desetljeću, članica EU moramo poštivati. Ali, s druge strane smo i svjedoci da i vi i svi s pravom traže od Vlade, od ministarstva da tu istu obnovu ubrza pa vi znate jako dobro što znači proces javne nabave, državna komisija, itd., itd., žalbe, procedure i ovdje se i krenulo u jedan pojednostavljeni pravilnik koji omogućava nabavu usluga do iznosa od 140 eura i radova u iznosu od 5 milijuna eura koja ide po skraćenoj proceduri i ja mislim da je to dobro i da toga nije bilo .../Upadica: Hvala vam./... i da toga ne bi, još bi bilo kudikamo u težoj situaciji sa cijelim procesom obnove. izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Jedan od prioriteta Vlade RH u narednom periodu je obnova potresom oštećenih područja. Naravno se danas govorimo o građevinskoj obnovi zgrada, ali svakako da se očekuje i potpuna revitalizacija slabije razvijenih područja. Sami ste rekli da je to složen proces koji ovisi o više faktora i da bi se i utrošio predviđeni novčani iznos koji nam je na raspolaganju, u kratkom roku mora se otvoriti velik broj gradilišta. zanima me kakva je situacija sa raspoloživim tvrtkama i s radnom snagom, vi ste već i uspostavljali neke kontakte sa gospodarstvenicima iz građevinske djelatnosti i upućivali ste i pozive i kakva su predviđanja? Ima li u RH dovoljno radne snage i firmi ili će se morati natječaji objavljivati izvan RH?Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Pocrnić-Radošević. Evo, to je dijelom i odgovor na pitanje kolege Grbina. Već sada dio vanjskih, vanjske i građevinske operative sudjeluje u velikim projektima u Hrvatskoj. Već sada. Ali moram reći, kad sam bio prvi puta ministar, broj zaposlenika u hrvatskom građevinskom sektoru je bio 140 tisuća, onda je u najgoroj krizi došao na 85, 6, sad smo se ponovno vratili na 130 tisuća zaposlenih u građevinarstvu u Hrvatskoj i oni značajno participiraju, neke su firme uspješnije, neke manje uspješne, neke bolje, neke snažnije, ali su, na njima je, na njima je najveći dio tereta ove obnove. Ali sad ću iskoristit priliku na odgovor kolegici Majdi Burić kad sam rekao da, da naše ministarstvo u ovom trenutku može proizvesti na mjesečnoj razini 450 odluka budućih rješenja, to je malo i već sam se čuo sa predsjednikom zajednice udruge županija, nastojati ćemo iskoristiti naše

Zahvaljujem. Poštovani g. ministre, recite nam šta treba da učini baka Anka, Mara ili Kata iz Mečenčana ili Donje Bačuge da dobije i sprovede samoobnovu prema novom zakonu? Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Jeckov. Meni je jasno da nisu svi jednako u mogućnosti uključiti se u ovaj proces. Ja sam bio prije dva dana sa zagrebačkim gradonačelnikom u Čučerju i jedan je naš sugrađanin pun hvale na račun projekta samoobnove, drugi je reagirao onako kako je reagirao. Prema tome, ne mogu svi se jednako uključiti i meni je to jasno, zato postoji organizirana obnova, zato postoji država koja će putem svojih koordinatora, putem svoje infrastrukture Anki, ili ne znam kako ste već rekli, našoj sugrađanki pomoći. Teško je očekivati da, da ona bi to mogla napravit, ali može angažirati nekoga i to i za taj dio angažmana će država platiti ne mali iznos za angažman tog nekoga ko će pomoći baki,

javnih zgrada i javne infrastrukture postigao dosta dobar napredak i da tu dapače uopće ne stojimo loše. E sada kad uzmemo da nam je praktički strateški cilj ukupna obnova odnosno revitalizacija cijelog tog područja i stvaranje na neki način boljih uvjeta, dugoročno boljih uvjeta za život i rad na tom prostoru onda ispada da i nije to sve skupa tako loše, dapače da su se postigli dosta dobri rezultati na tome, pa bi vas molimo da malo još to dodatno pojasnite odnosno da, da, da nam na neki način to još obrazložite. **Jandroković, Gordan I rekao sam da nije, da je u tom dijelu, ponavljam u tom dijelu obnove javne infrastrukture i javnih zgrada su veliki radovi. Evo ovdje je državni tajnik Orlić, dojučerašnji ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje Sisačko-moslavačke županije i ja sada kad bi nabrajao što sve na području Sisačko-moslavačke županije se obnavlja, a nešto je i obnovljeno u dijelu javnih zgrada, evo kasnije će vjerojatno i kolegica Komes reći što u ovom trenutku se radi na obnovi urbane povijesne cjeline grada Petrinje. To su već veliki i ozbiljni radovi, ali govorim vam amblematično ili kako god hoćemo, na simboličnoj razini se promatra ova obnova isključivo kroz projekt obnove privatnih obiteljskih kuća i tu, to nije dobro i zbog toga je ta slika s ovom obnovom ovakva kakva je, ali se događa govorim vam ozbiljna obnova na javnoj infrastrukturi…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…i javnim Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi ministre, obnova je prioritet i u fokusu i danas je zakon na dnevnom redu, sve je jasno kolegice i kolege će iscrpiti pretpostavljam sve teme na tome, no mene, iskoristit ću priliku već kad ste ovdje, još jedna stvar muči. Obnova je problem 2-3.g., a već 20-30.g. je problem još nešto u vašem resoru s obzirom da je ministarstvo dosta širok resor, a to je prostorno uređenje i državna imovina, pa me pita što ste ili možda sad je još prerano, ali što mislite uskoro učiniti po tom pitanju jer je stvarno zapostavljeno područje i prostornog uređenja i državne imovine u RH? Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Ja se nadam da čim malo posložimo onako kako smo planirali obnovu temeljem ovog novog zakona, temeljem programa stambenog zbrinjavanja, tim koji će to provoditi je se je polako posložio, bit će i on predstavljen vrlo brzo, cijeli tim, da ću se onda više kao ministar posvetiti državnoj Neko je već rekao da je ovo centralizacija, pa ju hvalimo, a ja vam moram reć da sam ja oduvijek pobornik decentralizacije i kad je u pitanju državna imovina i upravljanje državnom imovinom, i upravljanje državnom imovinom, napravit ćemo iskorak, veliki iskorak u upravljanju državnom imovinom. Ja mislim da nema potrebe da se na Markovu trgu rješavaju statusno čestice od par sto kvadrata,

lijepo predsjedniče sabora. Poštovani potpredsjedniče i ministre, evo u ovih manje od mjesec dana koliko ste na ovoj poziciji pokazali ste ne samo da ste shvatili odgovorno i ozbiljno nego sa i empatijom prema osjetljivosti teme, ali i sudbini svakog sugrađanina kojeg je ova katastrofa snašla i koji nas danas gledaju ovdje u HS iz svojih kontejnera i iz toga razloga puno toga radite paralelno i osim donošenja ovoga zakona kojeg ćemo izglasati prekosutra i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu koji vjerujem da ćete u roku 15 dana napraviti u ministarstvu imali ste i sastanak sa 20 najvećih građevinskih firmi u RH. Svjesni situacije i u Turskoj i da određene turske firme su se javile na projekte i mogućnost možda njihovog odlaska, koliko sam upoznat vi bi trebali uskoro imati i sastanak sa Drvnim klasterom RH upravo na temu montažnih drvenih visokoenergetskih kuća, pa ako možete nešto malo o tome reći. **Jandroković, Zahvaljujem kolega Mažar. Ovaj zakon prije nego što je došao, išao na Vladu prošao je raspravu na savjetu za obnovu, bio je sastanak sa svim komorama, dakle i građevinara, arhitekata, geodeta, strojara i elektrotehničara, prošao je raspravu sa svim operativnim koordinatorima i prošao je raspravu sa cijelim građevinskim sektorom. Ja moram reći da ozbiljnije zamjerke nisam dobio od njih, a svaka ona koja je bila postavljena je uglavnom i prihvaćena. Danas je u ministarstvu sastanak sa drvnim klasterom RH. Očekujemo od njih veliki angažman, nije jednostavno u idućih 22 tjedna napraviti i montirati i donijeti 500 objekata. Danas ćemo vidjeti taj ishod, nakon toga ću bit, imat ću više informacije kako ćemo dalje …/Upadica: Hvala./… s ovim Hvala. Poštovani ministre dakle u više puta sam, u više navrata sam inzistirao na ovoj isprici, to vas je pitao i kolega Bulj ali vi uporno govorite o tome da suosjećate s ljudima na Banovini, ali nemate se namjere ispričati za ovoliki broj zakona, ovoliki broj promašaja, ovoliko kadrovskih promašaja premijera Plenkovića, pa ću vas pitati jednu drugu stvar. Što mislite o mom prijedlogu da se ljudima u kontejnerima mjesečno dok država ne napravi ono što je trebala davno napraviti daje 200 eura. Dakle, to sam dao i kao amandman na rebalans proračuna i na proračun, odbili ste. Onda ste im dali za Novu godinu zajedno sa svima određeni iznos ali jednokratni. Ja mislim da bi ovo bilo u redu i da bi država time pokazala da je pogriješila i to bi bilo svojevrsno priznaje

Isplaćeno je 7,5 tisuća naknada i rekao sam da je u kontejnerima 6.258. Kad sam došao u ministarstvo imao sam informaciju da je 4.500, sada kada smo napravili kompletnu trijažu 6.258, a sutra na Vladi ćemo još osigurati 1.493 naknade. Dakle, 7.500 plus 1.493 to je 9 tisuća naših sugrađana su dobili 2 tisuće kuna. Sve što se napravi tim ljudima je malo kolega Grmoja, iako im se plaća i struja, sve moguće režije, dnevno Sisačko-moslavačka županija isporučuje 1.460, 1.600 i nešto obroka kako bi …/Upadica:

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, nedvojbeno je da će ovaj Prijedlog Zakona o obnovi omogućiti ubrzanje obnove na potresom pogođenim područjima. Za ostvarenje tog cilja ovim prijedlogom zakona između ostaloga ukida se cijeli niz prepreka iz dosadašnjih zakona koje usporavale da ga tako nazovemo proces same obnove. Međutim, u zakonu se stavlja između ostalog i naglasak na poticanje građana na samoobnovu. Vi ste već nešto govorili o tom, ali ja bih vas molio prije svega zbog građana na potresom pogođenim područjima da kažete još jednom što u situaciji kada je neki vlasnik stambenog objekta umro, da li njegovi nasljednici imaju pravo na sredstva za samoobnovu. Hvala. **Jandroković, Gordan Već sam to nekoliko puta tvrdio da je ovim zakonom smo prošili krug korisnika. I ako netko od nasljednika,, našeg sugrađanina koji je u vrijeme potresa bio živ je umro i sukladno zakonu imaju pravo na, na obnovu. Nema nikakvog razloga da se takva, da se takav objekat ne obnovi, dakle potrebno je i njega obnoviti. Brojna su rješenja koja smo imali dosada i brojne situacije, zbog toga smo i intervenirali u zakon kako bismo mnoge stvari pojednostavili i kad je u pitanju dokazivanje prava vlasništva gdje smo rekli da osim

Poštovani ministre, dakle što je bilo bilo je, koliko će se ljudi zapravo nakon obnove vratiti i koliko će ostati živjeti će vjerojatno pokazati slijedeći popis stanovništva. Mislim da to baš neće biti sjajno što je ono tragedija generalno. Međutim, kad već idete u obnovu kad idete u izmjene i dopune zakona mislim da ste trebali razmišljati, da je trebalo promijeniti Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera. A zašto vam to pričam? Zbog nedostatka radne snage, zbog 120 tisuća stranih radnika koji rade u Hrvatskoj. I trebali ste liberalizirati ili smanjit ili vratit što je bilo prije moguće da KV majstori zapravo mogu biti voditelji gradilišta osim prve i druge kategorije. Mislim, razumijete, dakle time bi i malim obrtima i drugima omogućili, to je vrlo konstruktivan prijedlog, omogućili bi u principu i da oni budu jače uključeni u obnovu. Evo to vam je prijedlog jedan, da nećemo biti toliko samokritični. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Bačić, greška, a koliko sam puta rekao u ovoj sabornici Hajdaš Dončić. Dobro, da tu ste u pravu, evo ja sam sinoć u ministarstvu analizirali s obzirom da nam je u programu stambenog zbrinjavanja u ovom trenutku nužno napraviti 700 nalaza, a da su pojedini angažirani arhitekti i građevinari već prilično okupirani na procesu obnove. Neki od njih imaju značajan broj projekata, nalaza, itd., u dogovoru sa hrvatskom i komorom građevinara i arhitekata, ići .../nerazumljivo/... sada idemo u utvrđivanje interesa, koliko i drugi građevinari koji, odnosno arhitekti i građevinari koji nisu uključeni imaju volju i želju da se ovaj proces uključe i mi ćemo vrlo brzo sada ići sa javnim pozivom upravo pripremanjem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Okroša, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, evo, indikativno je da je jučer na saborskom Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo i dio oporbe podržao ovaj prijedlog zakona, a i kao što ste rekli i komore inženjera arhitekata nisu dale nikakve primjedbe na sami tehnički dio ovog prijedloga. Jedna od novosti koje su uvode ovim novim prijedlogom zakona je država prijatelj donatora. Zanimljivo je i treba istaknuti da je puno donatora i od samih čina potresa sudjelovalo u obnovu i na tome im isto, ovom prilikom zahvaljujem, a taj projekat je zamišljen tako da će se u sklopu toga država o svom trošku ukloniti staru nekretninu, odnosno staru kuću i oni koji imaju ponudu donatora će moći znači na nekakvoj ravnoj podlozi pripremiti upravo tu donaciju. Pa evo, čisto me zanima malo nekih par detalja o tom novom projektu. Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Okroša. Rekao sam da ćemo ovim Zakonom omogućiti upravo ovo što ste vi sami rekli, dakle jači, jednostavniji angažman donatora. Ne, prema postojećem zakonu nije se moglo na kući koja ne pretpostavlja izgradnju zamjenske kuće, nego samo konstrukcijsku obnovu tu istu kuću srušiti i onda na njenom mjestu sagraditi drugu kuću, sada smo rekli da ćemo uvesti model da svaki naš sugrađanin koji ima odnosno koji ima rješenje i odluku o konstrukcijskoj obnovi, a on time nije zadovoljan jer misli da je kuća u takvom stanju da je .../nerazumljivo/... bolje imati novu kuću, što mislim da mnogi od njih i žele imaju donatora koji će to napraviti u tripartitnom sporazumu s nama i sa donatorom će potpisati naša međusobna prava i obveze i mi ćemo, mu .../Govornik se ne razumije./... kuću srušiti o svom trošku, napraviti temelj i onda će donator tamo tamo kuću sagraditi i na taj način se to riješiti. Ja moram reći da nakon toga, evo, ne želim spominjati imena jer su brojni donatori, ja sam prije 2 dana u Ministarstvu imao .../Upadica: Hvala ministre./... sastanak za 27 takvih kuća i donatora koji su već došli. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani ministre, najavljivali ste da ćete klasterirate natječaje po geografskom odnosno blokovskom principu. Da li to znači da ćete ići zapravo u dinamički sustav javne nabave kao što smo to predlagali? Isto tako, imali smo neke prijedloge da se građevinske tvrtke što više potakne da sudjeluju u javnim nabavama i to recimo na način da im se dodjele dodatni bodovi onim tvrtkama koji zapravo sudjeluju u obnovi Banije i Zagreba. Evo, zanima me da li ćete te prijedloge prihvatiti? Hvala. Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Miloš. To sam najavio i u zakonu smo to odredili, programom mjera ćemo dodatno razraditi, da se javne nabave grupiraju. Jedan od pretpostavki je mrežna aplikacija gdje, na kojoj ćemo imati razvidnu jasnu sliku cijelog prostora i ne samo za izvršenje radova ćemo provoditi javnu nabavu na način da ona bude klasterirana, kako ste vi rekli, na principu klastera, nego ćemo i projektiranje. Dakle je li to cijelo jedno manje naselje, je li to jedan stambeni blok u Zagrebu, je li to bilo koji dio koji zahtjeva obnovu, ići ćemo na principu da se doista prave ozbiljne tvrtke projektantske ili izvođačke imaju

Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Dobro je, politički mudro, a rezultati ne bi smjeli izostati sjedinjenjem Fonda za obnovu, Središnjeg državnog ureda za obnovu sa Ministarstvom koje će obavljati sve poslove vezane za obnovu. Mislim da je to korak naprijed. Što se tiče obnove, ako se pogledaju dostupni podaci, nije da se nije ništa radilo, ali naravno, ne dinamikom koja bi trebala biti i s kojom bi trebali biti zadovoljni, posebno građani koji se još nisu zbrinuli i koji nisu riješeni. Velika je vjerojatnost da će se građani iz kontejnera iseliti u montažne kuće i druge objekte do predmnijevanog roka. Da li je po vama ovaj plan realan i izvediv? Hvala. Zahvaljujem kolega Kirin. Plan smo napravili na način da nam je bila zadana varijabla, ta varijabla su bili broj kontejnera i 6258 osoba, ali time angažman Ministarstva ne prestaje, to sam rekao i Vlade i države i jedinica lokalne samouprave i područne samouprave. Pored tog programa stambeno zbrinjavanja naših sugrađana u kontejnerima, to sam već čini mi se i rekao, je ne manje u financijskom smislu, pa i stručnom smislu zahtjevnije potrošiti sredstva Fonda solidarnosti, ali isto tako paralelno s time i drugi naši sugrađani, ne samo oni koji su u kontejnerima i zahtijevaju obnovu pa sam rekao da sam prije 9 dana u Sisku otvorio radove na prvoj organiziranoj konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada, tamo je planirano 38 stanova, u te stanove neće ući nitko tko je u kontejneru. Dakle neće ljudi koji nisu u kontejnerima, .../Upadica: Hvala vam./... ovim programom biti zaboravljeni. To hoću reći. **Jandroković, Poštovani ministre, bili smo protiv Zakona o obnovi, one verzije prve, je li, koja je donesena ubrzo nakon potresa, je li, prije 3 godine upravo zato što smo vidjeli da je neprovediv, što se evo i danas pokazuje. Ne samo da je neprovediv, nije govorio ni o cjelovitoj obnovi Zagreba i potresom pogođenih područja, struka je tada, isto tako, upozoravala kako nam treba cjelovita, je li, urbana obnova, ne samo krpanje Hrvatska komora arhitekata i danas upozorava kontra onog što je kolega rekao, kao nitko nema primjedbi, ali imaju primjedbi upozoravaju da ni ovaj zakon ne ide u tom smjeru cjelovite cjelovite obnove, donesen je kažu i na brzinu bez prilike za širu javnu raspravu bio je samo sedam dana na savjetovanju. I upozoravaju kako nam trebaju zakoni koji će unaprijediti cijeli sustav prostornog uređenja. Mislite li ić …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… kasnije u smjeru Zahvaljujem kolegice Puljak. Ja sada ne mogu baš tako govoriti o starome zakonu da je bio ne…, bio je provediv, samo je bio samo je po meni

obiteljskih kuća i privatnog stambenog fonda na području zahvaćenog u potresu. Dakle nije da je bio neprovediv jer se isto radilo samo je bio po meni je bio do jedne mjere kompliciran koji je usporavao. Što se tiče obnove, ostatka obnove, ako ćemo govoriti recimo o Fondu solidarnosti gdje je predviđena konstrukcijska obnova i financira se konstrukcija obnova, ostat će jako, jako puno radova na cjelovitoj obnovi i ta će cjelovita obnova trajati

Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, u vašem izlaganju ste jasno rekli da je obnova koja se odnosila na obnovu obiteljskih kuća i stambenih zgrada do sada bila neučinkovita. A ovim novim Zakonom o obnovi koji donosi niz novina pojednostavljuje se cjelokupna procedura, ubrzava se obnova i privesti će se kraju obnova potresom pogođenih područja. Tijekom dosadašnje obnove jedan od elemenata koji je utjecao na sporost obnove je i javna nabava koja ovim novim Zakonom o obnovi treba biti učinkovitija i brža koja će zasigurno ubrzati radove na obnovi, pa ako možete reći nešto malo o tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Zmaić. Ja mislim da sam uvodno rekao da smo u ovaj zakon uvrstili i javnu infrastrukturu i ja mislim da će to itekako pozdravljamo od upravitelja javne infrastrukture bilo da su to komunalni, komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura njima će itekako pomoći i ubrzati će jer su sada pragovi koje sam maloprije objašnjavao kolegici Vučemilović biti odnositi će se i na nju pa će primjerice prije 15-ak dana u Ministarstvu mora smo s ministrom Butkovićem potpisali novih 35 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za prometni sektor. moguće na ovaj način ulaziti u takve nabave nisam siguran da bimo uopće mogli razmišljati o ozbiljnom ulasku u Fond solidarnosti sa tom vrstom javne infrastrukture odnosno cesta

Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Dakle, dali ste si puno truda da izelaborirate sve što mislite ubrzati konačno nakon tri godine i na tome naravno vam želim puno uspjeha. No 2018. u Hrvatskoj je prekinut proces legalizacije, 2021. nakon potresa dao prijedlog da se legalizacija kao takva vrati svjesni da neke stvari nisu riješene, a svjesni da i u ruralnim krajevima ima i starijih ljudi i siromašnijih ljudi koji nisu jednostavno mogli aplicirati ili nisu imali dovoljno informacija u taj proces, tada je to odbijeno. Stoga je moje pitanje za vas s obzirom da vjerojatno ste i sami svjesni da bi to mogao biti problem u ruralnim krajevima da li i što razmišljate u smjeru nekog novog procesa i postupka legalizacije? Hvala lijepa. **Jandroković, Kolega Jakšić evo 2011.g. sam predložio na ovom istom mjestu Zakon o legalizaciji kako ste ga vi nazvali o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama i trpio zbog toga političke posljedice i napade od lijeve strane ove sabornice. Evo sad sam doživio da predlažete da nastavimo proces. Ja sam vam protiv, ovdje ću vam to reći naknadne legalizacije. Za mene je 21. lipnja 2011.g. podvučena crta tada izgrađeno, izgrađeno, što je legalizirano je legalizirano uz jednu malu iznimku, a to je da mogu razumjeti da neki naši sugrađani koji inače

Marijana (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade g. Bačiću. Do sada je provedeno oko 4.200 ne konstrukcijskih obnova za gotovo 600 konstrukcijskih obnova su radovi u tijeku, oni su trebali doduše već bili gotovi, ali očigledno kasne i tu prepoznajete taj problem operative koji imamo i kompliciranu javnu nabavu i dobro je da se ovim zakonom nude rješenja. Nekako u oči najviše pada model samoobnove koji je jedan od 11 modela koji predlažete, ja bi se više željela orijentirati na model koji sam zagovarala koji vidim da se našao također u vašem prijedlogu, a to je dodjela novčanih sredstava obiteljima koje su ostale bez svojih kuća da mogu kupit kuću ili stan na području županije iz koje dolaze čime čuvamo i tu koheziju da nam stanovništvo ostane da ne ode negdje dalje. Da li imate podatak koliko obitelji je zainteresirano za takav vid stambenog zbrinjavanja? Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Petir. Ovaj prijedlog jedan od 11 modela stambenog zbrinjavanja je i kao što ste vi rekli na njemu ste i ranije predlagali. Nakon što zakon bude usvojen ja se nadam u petak zadužen je državni tajnik on će u idućih tjedan dana nakon toga u Sisačko-moslavačkoj županiji zajedno sa gradonačelnicima, županom načelnicima predstaviti ovaj zakon, potaknuti ih i na ovaj model kojega ste vi govorili i na model da ih preselimo u stanove koje će APN i kuće u međuvremenu kupiti i na model kojega smo rekli da oni naprave svoje stambeno zbrinjavanje na način da postanu vlasnici neke nove nekretnine, ali da onu nekretninu u kojoj su živjeli predadu u vlasništvo Republike Hrvatske. To ćemo znati evo nakon ovog sastanka i te ankete i kampanje koju ćemo na području Sisačko-moslavačke županije provesti. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre, mi danas ovdje raspravljamo o jednoj pravnoj normi, odnosno o zakonu. Tu ćemo pravnu normu u petak vrlo vjerojatno i izglasati. Ono što sam primijetio jest da ste u želji da ubrzate obnovu na svim potresom pogođenim područjima uveli ili reducirali određene stvari koje su navodno otežavale proces obnove. Između ostalog ovdje vidimo da gotovo u nekim zakonskim odredbama imamo gotovo povedeni pojam moralnosti, jer bi se građani i struka trebali hajmo to tako reći moralno odnositi prema zakonu. Nemojmo zaboraviti moralnost nije zakon, moralnost je subjektivna stvar. Ukidanjem konzervatorskog nadzora od projektanata i izvođača u ovom se zakonu traži da radove vrše citiram u skladu sa konzervatorskim smjernicama.

Pa ja mislim da je zgrade koje su pojedinačno zaštićene dobro tu dileme nema, ali iz iskustva koje imam i koje imaju brojni projektanti i brojni građevinari koji radove izvode je ocijenila da takve prethodne uvjete koji su ograničavajući prilikom projektiranja nisu na objektima, na zgradama, koje nisu u pojedinačnom kulturnom dobru nužne, a to su nam otežavali proceduru. zato smo i propisali i programom mjera ćemo propisati određene smjernice koje imamo i koje će biti uputstvo kako ste i sami rekli smjernica samog tog projekta. Tamo gdje nema potrebe inzistirati na prethodnim uvjetima doista nema potrebe, ali za te zgrade koje se nalaze u urbanim središtima Petrinje, Gline, Siska ili Zagreba

lijepa gospodine predsjedniče, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade i ministre. Podrška zakonu, podrška vama kao autoritetu koji će najvjerojatnije i taj zakon moći i realizirati. Ali u zakonu imamo i nekoliko podzakonskih akata, imamo i program mjera gdje ste si stavili vrlo kratke rokove da ćete to odraditi. Ja se nadam da su već oni spremni, a jučer ste to napomenuli na odboru pa evo očekujemo da će stvarno tako biti kao što ste rekli. A još kad smo već tu oko zakona, oko legalizacije kuća. Ja sam potpuno za da se zakonom zabrani rok krajnji za legalizaciju kuća, da on bude uvijek, ali naravno za one izgrađene do 2011. koje su na ortofotu u lipnju. Hvala. Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Štromar. Rokovi su prekratki, ali za te rokove, takve smo rokove i postavili evo dio ekipe je tu, a i dio je još u ministarstvu na tim podzakonskim aktima radi. I ja sam uvjeren da ćemo ispoštivati kratak rok od 15 dana, od petka nakon što stupi zakon na snagu. Legalizacija. Mi smo već puno puta razgovarali o tome i ja sam rekao da ja nemam s time problema. Nemam problema da se produži rok za legalizaciju onoga što je izgrađeno do 11. lipnja, 21. lipnja 2011. Tu nema problema s tim, ali nikako ne želim i sada šaljem poruku nikakva legalizacija nikome u Hrvatskoj ne dolazi u obzir za bilo kakvu nezakonitu zgradu iza tog datuma.

Imao je i vaš prethodnik koji se s njim nalazio jednom tjednom u zadnjih 9 ili 10 mjeseci. To je vjerojatno rezultiralo time da su mnogi projekti pokrenuti u gradu Zagrebu, pa mene konkretno zanima budući da je prije dvije i pol godine, dakle neposredno pred izglasavanje zakona i sad veš sadašnji gradonačelnik Tomašević najavljivao urbanu revitalizaciju Donjeg grada, blokovsku obnovu. Top je kasnije prihvatio i predsjednik Vlade Plenković, pa su zajedno o tome govorili. Zanima me konkretno koliko je zahtjeva iz grada Zagreba za urbanu revitalizaciju, odnosno blokovsku obnovu pristiglo u vaše ministarstvo i koliki je broj i kako kako će se to riješiti i što vi konkretno mislite o tome? To me zanima i molim vas konkretan odgovor, a ako treba i pisani. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bernardiću. Dakle, nisam rekao da imam sjajnu, imam korektnu suradnju koju mislim da sa svakim gradonačelnikom bilo koje jedinice lokalne samouprave na ovom prostoru mogu imati. To ništa ne znači u smislu naših stavova političkih, vrijednosnih, svjetonazorskih apsolutno ništa. On je izabrani gradonačelnik Zagreba. Ja sam trenutno na ovom mjestu, pa onda nam je u dijelu gdje nam se poklapaju ovlasti i financiramo. Vi znate da grad Zagreb financira 20% obnove obiteljske, odnosno privatne imovine na području grada Zagreba i tu ćemo surađivati. No međutim, to sam rekao gradonačelniku, to sada govorim i vama ja mislim da je krajnje vrijeme da gradski zavod donese dokument kojim se utvrđuje način obnove urbane

Kolegice Baričević, izvolite. koji borave u kontejnerima do 1. studenog 2023. godine tako i ovim današnjim novim zakonom stavljate upravo naglasak na poticanje samoobnove čime se uklanjaju sve prepreke koje su dosada usporavale proces obnove. Tako se i ukida dio projektne dokumentacije kako bi se smanjila i papirologija. Između ostalog ukida se izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. Možete li nas malo pobliže upoznati što će to zaista u praksi značiti. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite ja ne mogu sada tvrditi koliko će naših sugrađana ući u proces samoobnove, ali ja ne vidim više koji bi mogući iskorak bio da njih bude što je moguće više. Svjestan sam da mnogi naši sugrađani se kroz šumu propisa koji su definirani, a koji su pojednostavljeni, ali još uvijek su propisi da se mogu lagano, lako provlačiti kroz rješavanje tih propisa i do ishođenja potrebne dokumentacije. Međutim, ima veliki broj koji to mogu i koji će sada kada im ne treba angažman njihovih vlastitih sredstva već će im država unaprijed u cijelosti to sve podmiriti. I ne samo podmiriti nego će za potrebe njihovog angažmana na njihovim vlastitim kućama

Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani ministre ovaj zakon kako ste ga uvodno prezentirali je epohalan, ali samo za vas kao novog ministra ovog resora. već 2,5 godine žive u neljudskim uvjetima svakako to nije. Zakon je i dalje nejasan. Tako recimo primjerice u Članku 10. stavak 9. način financiranja zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti nije definiran nego će Vlada odlukom utvrditi dodatne kriterije. Kada i zašto? Tu je potrebno jasnije definirati obuhvate obnove za objekte u kojima se obavljaju te djelatnosti, a koje su od velikoga značajnoga, značaja za pojedina područja pogotovo ruralna područja. Poštovana gospođo Nikolić, ja mislim da je sama činjenica da Vlada ulazi pored obnove obiteljskih kuća i privatne imovine i u obnovu proizvodnih, poljoprivrednih objekata, ja mislim da je to, da je sama ta činjenica za pohvaliti. I da će to doprinijeti revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije. Napravit ćemo projekt, napravit ćemo takvu odluku koja će podrazumijevati kako kako i u kakvim okolnostima se može potaknuti ovaj model, a pri tome moram reći da smo u saboru uključili i besplatno odnosno ne besplatno na račun države uklanjanje takvih zgrada koje su urušene, a vjerujte mnoge od njih nisu

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade prvenstveno želim vam se zahvaliti u ime sugrađana Velike Gorice na dolasku u naš grad na prezentaciju novoga zakona i uistinu na odgovorima na pitanja koja su ih dosada mučila, koja su usporavala cjelokupni proces i nakon toga su osjetili s obzirom da ste sve ono što vas, bilo postavljeno tada pred vas adekvatne odgovore, oni su osjetili također olakšanje i novu nadu da će to uistinu se sada ubrzati i krenuti priželjkivanim smjerom. Ono što je 70% obiteljskih kuća u procesu obnove kod nas imali su problema sa imovinsko pravnim odnosima pa mislim da bi možda dobro radi javnosti da detaljnije te sada nove procedure koje će olakšati imovinsko pravno probleme koje smo dosada imali sukladno novome zakonu malo detaljnije se objasne. Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Ačkar. Zajedno samo bili prekjučer, u ponedjeljak je li i izbrojili smo 27 zamjenskih kuća i obnove na području Velike Gorice smo obećali da ćemo to riješiti. Jesmo, dakle ja sam uvjeren da ćemo jedan dio cjelokupne obnove stambenog fonda na području Velike Gorice ugraditi. 27 njih je u kontejneru ako se ne varam na području vašega grada i rekli smo da ćemo to zajedno Grad Velika Gorica i država napraviti kako bi ih što prije stambeno, stambeno zbrinuli. Što se tiče vlasništva i utvrđivanja vlasništva na pojedinim objektima rekli smo da ćemo se koristiti i drugim dokumentima kojima se može dokazati pravo ne vlasništva jer sam rekao da mi ovim zakonom ne obnavljamo vlasništvo nego obnavljamo zgrade. Mi nismo ovaj zakon donijeli kako bismo ispravili zemljišnu knjigu nego kako bismo obnovili kuće na području …/Upadica: Hvala **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre bez daljnjega da se ljudi što prije moraju vratiti u svoje kuće i stanove, međutim moje pitanje se odnosi na zgrade javne namjene. Dakle, prvenstveno zdravstvene ustanove iz ovih 5 regija. Kada će biti obnovljene sve te bolničke zgrade, zgrade domova zdravlja, evo imate primjer KBC Sestre milosrdnice gdje he nekoliko zgrada oštećeno potresom, odjeli su raseljeni, poliklinike itd., znači pristup zdravstvenoj skrbi je vrlo otežan. Dakle, o koliko se zgrada radi i kada mislite da će na svih tih 5 regija biti omogućeno da se evo konačno zdravstvena skrbi pruži u punom obliku? Hvala. **Jandroković, Gordan na vašem pitanju. Kad su u pitanju javne zgrade, pa i bolnice nositelj obnove je vlasnik ili osnivač, dakle nisam ja, nije moje ministarstvo, nositelj obnove tih objekata, tih javnih zgrada u konkretnom slučaju je Ministarstvo zdravstva odnosno krajnji korisnici, vi ste spomenuli neke od tih bolnica. Ono što je naša obaveza jest to je da kroz Fond solidarnosti konstrukcijski obnovimo te zgrade i mi ćemo ih ob…, u onolikoj mjeri koliko su ti projekti, te zgrade i te bolnice u fazi obnove i realizirati Rekao sam da nalazim i razumijevanja za pojedine ravnatelje jer neke bolnice su u visokoj fazi kao što je „Merkur“, kao što su „Sestre milosrdnice“, neke nisu u takvoj visokoj fazi

Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre…/Govornik se ne razumije/… i ja pitat nešto novo i nije baš lako na osnovu teme. Dakako da pozdravljam sve ono što će ubrzati dio obnove koji ne ide očekivano, a to je obnova zamjenskih obiteljskih kuća i konstrukcijska, djelom konstrukcijska obnova kuća koje, a ovaj zakon će zasigurno i ubrzati obnovu i tog dijela. Isto tako pozdravljam i napore Vlade na izgradnji infrastrukture na obnovi postojeće, nastojanja Vlade na revitalizaciji gospodarstva, posebno pozdravljam vašu odluku da se ovo područje stavi u prioritetno kad se tiče uređenja katastarskih i zemljišnih knjiga, a znamo šta to znači za tržište nekretnina, za investicije, ukupno za razvoj pojedinih područja. Pitam vas, može li se očekivati i je li to konačni cilj ove obnove da se jedna strašna nesreća na Banovini pretvori u priliku za Banovinu? Zahvaljujem kolega Barbarić. Na sastanku sa Komorom geodeta je dogovoreno i to je u zakon ušlo, da prostor obuhvaćen potresom bude u prioritetu Vlade RH u višegodišnjem programu obnove katastra i zemljišne knjige za prostor građevinskog zemljišta i mi smo to u zakonu napisali i to će biti prioritet. Pa ovo što ste vi rekli taj prostor kad je već doživio jednu nesreću da mu država u ovom dijelu koji se odnosi na sređivanje katastra i zemljišne knjige napravi maksimalno i najbrže i to ćemo napraviti. Evo ja moram reć da smo prošli tjedan

Hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine ministre, vi ste se ispričali neki dan stanovnicima Banovine i drugih područja koje su zahvaćeni potresom iako oni nemaju ništa od te vaše isprike, ali lijepo od vas. Ali recite mi jednu stvar, oće li nekad iko u ovoj državi odgovarat ako znamo da je Banovina prije 20.g. izgrađene nove kuće i porušile su se ko kule od karata, oće li iko ikad odgovarati za te propuste u toj gradnji jel država u 20.g. isto područje dva puta obnavlja i hoće li se poslije vaše obnove nakon

Nakon rata na Banovini je obnovljeno 26 tisuća kuća, neke više, neke manje, u manjim zahvatima, uloženo je negdje oko 2,6 milijardi kuna. Ja sam na Banovini bio već nekoliko puta. Ja bih volio da se, bi molio da se prestane sa prokazivanjem te obnove. neko dođe na Banovinu i još dan danas kolega Mlinariću prepoznat će te kuće, te su kuće nažalost još uvijek onakve kakve su obnovljene, u pravilu nedovršene, u pravilu bez buke, u pravilu još nije ni fasada, pa čak negdje nije cijela ta obnova dovršena onako kako bi kuće trebale izgledat, ali su cijele i nisu porušene. Ja, mene interesira

(Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, zanimaju me zapravo administrativni kapaciteti za provedbu Zakona o obnovi u vašem ministarstvu. Prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu vašeg ministarstva predviđeno je 751 državnih službenika i namještenika, a prema Uredbi Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje 232 djelatnika. Ministre Bačiću, vi ste bili predsjednik Kluba HDZ-a i to kažu HDZ-ovci vrlo operativan, još danas plaču za vama. U ove 3.g. od zagrebačkog potresa i više od 2.g. od petrinjskog potresa u HDZ-u vi nikada niste se zapitali kako to da gotovo tisuću djelatnika, zapravo predviđenih tisuću djelatnika, službenika i namještenika, nisu u stanju riješiti zahtjeve građana za obnovu jer prema izvješću Vlade riješeno je tek 41% rješenja. Ako je nedostajalo referenata zašto niste to riješili u suradnji sa Gradom Zagrebom s kojim imate korektne odnose kao što ste rekli ili u suradnji…/Upadica Branko (HDZ)** Poštovana kolegice Nađ, ne trebate vi plakati za radom kluba, klub je izvrsno organiziran i, i, i, i klub radi odlično, a to se valjda i vidi i bez mene i nema, nije važno tko je na čelu tog kluba, pa će klub i dalje bit ovako sjajan kakav je bio i dosada. Što se tiče, slažem se s vama, dakle tisuću i 50-tak je sistematiziranih mjesta u budućem ministarstvu nakon petka, a zaposlenih će biti oko 740 i nešto je li i nama nedostaje ogroman broj radnika, ali se svi mi moramo i pitati zašto, nije to samo situacija s našim ministarstvom gdje bi građevinara, arhitekata, geodeta i već stručnih djelatnika bilo potrebno jako puno, ali je danas u privatnom sektoru toliko posla u građevini, pa i u arhitekturi i geodeziji da …/Govornik se ne razumije/ se osjeti i smatra sposobnim ide u privatni biznis, ali ćemo tu sam rekao kratko imam vremena, pokušati ćemo

iskažem ovu svoju repliku. Ono što se meni čini, a mislim da mi se čini dobro i jedan dio života sam proveo na Banovini služeći vojni rok i dobro poznajem taj kraj, ono što ja vidim kao drugu priliku, a ovo je uistinu druga prilika za taj kraj koji je devedesetih i nadalje vrlo devastiran i gospodarski i na svaki drugi način je upravo ta revitalizacija i vraćanje u život Banovine kroz izgradnju ove javne infrastrukture koja je budimo iskreni ubrzana bitno, naravno nakon ove elementarne nepogode potresa. Mislim da hrvatska Vlada upravo tu želi staviti akcent na to da Banovina dobije tu drugu priliku da postane potentno područje za život ljudi koji će doći živjeti na Banovinu i dati priliku …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… koji su tamo Zahvaljujem kolega Ivanoviću. Rekao sam više ne bi ponavljao da se na području Sisačko-moslavačke županije provodi ogromni i veliki projekti i kad je u pitanju javne infrastruktura i dovršetak izgradnje autoceste i ulaganje u brojne projekte društvene infrastrukture, domovi zdravlja se obnavljaju na području cijele županije, domovi umirovljenika, škole, brojne institucije koje su u vlasništvu ili županije i čija je županija osnivač ili pojedini gradovi, dakle veliki se posao na Banovini događa u ovom dijelu u segmentu javnih zgrada. Kiksali smo to sam rekao u dijelu koji se odnosi na obiteljske kuće, ali se u ovom dijelu doista puno toga radi. Rekao mi je župan Celjak, to mislim da je čak ponovio neku veče da je rast gospodarstva,

a ja mislim da vi uopće ne spavate od kad ste došli na ovu funkciju. Imate moju podršku i vjerujem svih dobronamjernih ljudi da se napravi od Banovine poželjno mjesto za život. Nažalost, mi smo zakon donijeli 2020. u sedmom mjesecu čini mi se i on je pokazao određen falinke. Hoće li ovaj zakon dati novu nadu ljudima na Banovini i doista riješiti zajedno s vama jel vjerujem da ste čovjek od povjerenja, imate empatiju i riješiti sve one probleme i Banovinu učiniti mjestom poželjnim za život? Hvala. Zahvaljujem kolega Šimičeviću. Da ne mislim da bi zakon trebao ubrzati procedure i procese mislim jer da ne mislim ne bi ga ovakvoga ni predlagao zajedno sa svojim suradnicima, ja vjerujem da će on ubrzati obnovu. Pretpostavka ubrzanju obnove se događa u ovom ministarstvu na kojemu sam ja na čelu, a to je rješavanje zahtjeva ljudi za obnovu dok ne moramo prije svega omogućiti i još još uvijek nisu svi građani podnijeli zahtjev za obnovu njihovih kuća, dakle to je prva stvar. Druga stvar, sve zahtjeve koji su podneseni riješiti u najkraćem mogućem roku, nakon toga slijedi izlazak na teren za sve te na na njihove kuće, obilazak tih kuća, nalazi, projektiranje i onda tek izvršavanje tih toga. Mi smo sa ovim načinom to maksimalno skratili, maksimalno ubrzali. Dakle, ja se nadam da ćemo provedbom zakona sada

Zahvaljujem. Poštovani ministre, evo planirate pojednostaviti proceduru za 40% na način da se ukidaju kontrolni mehanizmi, a da ne znate koje antikorupcijske mehanizme ćete pojačati i na koji način. Najavljena je bila i aplikacija e-Obnova, sada najavljujete novu aplikaciju pa pretpostavljam da se po onoj ranije ništa nije poduzimalo. Nadalje, izdvojila bi problem obitelji posebice mladih koji primjerice otplaćuju kredit za nekretninu u kojoj ne žive koju ne mogu koristiti, koja je zapravo oštećena sa potresom, a kredit moraju otplaćivati. pomoći takvim mladim obiteljima koje su potencijalno i korisnici subvencija APN-a? Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite da rekao sam da se radi aplikacija i koriste se podaci i e-Obnove i ta će aplikacija bit dostupna, ja se nadam Ona je za dio naših sugrađana koji su u kontejnerima završena, dakle tu ona je sada nama dostupna i temeljem nje nama je lakše razgovarati, razmišljati uopće kako ćemo stambeno zbrinuti te naše sugrađane jer vladamo njihovim podacima upoznati smo sa svim. Što se tiče plaćanja pričuve i ostalih i kredita za zgrade u kojima nisu u kojima oni nisu u kojima ne žive, dakle u zakonu je predviđeno, to sam obećao na Banovini odnosno to sam obećao Sisačko-moslavačkoj županiji to ćemo napraviti da građani koji plaćaju pričuvu, a živu u stambenim zgradama, a ne žive u zgradama za koje plaćaju pričuvu da ćemo je ukinuti,

Štovani g. ministre. Vlada RH četri puta je dala prijedlog za Zakon o obnovi, uskoro će biti i četvrti put izglasan u Saboru RH, međutim niti zgrada Vlade, niti zgrada Sabora nisu obnovljene. Dva puta je poništen natječaj. Kakva je to poruka da Vlada RH sa svim svojim stručnim službama, institucijama, pomoći koju ima od ljudi koji zapravo su osmislili zakon i trebali su ga provesti ne može obnoviti ni vlastitu zgradu, pa niti zgradu ovog Sabora. To je poruka koja naravno pokazuje šta se onda očekuje od ljudi na Baniji, u Zagrebu, u Zagorju i drugdje. Ovih 578 milijuna eura koliko je predviđeno potrošiti u naredna 132 dana. Da li će to biti i utrošeno na obnovu zgrade Vlade i zgrade ovog Sabora, ne radi toga što je to najbitnije, najbitnije je zdravstvo i školstvo, najbitnije je vratiti ljude. Ali kao jedan pokazatelj da valjda možemo biti jednako učinkoviti kao crkva … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Zahvaljujem kolega Bajs. Rekao sam uvodno da su projekti koji se financiraju iz Fonda solidarnosti uglavnom usmjereni na one javne zgrade koje zahtijevaju doista kompleksnu obnovu i čiji je pristup toj obnovi zahtijevao iznimno znanje, a s druge strane su vrlo i jako skupe. I kroz taj proces javne nabave nakon što je izrađena dokumentacija konstrukcijske obnove zgrada koje ste spomenuli koliko ja imam informaciju jer to ne radi ministarstvo to radi krajnji korisnik Te ponude su bile, višestruko su prelazile iznose koji su bili predviđeni. Za potpisivanje takvog ugovora treba na određeni način napraviti pravu evaluaciju

i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave čime Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje prelazi u ministarstvo. To i je svrha, dakle ubrzavanja svih procesa. Međutim, jedan od sektora Središnjeg državnog ureda je Sektor za obnovu od potresa, a postoje još naravno i drugi sektori, na primjer Sektor za državnu imovinu ali i područne službe i ispostave koje su jako značajne za ruralne krajeve diljem cijele Republike Hrvatske. I mene zanima što ove izmjene znače za područne službe i ispostave. I jedan dio u stvari mog pitanja ste već odgovorili. Htjela sam napomenuti da su županije preuzele Ured državne uprave koje se isto tako administrativno mogu sigurno uključiti u brže rješavanje obnove.

ako mogu sukladno njihovim mogućnostima službenike koji su educirani rješavati u prvom stupnju upravne postupke koji su u smislu složenosti vjerojatno i veći i kompleksniji od rješenja o obnovi da nam se priključe. Koliko ćemo takvih službenika moći angažirati ja u ovom trenutku ne znam, ali mislim da danas to možemo napraviti kad govorimo o digitalnom društvu, o automatizaciji i automatskoj obradi podataka svih onih koji su u ministarstvu možemo rješavati i bez da se izmjestimo te iste službenike.

Zahvaljujem poštovani ministre. Za 4 mjeseca ističe produljeni rok u kojem Hrvatska može iskoristiti sredstva za sanaciju štete od potresa iz Europskog fonda solidarnosti. Moje pitanje vama uvaženi ministre kako ćete u ovom veoma kratkom roku zadovoljiti deficit izvođača i konzultanata, deficit pravnih znanja i kapaciteta samih korisnika za aktivno sudjelovanje u procesu obnove kao i deficit kadrova u javnim službama na lokalnoj razini koje bi trebale podržati ovaj proces. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Poštovana kolegice Ban Vlahek, za utrošak ili realizaciju ili iskoristivost milijardu i tri milijuna eura brojni krajnji korisnici ugovorili su 1300 projekata ukupne vrijednosti 2 milijarde i 700 milijuna eura, 2,7 puta više nego što bi trebali potrošiti. Vrlo velika većina tih projekata je u realizaciji. Prema planu koji su ta tijela i krajnji korisnici i operativna tijela dostavili nama u ministarstvo oni planiraju ta sredstva utrošiti. No, mi smo u ministarstvu napravili poseban tim stručnjaka koji svaki, doslovno svaki projekt, koji u financijskom smislu značajnije participira u Fondu solidarnosti, dakle

Hvala vam puno. Poštovani ministre i ovaj prijedlog zakona sa drugim zakonima koji uređuje ovo područje i dalje podrazumijeva da je za konstrukcijsku obnovu zgrade potrebna suglasnost više od 50%, dakle 51% 51% suvlasnika. I jedino što suvlasnici koji ne uspiju postići, a taj postotak mogu učiniti je tražiti izvanparničnim postupkom da im se dozvoli konstrukcijska obnova. I ono što zakon tu kaže je da je taj postupak onda hitan, ali znamo da to za sudove nije obvezujuće. Dakle, bojimo se da će to dovesti do zatrpavanja sudova i držimo da bi zapravo konstrukcijska obnova trebala ići po slovu zakona ex lege, dakle bez potrebe da se postigne ta vrsta suglasnosti. Jer se na koncu konca radi o pitanju sigurnost za sve naše građane i na koncu konca plaćeno je sve skupa javnim sredstvima, pa me zanima da li biste bili skloni podržati takav amandman. Hvala. **Jandroković, Poštovana kolegice Kekin radovi na obnovi uključujući i konstrukcijsku zakonom su predviđeni kao poslovi …/Govornik se ne razumije./… uprave. Zašto se podrazumijeva suglasnost 50% vlasnika. Ulazak u privatno vlasništvo čak i kada je obnova u pitanju nisam siguran da je sa ustavno pravnog aspekta u ovom trenutku moguće tako napraviti. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pretpostavlja da se u izvanparničnom postupku kada nastaju opravdane okolnosti, s čime s vama slažem tu nema dileme, ali je vlasništvo vlasništvo. Mi smo država koja jamči nepovredivost privatnog vlasništva. Za ulazak u to mi mislimo da je izvanparnični postupak koji se vodi pri teritorijalno nadležnom općinskom sudu sasvim dovoljan iskorak da se krene i u konstrukciju obnovu zgrada gdje nije postignuta suglasnost više od 50% vlasnika. Ja mislim da izvan toga se mi kao država možemo, jesmo je proglasili poslovima …/Upadica: Hvala vam./… od javnom interesa RH, nisam siguran da li ne bi ušli u problem sa Ustavom.

pitam vas imate li izračun koliko će obnova skuplje koštati jer znamo da su cijene građevinskog materijala više od 50% skuplje nego prije 2 godine. Jednako tako i cijena usluge je otišla gore tako da evo dojam je da u ovom slučaju vrijedi ona, vrijeme je novac. Dakle, što više vremena prolazi to više novca gubimo i za kraj ako stignete još odgovoriti dakle hoće li zapravo

to je da na temelju postojećih rješenja i projekata mogu reći koliko košta ono što je dosada predloženo. Ne mogu vam sada tvrditi koliko će koštati cjelokupna obnova kad nemamo još dio tih objekata koji treba, koji zahtjeva obnovu niti zahtjeve podnesene. Reći ću vam da je za 2.700, 1.300 objekata koje, to je ono što imamo podatke, 1.300 objekata da je ukupan iznos od 2 zarez, 2 milijarde i 700 milijuna eura. To su javne zgrade dakle to su pretpostavljam i najskuplji, najskuplji projekti uopće koje ćemo kroz ovu obnovu obnoviti i očuvati ja se nadam. A svjesni smo situacije da je, da je u ovom trenutku su podignute cijene radova i da građevinski sektor je, ima jako puno posla u ovom trenutku, 30 milijardi eura je na rukama 130 tisuća građevinskih radnika u RH. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre vjerujem da ćete se složiti sa konstatacijom da je u procesu donošenja novog zakonodavnog okvira važno poslušati primjedbe struke, ali i javnosti kako građana koji su već uključeni ili su izgubljeni u samom postojećem procesu obnove tako i samih udruga koje su na terenu stekle velika iskustava kako bi došli do što kvalitetnijeg rješenja s obzirom na vremenski odmak kojeg imamo. Ja ću podsjetiti da smo imali e-savjetovanje samo 7 dana. Dobili ste ukupno 194 komentara, ponajviše od strane struke. Od toga je odbijeno 123, prihvaćenih je tek 14 i 3 samo djelomično i 58 prijedloga je samo primljeno na znanje što mi još uvijek ovdje u saboru ne znamo što točno znači. No, moje pitanje je može li prijedlog uopće biti kvalitetan ukoliko se ignorira prijedloge same struke? Zahvaljujem. Poštovana kolegice Vukovac, nabrojili ste ali ste malo čini mi se pogriješili. Točno je 194 su bile primjedbe, 29 ih je prihvaćeno ili u potpunosti ili djelomično, dakle nije samo 14 nego 29. Značajan broj primljen je na znanje jer se ti, takve sugestije rješavaju i drugim, i drugim aktima koje ćemo donijeti, a slijede nakon donošenja zakona kao što je programera, kao što je pravilnik o sadržaju projekta itd., itd. Dakle, i kad su u pitanju pravilnik o javnoj nabavi. Dakle, dio ćemo još kroz druge elemente i druge podzakonske akte rješavati. Mi smo uzeli jedan pravac, to je ovaj pravac kojega smo zakonom predložili. Neki od tih primjedba nisu na onome tragu što mi promišljamo da bi trebalo napraviti zato nisu prihvaćene. Možda bi netko drugi tko je na mom mjestu predložio drugačiji zakon, možda bi bio i bolji. Mi smo u ovom trenutku ocijenili da je ovo dobar prijedlog i zato smo određeni broj …/Upadica: Hvala vam./… prihvatili, a određeni broj smo odbili. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani ministre u svom izlaganju ste istaknuli razliku između stanja sa privatnim obiteljskim kućama i sa javnim objektima. Ja bi skrenuo pažnju vašu u viših, više obilazaka Banovine sam vidio puno i javnih zgrada koje stoje na mjestu već 3 godine, ništa se ne događa, među ostalom i osnovna škola u mjestu Donji Kukuruzarama gdje je to južno od Petrinje gdje djeca jako dugo da bi došli u školu, a radi se o velikom objektu koji stoji već cijelo vrijeme. Međutim, u ovom replici sam rekao da postoji paralelni svijet koji ne odgovara potrebama građana, dakle javna uprava.

Poštovani kolega Bartulica, čini mi se da je u ovom obnovi Sisačko-moslavačka županija kao institucija područne samouprave napravila jako, jako puno. Evo tu sadašnjeg državnog tajnika koji je inače i ravnatelj tog zavoda možda danas u toku dana i prikažemo negdje u nekom drugom javljanju ako do njega dođe prikažem koliko je, koliko je objekata kojima upravlja Sisačko-moslavačka županija u obnovi. Slažem se u ovom drugom dijelu s vama. Dakle, dato je temeljem tipskih projekata je ugovoreno 578 ugovora izgradnje obiteljskih kuća i ja sam ovim zakonom predložio kako bismo ubrzali izgradnju tih kuća da se zna taj ugovor na koju se lokaciju odnosi maksimalno pojednostavljenje na način da će temeljem geodetske podloge taj tipski projekt koji je ugovoren vrlo brzo se naći, naći svoju lokaciju, tako da to ubrzamo najbržim mogućim načinom…/Upadica predsjednik: **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre, evo cijenim vaš trud, vaše zalaganje, vašu, vašu ispriku koju ste izrekli dole na Baniji, ali mi je žao što niste nabrojali razloge neuspjeha obnove jer nije samo jedan razlog već je to skup nesposobnosti, nepoznavanja problematike, preadministriranosti, nepotizma, korupcije i naravno tih loših zakona koja su donesena u sabora, kao i dio predizbornog inženjeringa, a sve to nažalost na štetu stanovnika stradalih područja. Gledajte, sad nakon 3.g. kad se nije dešavalo gotovo ništa dole dolaze pripadnici vladajuće stranke koji su donijeli tri loša zakona, koji su imenovali ljude na odgovorna mjesta, koji su bili nesposobni i sada će nakon 3.g. kad to sve skupa prođe dijeliti stanove neposredno pred izbore, parlamentarne izbore, stanove i kuća a o tome ću malo kasnije. Pitanje za vas je, koliko je poduzeća koja su dobila posao na obnovi završilo u stečaju ili u predstečajnoj nagodbi? **Jandroković, Zahvaljujem kolega Pavić. Ne bi se složio s vašom paušalnom ocjenom da je u pitanju na obnovi koruptivna ili već kako ste nazvali aktivnost, nešto je jako dobro, nešto je manje dobro, nešto nije dobro i zbog toga mi sa ovim zakonom idemo i mi ćemo ra…, ja se nadam procesu…, realizirati. Kad je u pitanju ovo što ste vi rekli politička podjela stanova, ja ću vas, ja ću vas podsjetiti da, da prijedloge za rješavanje stambenog zbrinjavanja je na JLS, a na području Sisačko-moslavačke županije, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije politička slika kad je u pitanju nositelj izvršne vlasti je takova da vas demantira u potpunosti. Prema tome, nadam se da će neovisno o tome ko koju dužnost u pojedinoj jedinici lokalne zajednice obnašao postupati isključivo prema kriterijima koji će ić na korist…/Upadica Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru Bačiću, bilo je vrlo iscrpno, dugo je trajalo, ali mislim da je, da je dao sve potrebne Sada bih pozvao izvjestitelje odbora da uzmu riječ, želi govoriti predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, poštovani kolega Štromar, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo HS je na 21. sjednici održanoj 14. veljače '23. raspravljao o Prijedlogu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s konačnim prijedlogom zakona kao matično radno tijelo sukladno čl. 93. Poslovnika HS. Uz nekoliko iznesenih mišljenja i prijedloga u raspravi je podržan predmetni prijedlog zakona. Članovi su suglasni kako je donošenje novog zakona nužno radi administrativnog rasterećenja, te pojednostavljenja i ubrzanja procesa obnove, …/Govornik se ne razumije/…su ocijenjena rješenja kojim se građani potiču da sami provode obnovu i također ukazana na problem nedovoljne informiranosti građana u postupcima, što je resorno ministarstvo i prepoznalo. Odbor je većinom glasova, 8 glasova za i samo jednim suzdržanim odlučio predložiti HS donošenje ovog zakona. Hvala vam. Želi li i kolega Pavić? Da, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepa. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS na na 32. sjednici održanoj 15. veljače 2023.g. raspravljalo je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem pučke pravobraniteljice na navedeni akt. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je kako se ovim zakonom osiguravaju minimalni životni i egzistencijalni standardi građanima koji su uslijed više sile našli RH koja brine o revitalizaciji i gospodarskom razvitku svih svojih krajeva s naglaskom na pomoći građanima na pogođenim područjima i njihovom stambenom zbrinjavanju. U raspravi je većina članova odbora podržala donošenje ovog zakona, posebice rješenja koja se odnose na administrativno rasterećenje. Također većina članova odbora smatra da će jednostavniji postupak pridonijeti bržoj obnovi. U raspravi je ukazano na probleme građevinskih poduzeća koja su preuzela poslove u obnovi, a potom pokrenuli stečajni postupak. Također ukazano je na nedostatak domaćih radnika u građevini, a predstavnica predlagatelja upoznala je odbor ako bude potrebe da će se angažirati i strani radnici. Nadalje, pozitivnim je ocijenjeno uvođenje aplikacije u poslovne procese kako bi se građane što više rasteretilo. Ukazano je i na probleme nedovoljne informiranosti građana u postupcima obnove, te je predloženo kako, kao korisno rješenje da se građani informiraju putem lokalnih medija. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio predložiti HS da da donese Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije P.Z. br.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, Domovinski pokret je bio suzdržan pri glasovanju prvih dva zakona i skeptični smo i dalje da li će ovaj novi zakon koji doduše ima nekih pozitivnih elemenata zaista ubrzati ovaj proces. Često ističem da u hrvatskoj politici nedostaje osjećaj odgovornosti. Građani ne znaju tko je točno odgovoran za ono što nije dobro i što se tiče njihove svakodnevnice. Mislim da u ovom pitanju najmanje odgovoran novi ministar koji je to tek preuzeo dužnost, međutim odgovorna je Vlada na čelu sa gospodinom Plenkovićem itekako. Gospodin Plenković je ukratko nakon potresa izjavio kako ova situacija pokazuje da Hrvatskoj je potrebna jaka država sa polugama moći koja i u najtežim okolnostima može isporučiti ono što građanima treba. I vidimo što je Vlada isporučila. mi smo i dalje na žalost hiper regulirana zemlja sa mnoštvo propisa koji zapravo ne služe ničemu i udaljavaju tu javnu upravu od stvarnosti života, od stvarnih potreba naših građana koji na žalost na primjeru potresa i stanja sa obnovom vidimo da zapravo ono što je Hrvatska razvila zadnjih 30 godina je otuđeno, daleko otuđeno od zbilje naših ljudi. Spomenuo sam ranije u replici osnovnu školu južno od Petrinje u Donjim Kukuruzarima. To nije jedini objekt javni koji se nije obnovio, a dugo se čeka ne samo sa osobnom imovinom i obiteljskih kuća, nego i sa ovakvim slučajevima. I kao primjer ovoga što sam opisivao ranije kao dva svijeta mogu navesti i zaista zanimljivu izjavu predstavnika građevinara u HUP-u koji je govorio kako natječaji zapravo su toliko manjkavi i loše pripremljeni da građevinari teško mogu dati pouzdanu ponudu za ono što se traži jer često krucijalne informacije nedostaje primjerice gdje se kuće konkretno nalaze na tom području. Znamo da je Banovina prilično velik prostor. Prema tome, upućujemo na to i dalje ćemo bit kritični, međutim politički gledano kad bi premijer Plenković toliko se založio i energije uložio kao oko pitanje Ukrajine, na pitanje obnove mislim da bi situacija bila puno bolja. vidimo jedan na žalost nemar do te mjere da nije dobro došao više u te krajeve. Dakle, izbjegava otići u Petrinju i na Banovinu, jednostavno ljudi ga ne žele gledati i smatraju odgovornim za ovo stanje. Mi smo otpočetka upućivali kritiku na sam sam koncept obnove. Znamo da se ovim zakonom pokušava to mijenjati, ali rekao bih još jednom to little to late. Dakle, previše imamo birokracije, previše činovnika koji se bave pojedinim slučajevima. I kako to izgleda onda konkretno na terenu? Pa ljudi koji su mi prilazili kad bih obilazio to područje, pa u Petrinji su mi govorili da nisu uopće mogli dobiti na vrijeme dozvole za rušenje svojih objekata koji su bili u vrlo teškom stanju da su ugrožavali sigurnost tamošnjih ljudi. Čekali su, čekali su dozvolu da bi uklonili objekt, da bi na kraju dobili poruku od nadležnih da idu sami to organizirati, jer jednostavno neće na vrijeme stići rješenje. Dakle, taj razmak između stvarnosti i ono kako javna uprava funkcionira jednostavno golem, prevelik i skupo nas košta sve skupa. Što se tiče samog procesa mi ćemo pozdraviti načelno svako administrativno rasterećenje, svaki način da se pojednostavi procedura, da ljudima olakšamo da bi konačno došlo do pomaka. Međutim, iz već viđenoga, iz vlastitog iskustva moram izraziti duboku sumnju da će javna uprava, pa i ministarstvo biti u stanju brzo reagirati i dovesti do pomaka. Sjećamo se kako se premijer hvalio kad je dobio odgodu za trošenje ovih sredstva iz Fonda solidarnosti. Međutim, čak i to produženo vrijeme izgleda neće biti dovoljno. Dakle, još jednom ću ponoviti javna uprava je potpuno ovdje zakazala kao i na mnogim područjima na žalost najbolnije se to vidi sa obnovom.

Hvala poštovani predsjedavajući. Idemo red po red, članak po članak. Člana15. određivanje cijena. E sad o tome moramo dobro popričati. ovdje se kaže da će se cijene određivati na jedan zanimljiv način, a to će biti prateći trenutno kretanje cijena na tržištu, pa će se onda je li donijeti troškovnik, odnosno cjenovnik po kojem će se izvršavati, vršiti radovi. Taj će cjenik biti objavljen na stranicama ministarstva. Postavljam pitanje po kojim kriterijima će se donijeti, hoće li pratiti trenutno kretanje cijena na svjetskom tržištu, europskom tržištu, domaćem tržištu što ukoliko u ovim momentima inflacije dođe do promjene cijena kako će se i u kojem vremenskom razmaku ažurirati taj cjenik i kako će se primjenjivati. Dakle, upitnik broj Što se tiče dokazivanja prava vlasništva u članku 23. po prvi puta se postavit ću ipak ogradu kako piše u prijedlogu zakona u iznimnim uvjetima predviđaju i čini mi se u društvu već gotovo zaboravljena dva svjedoka. Opet jedno čudno stanje da se recimo netko stvarno uz dva svjedoka dočepa nekakve obnove, napravi to, pa se za pet godina javi pravi vlasnik kako ćemo riješiti pravni slijed, kako ćemo riješiti troškove tko je i kako, dakle još jedna nejasnoća. Članak 64. odlučivanje o obnovi. Stava 2. vlasnici odnosno suvlasnici oštećenih višestambenih zgrada itd., itd. koji žele sami obnoviti zgradu bez financiranja sredstvima Državnog proračuna RH mogu na temelju ovog zakona provesti obnovu bez rješenja ministarstva. Dakle, ovo otvara vrata brojnim kreativnim rješenjima u obnovi i ponavljam zakon kao pravna norma jest obvezujući ili definirajući jer definira odnose. Ovo ne definira ništa. Dakle, ako nešto ne definira ništa onda to jednostavno bez zamjerke dame i gospodo ne vrijedi. Što se tiče tehničke, oprostite puno je papira ogroman je zakon pa to sve zajedno treba složiti na hrpu. Što se tiče ukidanja tehničko financijske kontrole ona sasvim sigurno neće ubrzati proces obnove, nisam siguran ni da ga je dosada pretjerano usporavala. Siguran sam da ne kasnimo ove silne godine zbog toga što je postojala tehničko financijska kontrola. U svakom slučaju neka se pojasni tko i kada vrši kontrolu projekta u smislu optimalnog odabira rješenja. Ovakvo rješenje samo će omogućiti razne manipulacije i otvoriti mogućnost za koruptivne radnje. Oko toga dame i gospodo nema niti jednog traga sumnje. Ponavljam još jednom zašto svijetom i uređenim državama vladaju zakoni? Zato što su to pravne norme koje određuju i naređuju. Mi ne možemo ovdje očekivati da će neko iz samoproglašene postojeće ili nepostojeće moralnosti što je subjektivan pojam poštivati ovako kliske odnosno klimave nedefinirane zakonske odredbe. Zato svijetom i vladaju zakoni, a nemoralnost je li ju svako čita na drugačiji način. Ovo ljudi moji kratko i jasno ne valja. Ne da ima lošu namjeru, ima dobru namjeru, ali mora biti zakonski uređeno. Ne možemo mi ovako donositi zakone. No, u posljednjih nekoliko minuta svojeg izlaganja više ću se posvetiti jednom gotovo pa bismo rekli čudu. Naime, otprilike za 48 sati od ovoga trenutka u petak 17. veljače nakon što se završi glasovanje mi ćemo dobiti novi izglancani Zakon o obnovi. Za njega će dignuti ruke gotovo svi koji su dizali ruke i za prethodna dva zakona. Onaj kojega smo donijeli u veljači 2021. i onaj izmijenjeni kojeg smo donijeli u listopadu 2021. Zato kažem dogodila se kako bismo to rekli epifanija odkrovenje onih koji su u ova dva prethodna slučaja digli ruke za ovaj zakon, tvrdili da oporba ne razumije, da oporba ne zna, da je oporba nesposobna i da nema pojma. Sada isti ti zastupnici i zastupnice doživljavaju odkrovenje. Odjednom ovaj zakon jest izvanredan. Jedna zastupnica tamo negdje sjedi neću ni gledati da me ne optuže da nekog prozivam. Odjednom kaže centralizacija je izvanredna, to je rješenje koje smo čekali. Ista je ta zastupnica oduševljeno digla ruku za prošla dva prethodna prijedloga zakona. S jednakim oduševljenjem. Dakle, dame i gospodo je li ovo otkrovenje ili se tamo s ove strane sabornice jednostavno radi odnosno veže konj gdje ti gazda kaže, a to znači redukciju svakog političkog promišljanja kao prvo, a kao drugo i osnovno temeljno pitanje služe li te zastupnice i zastupnici interesima građana koji su ih poslali u ovaj visoki dom ili jednostavno provode politiku onoga koji im je to jutro prije glasanja rekao glasat ćeš tako i tako. To je onda naravno rukama i nogama braniti isti taj zakon. Godinu i po, dvije godinu prošle su od donošenja ovih zakona, odjednom su svi doživjeli spoznaju da ti zakoni ne valjaju. Ma nemojte. Gdje su sada oni ljudi, gdje je sada onaj šarmantni visoki gospodin sa naočalama koji voli ovako staviti ruke i reći ovo je dobro. Vjerovali ili ne i to je rekao u listopadu i u veljači 2021. Kako sad odjednom nije dobro? To bi ga zamolio da izađe na svojim čestim presicama na kojima dirigira što je tema, a što je ne tema. Neka dođe ovdje i neka objasni hrvatskom narodu kako je odjednom ovo dobro, a ono prije nije. Neka nam to objasni. Što je po njemu uopće dobro? To je strašan problem koji stoji iza ovoga zakona. Podržati ga ili ne ostaje naravno pravo svakog oporbenog kluba jednako tako kako i vladajuće koalicije i o tome ćemo razmišljati. Imamo vremena, 48 sati. Ali ono što je činjenica i što moramo primijetiti ovdje je drage moje dame i gospodo, tko je glasao za prethodna prijedloga zakona? Vladajuća većina. Oporbeni su uglavnom bili suzdržani zato što su htjeli svojim suzdržanim stavom reći ne slažemo se s ovim, ali ne želimo biti protiv Zakona o obnovi jer želimo obnovu. Neki su bili isključivo, izričito protiv, neki nisu niti pristupili glasovanju, no to je ono što se u svijetu zove demokracija. Oni koji su glasali za oba prethodna prijedloga neka se dobro upitaju što su radili, što su branili i koje će teme sada u petak, prekosutra ponovno braniti zato što im je netko promijenio mamuze kojim ih mamuza da budemo iskreni. Prirodne katastrofe nažalost ne poznaju dinamiku izbornih procesa, pa je tako potres u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Krapinsko-zagorskoj županiji te onaj kasniji na Banovini odnosno Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji definitivno došao puno, puno prerano. Da je potres imao imalo političkog sluha zatresao bi prekjučer i onda bi se vidjelo kako bi lijepo išla obnova jer predizborna je godina. To vam kažem bez ikakvog karikiranja i sa potpuno istine. Kada jedan od zastupnika iz redova vladajuće koalicije, vladajuće stanke kaže obnova u Krapinsko-zagorskoj županiji ide, kako je to točno rekao dozvolite, ja sam si to čak i zapisao moram, je relativno uspješna. Što to znači dame i gospode kada netko relativno uspješno obnovi vašu kuću? To je kao da vani pada kiša i ja vam dam kišobran samo što taj kišobran nema platno, ima samo žice i kažem evo ja sam te relativno zaštitio od kiše. A ta relativna uspješnost protekla prošla sada ova dva zakona o obnovi jako se lijepo pokazala. Propast potpunog sustava i njegova neučinkovitost, možemo slobodno reći i neželja i nečinjenje onih koji su ga trebali provesti, trebala bi u petak, prekosutra, tamo negdje u poslijepodnevnim, ranim poslijepodnevnim satima odjednom nestati i svima će zasjati zlatno sunce obnove. Dame i gospodo, živi bili pa vidjeli, ali mogu vam reći da vladajućima nije bitna obnova sada nego obnova kada, odnosno kada njima odgovara. Hvala. Također, sada jedna kolegica, jedan kolega će govoriti u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, najprije kolegica, gđa. Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnici sa suradnici, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Zakon o obnovi će nam nekako obilježiti ovaj naš mandat, s njim smo krenuli i prati nas, evo već više od 2 godine. Sjećam se kad smo, sad se Sabor konstituirao nakon izbora, neki su na cijelom tom Zakonu o obnovi i ušli u Sabor, tu su protestirali pred Crkvom sv. Marka, je li, tu na trgu pa su nekako rekli to kad dođe taj Zakon, kao da je zakon neki čarobni štapić i evo odmah kreće obnova, vidimo 2,5 godine poslije donosimo novi zakon jer očigledno ovo što smo tada donijeli pa što smo mijenjali pa što smo na Banovinu ovaj, još proširili, nije valjalo i već na prvi pogled sve to nas navodi na jedan zaključak koji bih ja mogla sažeti u jednoj rečenici, ali imam 15 minuta pa ću još malo govoriti, je li, ali u konačnici, ministar Horvat je proceduru zakomplicirao, ministar Paladina je manje-više statirao, a ministar Bačić vraća sve na početne postavke kako je trebalo biti na samom početku u velikoj većini stvari. Za sada nam je obnova, u principu, neuspješna, tu se nekako svi slažemo, ali ne možemo pobjeći od činjenice da će uskoro biti 3 godine od zagrebačkog potresa i malo više od 2 godine od potresa na Banovini. Ljudi umiru u kontejnerima koji prokišnjavaju, djeca se rađaju u tim istim kontejnerima, a mi smo evo, opet na početku, mi smo kod zakona i opet kao da će zakon sve riješiti. Iskreno, nekako taj optimizam i ta nada, mada kažu da nada umire zadnja, polako kopni, mislim da kad smo onaj prvi zakon donijeli, ljudi su na terenu još imali neku nadu i nadali su se, evo sad će krenuti građevinska operativa, sad će krenuti radovi, kad ono jedno veliko ništa. Na početku smo imali ono prepucavanje, to smo već zaboravili, između tadašnjeg ministra Horvata, ravnatelja fonda Vanđelića, tko je kriv, tko nije kriv, tko je što trebao napraviti, očigledno jedna zbrka među tim institucijama pa smo sada odlučili da ćemo ih ukinuti i sve staviti pod jednu kapu. Šta je napravio ministar Horvat? On je uveo cijeli niz administrativnih začkoljica kroz podzakonske akte. Zakomplicirao je proceduru i kad god je netko se usudio reći da taj sustav ne valja, onda su krenule salve optužbi kako mi ne znamo o čemu mi pričamo, sjećam se da i meni govorio, kad sam mu rekla da treba 90 dokumenata, da ja obmanjujem javnost, da govorim raznorazne neistine, a bilo je dovoljno otići na stranice Ministarstva i vidjeti da uistinu treba 90 dokumenata da bi se uopće podnio zahtjev, a od tih 90 dokumenata država već ima barem pola, ako ne i više tih istih dokumenata pa ih opet traži jer eto. Podzakonskim aktima u cijeli proces uvedeni su javni bilježnici, sudski vještaci, izrade elaborata, itd. i sad kad pogledate ovaj Prijedlog zakona, sve se ukida. Pa šta smo to uvodili onda? onda? 2,5 godine, skoro 3 godine zavrzlama, ljudi nose, trebalo je godinu dana da se onaj ured otvori da ljudi na jednom mjestu dobiju informacije uopće, nosili su kutije i kutije kojekakvih papira da bi se sada sve to ukinulo. Ne treba. A mi smo govorili da to ne treba, od samog početka, ali ne, mi smo obmanjivali javnost, nije to valjalo. Od samo .../nerazumljivo/... malo sam pogledala sve pripreme i govore kad su se, kad se donosio zakon, kad su se radile sve te izmjene i dopune i od samog početka govorili smo ajmo poticati samoobnovu. Dajte ljudima novce neka sami poprave kuću, neka si on sam bira izvođača, hoće ovaj crijep ili onaj, hoće ovaj ovu opeku ili blok ili onaj, cement ovaj ili onaj, hoće mu radit Pero, Đuro ili Marko, nek si sam odluči. Pa pogledajmo malo šta radi Japan, šta rade druge države gdje se potresi puno češće događaju nego što je to kod nas. Hajdemo neku najbolju praksu uzet, primijenit, ali ne. Idemo izmišljati toplu vodu, idemo uvoditi javne bilježnike, sudske vještake, elaborat jedan, drugi, treći, peti, nosit u taj jedan ured i na kraju opet, nikom ništa jer ima jedna službenica u Ministarstvu koja sve to skupa pregledava pa ona jadna ne stigne i zato to tako dugo traje. Mogla bi ja sada uistinu nabrajati još cijeli niz zamjerki u procesu donošenja ovih zakona do sada i tih izmjena, dopuna, ali to je uistinu slaba utjeha ljudima koji su ostali bez svojih kuća, koji su ostali bez svojih domova. To što naša administracija luta, to što se ne slušaju, al uistinu dobronamjerni prijedlozi to ljude više ne zanima, oni su dvije godine u kontejnerima dosta im je više. Idete na teren vidim da vas ne dočekuju sa cvijećem i ružama, ljudima je dosta više toga što se mi lomimo, jel treba procedura ovako, jel treba procedura onako pa dajte više sagradite kuću. Da nešto gadno ne štima trebalo se vidjet onog trenutka kad je postalo jasno da se ono stručno tijelo Savjet za obnovu ne sastaje po godinu dana, pa kad je dekan Arhitektonskog fakulteta ovdje u Zagrebu rekao ja ne želim više u tome sudjelovati, pa jel se onda niste mogli zamislit i reć čekaj malo šta ne valja, šta radimo krivo. Iskreno se nadam da će ministar Bačić bit uspješniji od svojih prethodnika, ja se to uistinu iskreno nadam zbog ljudi na Banovini, ali i zbog ljudi u Zagrebu. Jesmo mi zaboravili ovdje Zagreb, jesmo zaboravili zagrebački potres? Gore u Čučerju isto žive u kontejnerima, centar grada ne liči ni na šta, pada žbuka, sve je u nekim skelama, tuneli. Je li to glavni grad jedne države? Na šta to liči? Šta se tu pomaklo s mrtve točke? Apsolutno ništa. Fala Bogu pa se barem crkve obnavljaju, hvala Bogu pa barem evo škole i bolnice, bar nešto, i ovdje ima i zgrada i kuća. Što se tu događa? Opet jedno veliko ništa. I kratko ću se osvrnuti još samo na taj pravilnik koji je meni sporan, ja znam da treba sve ići brže, ali to što tri godine se nije događalo ništa ne može biti opravdanje za pravilnik koji je donio ministar Paladina koji otvara vrata korupciji i to na velika onako baš široko, izvolte. Znači evo ja ću ponovit to sam pitala ministra u replici, ponovit ću još jednom. Pravilnik koji se odnosi na postupak nabave, roba, usluga i radova za postupke obnove čl. 5. „Za nabavu roba i usluga čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana planom nabave manje od 200.000 kuna odnosno za nabavu radova manje od 500.000 kuna naručitelj može uputiti poziv na dostavu ponude najmanje jednom gospodarskom subjektu po vlastitom Nema građevinske operative, veliki su problemi, al ako ovo nije poziv na korupciju ja uistinu ne znam što je. Hvala. Gospodin Sačić će sada nastaviti raspravu Domovinskog pokreta. …/Upadica se ne razumije./… IZ Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista pardon, ispričavam se g. SAčić znate da nije bilo namjerno jel da.

…/Upadica Radin: Evo imate šest minuta ostavit ću vas malo duže./… Hvala lijepo. Dakle, poštovani predsjedavajući hvala vam. Gospodo ministre, tajnici, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Svi smo već sve rekli o našoj, o našoj neočekivano sporoj, dugotrajnoj i post potresnoj obnovi. Kada se sjetimo tih tragičnih trenutaka prije tri godine u Zagrebu, pa nakon toga u Petrinji, Banovini i okolici Zagreba baš to samo možemo i sad kad to kompariramo sa stanjem u Turskoj, Siriji mi možemo stvarno biti zapravo Bogu zahvalni što smo preživjeli sve to, ali ovdje u Hrvatskoj se moglo, stvarno se moglo puno više napravit jer ti potresi koji su bili razorni nisu bili toliko, toliko katastrofalni kao negdje drugdje oko nas i naša cjelokupna infrastruktura nije bila toliko uništena da ne bi naša državna vlast mogla učiniti više za naše građane, za one koji su ostali bez krova nad glavom jer u redu, vi ste obnovili u ovom vremenu i objekte od javnog značaja, ali tamo gdje ljudi žive u tih 2.014 kontejnera izvan Zagreba dakle na području Banovine njihov svaki dan je poseban neizdrživ i osobito kada prate što mi to političari, kakve mi to odluke donosimo kada smo tri put pogriješili. Mi smo evo sad u prilici da priznamo da smo do sad tri puta pogriješili. Pa zamislite studenta koji dođe na ispit i tri puta padne. komisija će bit hrvatski narod pred izbore ja se nadam jel, ali nije to važno. Tri puta smo željeli dobronamjerni ovdje saborski zastupnici iz oporbe iz vladajućih željeli smo prije svega nadstranački se postaviti bez obzira na naše razlike da bude svakome koji je baš potresom pogođen što prije riješen životni problem. Međutim, to nije se uspjelo i baš je frustrirajuće da smo mi iz oporbe svaki puta ukazivali ovo nije dobra ideja, ovo treba popraviti, ovo će zakočiti, a iz vladajućih i Vlada, prijedlog Vlade je takav bio koji su nas doista sad možemo reći, pa ne znam sa kojim motivom naprosto zavitlavali da nismo u pravu, da će to sve dobro funkcionirati. I to je dovelo do tog povijesnog debakla od tog Vanđelić Horvata katastrofe. To je bilo prestrašno! Negledljivo je to bilo za hrvatsku javnost, osobito za one koji su pogođeni. To se poslije događalo sa tim Paladinom. Odakle je taj čovjek iščupan, temeljem čega je postavljen za takvu snažnu, zahtjevnu dužnost. To je prestrašno! Ja sam imao svo povjerenje, svu vjeru kada je gospodin ratni general Tomo Medved tamo imenovan koordinatorom vjerujući da svoja iskustva pobjedničkog vojnika koja ima da će u civilno vrijeme, u mirno doba upravo pretočiti. Ali očito mu nisu dali, očito nije imao imao support pravni, organizacijski i baš mi je žao zbog toga što je tu šansu izgubio, a i s njim i svi ljudi koji su oštećenici. E sad, ministar Bačić očito svaki dan je na terenu, on ima drugi pristup, on uočava sve te nedostatke prethodnika i ostvaruje određene pretpostavke za svoj ledolomački jedan bager sustav borbe protiv birokracije i da ubrza to, osobito ovaj dio samoobnove koji nema nikakvog razloga da prije tri godine nismo krenuli u to, ali eto. E sad dragi prijatelji, sve to skupa košta osim živaca, osim užasa koji smo u najgorim noćnim morama kafijanskih procesa ovdje stanovnike Zagreba i okolice Zagreba, Markuševca epicentra Čučerja itd. prvih dana slali od šaltera do šaltera sa kako kaže kolegica

koji smo pogođeni nemamo druge nego uhvatiti se za tu slamku spasa i opet dići po treći put ruku za taj zakon u mislima i vjeri da će se ipak dogoditi nešto pozitivno za te naše ljude. Ja drugo Ja drugo nemam. Ako ću okrenuti leđa tome, okrenut ću leđa tim ljudima, žrtvama te prirodne katastrofe. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Gospođa Marija Selak Raspudić zastupat će stavove MOST-a o ovome zakonu. Izvolite. Kao članica Odbora za graditeljstvo jučer sam sudjelovala u raspravi o predmetnom zakonu. Nakon nje mogu reći da nije ni čudo da nas narod ne voli. Iz te rasprave jedino što sam mogla zaključiti je da smo mi do te mjere samodostatni, da uopće više nemamo poveznicu sa realitetom. Jer nakon što sam prilično burno za standardnu saborsku raspravu ali čisto u eksplikaciji, ne u nepristojnom vokabularu, jer to i nije moj stil reagirala na činjenicu da s trećim ministrom po četvrti put razgovaramo o ovom zakonu začudila sam se što sam jedina. jedina. Rasprava je bila na razini drugarske kritike do te mjere da sam očekivala da naručimo čaj pa zajedno malo popričamo u birokratskom tonu kakvim bismo se sve zakonima mogli po tko zna koji put pozabaviti u ovoj našoj zatvorenoj zatvorenoj kuli daleko od očiju javnosti i problema sa kojima se oni susreću. Gotovo da sam se morala ispričati što me još uvijek uzbuđuje činjenica da nam dolazi ista osoba koja je odgovorna za prethodne zakone, dakle ali ne suodgovorna, nego direktno osobno odgovorna. Ta je osoba predsjednik kluba HDZ-a koji je u to vrijeme koordinirao sve glasove kluba HDZ-a i ostale glasove većine da bi se prethodna zakonska rješenja donijela. Dakle, ne suodgovorna, nego direktno odgovorna i pritom bio član Odbora za graditeljstvo nadležnog odbora i pljeskao svim dosadašnjim zakonima. Da bi sada došao pred nas i rekao mrtvo hladno da 60% toga u prethodnom zakonu treba mijenjati, pa on eto donosi novi zakon. Nadam se da nikada neće doći dan kada ću pomisliti da je to normalno i da zaslužuje razumnu saborsku raspravu. I kada ću se tome prestati čuditi možda će to biti trenutak mog političkog uzdignuća, ali će sigurno biti trenutak moje ljudske smrti. Jer sve ovo što se danas događa nije normalno, nego nam svima treba biti neugodno. I kad ministar Bačić kaže da će on imati hrabrosti doći ponovo pred ovaj Sabor da bi tražio nove izmjene ukoliko će one biti potrebne jer nešto može biti još operativnije mi svi trebamo tražiti njegovu ostavku, jer Sabor nije tijelo u kojem se trenira zakone. Sabor nije tijelo u kojem donosimo sto zakonskih izmjena. Sabor je tijelo koje zakonodavac i koje mora znati kako donijeti kvalitetan zakonski propis. Ili oni koji to nisu u stanju ne trebaju u njemu sjediti, a ova Bačićeva hinjena skromnost često je kao što je i skromnost u javnom diskursu uobičajeno biva razmetnija od pukog bahaćenja. Ne, ako vam trebaju nove izmjene i novi zakon vi niste sposobni raditi ovaj posao i trebate dati ostavku, a ne očekivati da mi prihvatimo još vam plješćemo što ste eto iz četvrtog puta domislili se nekog rješenja koje je možda, možda kvalitetnije od prethodnog. Premda moram prihvatiti ovaj cijeli diskurs i igrokaz uvažavajući činjenicu da vjerojatno nije posljednji put da govorimo o ovom jednom te istom zakonu s obzirom na činjenicu tko je trenutno, ali naglasit ću, privremeno na vlasti, želim istaknuti nekoliko stvari. Kada govorimo o odgovornosti koja u redovima HDZ-a po ovom pitanju ne postoji, čl. 95 propisuje da Ministarstvo ima pravo i obavezu iniciranja, pokretanja postupaka te poduzimanja potrebnih mjeri i radnji radi omogućavanja pokretanja postupaka uređenih posebnim propisima u svrhu, i to je ključno, utvrđivanja odgovornosti sudionika u gradnji zgrada oštećenih ili uništenih, itd. mi smo 3 godine od potresa, zakon propisuje i obavezu i pravo da se utvrdi odgovornost ukoliko je bilo propusta u gradnji. Nadzornih propusta, osobno sam potaknuta tragičnim primjerom Turske i Sirije predložila prošli tjedan izmjene Zakona o gradnji gdje bi se strože kažnjavao nepropisni nadzor. Kada sam upitala ministra Bačića na resornom odboru jesu li oni do sada, pa evo, vidimo da su svjesni svoje obaveze, ne samo prava, pronašli neke propiste u gradnji, pronašli neku odgovornu osobu, ministar je rekao, ne, nismo do sada nikoga. A kako je to moguće? Hoćete li reći da je u Hrvatskoj sve građeno po propisima? Tko god je ijedan dan proveo na terenu zna da je ovaj potres razotkrio brojne propuste, a Ministarstvo je na sve i jedan od njih ostalo slijepim. Trebamo li mi čekati da nam se dogodi ono što se dogodilo u Turskoj i Siriji da bi netko odgovarao? Ne znam što se treba dogoditi da se u nama probudi svijest da živimo na trusnom području, da je ovaj potres bio možda i samo opomena prema onome što nam se može dogoditi i da barem u svrhu očuvanja budućnosti naše djece, ako ne možemo osigurati ono što je dosad izgrađeno, pronađemo one koji će odgovarati za propuste koji su do sada učinjeni u gradnji. Što se tiče ovog ministra, mrtvo slovo na papiru. Zakon propisuje, u praksi nije učinjeno ništa. Drugo znakovito iz ministrovog uvodnog izlaganja koje se u veću mjeru odnosilo na opravdanje činjenice da neće biti potrošena sredstva iz Fonda solidarnosti nego na novinu koju ovaj zakon donosi, postavlja se opravdano pitanje, je li najveći uspjeh uspjeh Plenkovićeve briselske karijere kojom se on tako drčno hvalio, a to je da je na razini halo, Ursula, uspio osigurati produljenje rokova za Fond solidarnosti, na kraju pokazatelj HDZ-ove praktične nesposobnosti koja će biti ogoljena do kraja jer ono što smo mogli iščitati između redaka, gdje se prekaljeni političar Bačić unaprijed posipa pepelom je da taj novci neće biti potrošeni. A u čemu je problem? Ne samo u činjenici da ćemo mi te novce vratiti jer ih nismo uspjeli potrošiti unatoč produljenju roka, nego u činjenici da će ti novci biti potrošeni jer nam oni za obnovu trebaju, samo neće doći od EU, nego će doći iz džepa hrvatskih građana. Dakle ključna poruka koju naši građani moraju razumjeti iz ovog ministrovog izlaganja je, vi ćete platiti našu nesposobnost, direktno, osobno, svaki građanin RH. Tko će odgovarati zato što se nije znalo kako potrošiti sredstva? Naravno, opet nitko. Ponovit ću još jednom, hinjena skromnost često je u javnom prostoru razmetnija od očite bahatosti i prikriva veći stupanj nesposobnosti i tražene odgovornosti. Nadalje, unatoč besmislu ovog govora jer je svaki govor o 4. zakonu besmislen i kao što sam i ministru Bačiću uvodno napomenula, jedino smisleno pitanje koje mu se može postaviti je kada ćemo ići u nove izmjene zakona ili u novi, ponovo zakon o obnovi jer HDZ ne piše niti je dosad ikad pisao zakon o obnovi. HDZ isključivo obnavlja i obnavlja i obnavlja vlastiti zakon umjesto domove ljudi na potresom stradalom području. Prihvatit ću činjenicu da manje dugujem HDZ-u i manje je bitan HDZ od građana potresom pogođenih područja i onoga što mi njima, unatoč uzaludnosti naših pokušaja možemo za ovom govornicom ponuditi. Prije svega, tu želim istaknuti nekoliko stvari. Prema nama i analizama koje smo mi zajedno sa stručnjacima radili, na početku već ponudivši smjernice, strategije obnove Banovine, da bi se cjelovito pristupilo obnovi potresom pogođenog područja, treba hitno uvesti nekoliko stvari. Prva je, evo, kada uzmete i ovaj letak samoobnova s kojim se ovdje ministar pohvalio, ne računajući valjda da će tako brzo doista i doći u ruke saborskih zastupnika, možete pročitati da pravo na novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu se ostvaruje za kuće i zgrade koje imaju zelenu, pa žutu, crvenu, itd. oznaku oštećenja. Netko stručan treba provesti pod hitno nalaze oštećenih zgrada i definirati kategorije oštećenja i razinu obnove, to je najvažnija stvar. Mi još uvijek nemamo službenu službenu statistiku, ove naljepnice ne mogu biti mjerodavan dokument jer tada su preglede radili razne struke, studenti, a da ne spominjem da se ispod žita trgovalo da je ovisilo i koju naljepnicu želite, koju ćete obnovu hitnije u tom trenutku moći dobiti i tome slično. One ne mogu biti kao jedan oblik onoga što je bilo zatečeno stanje i ad hoc rješenje službeni dokument na kojem će se temeljiti sredstva koja će biti dana bilo kome za obnovu. Pod hitno to, nakon 3 godine treba Drugo, ne može još jedan zakon po hitnoj proceduri. Argument za prošli zakon je bilo da je hitno pa je išao po hitnoj proceduri pa je bio toliko hitan i tako kvalitetno u toj hitnosti napravljen da nam sad treba novi. Za ovaj zakonski prijedlog ministar je unaprijed rekao da je izrađen na brzinu i kaže da mora ići hitno. Prostor za još više propusta. Hitnost derogira ulogu sabora i ozbiljan rad na zakonskim propisima koji ne vrijede samo za ovaj propis nego za sve potrese ubuduće i ne može HDZ sigurno tu hitnost opravdati jer je već dosada pokazao da je ona za njega samo isprika za nezgrapnosti i loša rješenja koja su i protupravna unutar vlastitih zakonskih prijedloga, a ne nešto što će doista ubrzati obnovu. Pojednostavljeno, hitnost na kraju može značiti veći broj ustavnih tužbi jer je ovaj zakon u mnogim svojim elementima i protuustavan, a ne kvalitetniju i bržu obnovu potresom pogođenog područja. Drugo, potrebna je ozbiljnija tehničko financijska kontrola koja neće dolaziti od strane samog ministarstva nego od stručnih tijela. I nove obiteljske kuće konačno, mi smo od početka zagovarali samoobnovu, treba ugovarati po principu da se dizajniraju i izgrade, a ne da se ide po prethodno izgrađenim projektima jer se projektima definira način izgradnje i na neki način isključuje razne izvođače koji nude npr. montažne kuće, drvene i tome slično. Ovaj zakon ima i brojne nedorečenosti, govori s jedne strane da nisu potrebna dodatna sredstva u državnom proračunu, s druge strane govori da se može i povratno za ostvarivanje povoljnijeg prava pozvati na nove zakonske odredbe. A koliko novaca se u tom smislu očekuje za povrat i koliko je dokumentacije potrebno podnijeti, to nitko je zna, jednako kao što smo svi svjesni da će ovaj oblik obnove tražiti dodatna sredstva. Nadalje, govori se da su u čl. 3. sva tijela i sudionici provedbe zakona dužni hitno postupati. Kako će se to točno mjeriti i gledati, što to znači hitno, kada to nisu bili dužni hitno i tko može, svaki zakon ponovit ću mora biti mjerljiv, njegovi učinci moraju biti provedivi, što znači hitno? Kada govorim o obnovi, ne želim biti cinična, za HDZ znamo da taj termin uopće i ne postoji, ne postoji niti obnova kao takva, a kamoli hitnost obnove. Nadalje, postoje neki potpuno nejasni termini gdje se ovdje pokušava ići jasnije na samoobnovu, ali se govori da će se posebnom odlukom, i sve će biti derogirano na podzakonske akte, urediti načini plaćanja visine zajedničke pričuve jednako kao da će se dati sredstva za koordinaciju samoobnove, što je to, što je koordinacija samoobnove? Jesam li ja sam svoj projektant koji je sam sebe zaposlio, pa ću dobiti sredstva ili su oni mislili na nešto drugo, a to mi trebamo ovoga izgatati iz ovog prijedloga zakona? S obzirom da se vrijeme bliži kraju ja ću zaključiti sa slijedećim. Minimum koji dugujemo svim građanima RH, jer moramo biti svjesni da ovu obnovu plaćaju svi, da će ih koštati otprilike prema procjenama 85 tisuća kuna po zaposlenom stanovniku Hrvatske, je da imamo jasne i kvalitetne propise, procjenu dosadašnje štete, procjenu oštećenja i kontrolne mehanizme koji će omogućiti kakvu takvu ne ne obnovu nego početak obnove na potresom pogođenom području. U konačnici reći ću slijedeće, već letimični pregled ovog letka koji je ministar donio da se pohvali da se nešto radi u ministarstvu otkad je on ministar, pokazuje u najmanju ruku s obzirom na koliko je puta rekao ključnu stvar koja se zove „podnesti zahtjev“ i „pravopisnu potkapacitiranost“. Nadamo se da će bar praktična kapacitiranost biti iznad …/Upadica Radin: Hvala/…već pokazane pravopisne potkapacitiranosti osoblja koje radi s novim ministrom, a nadajmo se ne i ministra samog. sada bi trebo dat odmah povredu poslovnika, ali ću iskoristit svoj položaj i pozdravit ću članice, uglavnom članice i članove Udruge privatnih iznajmljivača sjeverozapadne Istre …/Pljesak/…. to vam je bivša zona B ako ne…, za one koji ne znaju. Hvala što ste s nama, benvenute buona permanenza. Gospodin Grmoja, povreda poslovnika. svojim ovdje neprisustvom pokazuju koliko vjeruju ministru Bačiću, koliko vjeruju u ove 4. izmjene zakona, a logično je da mi iz oporbe više ne možemo slušati njih po 4.

potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Nažalost osim potpredsjednika Radina nitko iz vladajuće većine, to je bitno da bude zabilježeno u zapisniku da se zna da sad već gotovo pola sata u ovoj raspravi ne sudjeluje nitko iz vladajuće većine bez obzira na to da li imaju neke druge prioritete ili obveze, to je najblaže nekorektno kada radimo na ovako važnom zakonu. Kolegice i kolege, 3.g. od zagrebačkog, a 2.g. od petrinjskog potresa, toliko je trebalo proći da se vladajući zbroje, 3.g. od zagrebačkog, a 2.g. od petrinjskog potresa trebale su proći da se predloži zakon koji bi možda mogao ubrzati obnovu, a ja ću reći nešto što je naš stav. Obnova sada iz 4. pokušaja ne smije propasti i to mora biti prioritet svih nas mi na tome moramo raditi i moramo pokazati da obnova nije samo mrtvo slovo na papiru. Oporba je toga svjesna, a nisam siguran jesu li i vladajući jer da jesu, jer da jesu nešto bi se po ovom pitanju u zadnje tri godine dogodilo, ne bi se dogodilo to da broj kuća koje su u Hrvatskoj obnovljene nakon potresa zagrebačkog i petrinjskog 10, manji od 10. I to je jedna apsolutna sramota i pokazatelj da su stvari pošle krivo pogotovo u državi koja ima strahovita iskustva sa obnovom, poplava Zagreb prije 60 godina, obnova nakon Domovinskog rata, obnova nakon onih poplava uz Savu, obnova nakon potresa '79.g., sudjelovanje u obnovi Skoplja, pa ljudi mi ovdje u Hrvatskoj smo se toliko na obnavljali da smo ustvari svojevrsni svjetski prvaci u tome. Drugi su dolazili do prije 10, 20 godina kod nas pitati i učiti na našim iskustvima, a sada kada bi trebali pomoći sami sebi to odjednom staje i ne funkcionira. A zašto? Na to bi nam evo neko se pojavio iz vladajuće većine, na to bi nam odgovor trebali dati vladajući jer je to bila njihova odgovornost i njihova zadaća. Glavna rješenja u ovom prijedlogu zakona su ona koja je oporba zadnje tri godine predlagala, niste htjeli slušati, da li iz inata ili iz kojeg drugog razloga na to sami odgovorite, ali niste htjeli slušati. I vrijeme je izgubljeno. Preko 2.000 kontejnera u kojima živi preko 6.000 ljudi, koliki od njih ne bi živjeli u takvim nehumanim, neljudskim uvjetima da je Vlada radila svoj posao, da je bila aktivna, da je djelovala, da je pomogla, da je napravila u krajnjoj liniji ono što je njena obveza, da je iskoristila novac koji joj stoji na raspolaganju ne samo iz Fonda solidarnosti, nemojmo to zaboraviti nego iz državnog proračuna. mi smo redovito u rebalansima smanjivali sredstva za obnovu zato što ono što bi predvidjeli na početku godine do kraja godine nismo bili u stanju iskoristiti. Često je kod obnove ovoga ili onoga u Hrvatskoj problem bio to što nije bilo novca, a sada novca ima i potpuno je nejasno i nerazumljivo zašto se on ne koristi. No za razliku od vas koji ste naše prijedloge redom odbijali kolikogod oni dobri bili, mi se na taj način nećemo ponašati i ako dođe zakon koji predstavlja barem jedan korak unaprijed, a ovaj to predstavlja mi ćemo ga podržati. A zašto? Jer to ne činimo niti zbog vas, niti zbog sebe nego zbog onih ljudi kojima je pomoć u ubrzanju obnove prijeko potrebna, a to nisu samo onih 6.000 ljudi koji žive u kontejnerima, to nisu samo ljudi u Zagrebu, Petrinja, Sisak, Glina to su recimo i ljudi u Zaprešiću gdje su određene zgrade stradale i sada stotinu obitelji ne može u svoje domove, a istovremeno iznos kojim se sufinancira za zamjenski smještaj nije dovoljan da ga plate. Hrvatske u okolici Siska, u okolici Zagreba imamo posljedice ovih potresa koje se zbog neaktivnosti Vlade ne rješavaju. Ljude prisiljavamo da žive u uvjetima koji im ruše dostojanstvo, temeljno ljudsko dostojanstvo da žive u svojem domu, da žive u adekvatnom smještaju, da žive na primjeren način to oni nisu zaslužili, ljudi ove zemlje to nisu zaslužili. A moglo je biti drugačije i za to odgovornost najviše snose oni koji su do sada to bili zaduženi i red je da ih se spomene i Horvata i Paladinu. No, donošenje zakona samo po sebi neće biti dovoljno. Pokušao sam postaviti uvaženom potpredsjedniku i nadam se da će iskoristiti priliku i javiti se nakon ove moje rasprave i dati nam par odgovora na pitanje što će se napraviti da se nakon donošenja zakona obnova ubrza. Mi znamo da sam zakon nije jedini problem. Mi imamo najmanje tri kritična faktora uspješne obnove na koje treba odgovoriti. Deficit izvođača i konzultanata, deficit pravnih znanja i kapaciteta samih korisnika za aktivno sudjelovanje u procesu obnove, deficit kadrova u javnim službama koje i trebale podržati proces obnove, sve vam je to napisano u savjetovanju u javnoj raspravi, na sve vam je to ukazano. Postoji sustavan deficit i spomenuo sam vam samo jedan primjer, one bake koja živi u kontejneru na vrh brda kojoj ovaj letak nije dovoljan da ona uđe sama u proces samoobnove, k njoj netko mora doći i pomoći joj da napravi sve one radnje koje su potrebne jer čak i čak uz ubrzanje procesa koji se događaju u ovom zakonu to neće biti dovoljno ako ljudima koji žive u ovim nehumanim uvjetima netko ne pokuca na vrata i ponudi konkretnu pomoć do onog roka koji je predviđen da se ta samoobnova pod ovim uvjetima pokrene. Nadalje, i dalje imamo pitanje da li govorimo samo o obnovi ili ćemo napokon shvatiti da pogotovo na području Banije bez revitalizacije nema ništa. Potresna zaštita, od prvog zakona govorimo o tome da ona mora biti višeg stupnja nego što je bilo ovo do sada. Mi moramo osigurati ako se dogodi ovakav ili jači potres da te zgrade budu sigurne. Energetska obnova, pa zašto ne koristimo priliku sada kada ćemo sudjelovati u obnovi tisuća kuća, tisuća zgrada to ne iskoristimo za to da ostvarimo uštede za čitavo društvo, da smanjimo potrošnju energije. Na te stvari još uvijek nema odgovora. Kolegica Glasovac je u replici pokazala na jedan problem … vam i u ovom letku je vidljivo način na koji ste definirali razrede za ljude koji žive u kućama. Uz svo dužno poštovanje, ako ste posjetili, a jeste bili ste nekoliko puta na Baniji siguran sam da ste vidjeli kuće u kojima živi više od 5 osoba. 85 kvadrata za njih naprosto nije dovoljno, a na to ste stavili ograničenje. U tom kontekstu smo uputili amandman, molim da ga razmotrite. Naprosto nije dovoljno. To nije nužno jedna, jedna obitelj. Pod istim krovom nekad zna živjet obitelj roditelja, njihove djece i unuka. To je činjenica koju moramo uvažiti, koju ne smijemo, ne I dopustite mi da se nakratko prije nego što predam riječ kolegi Dončiću osvrnem i na Zakon o ustrojstvu i djelokruga, ustrojstvu i Iz domene Ministarstva graditeljstva i državne imovine izvukli ste dio upravljanja državnom imovinom i prebacili ste ga na Ministarstvo financija. To će stvoriti zbrku. Nije jasno napisano. Iz ministarstva koje je slijednik ureda koji su se time bavili to prebacujemo u drugo državno tijelo koje za to dosada nije ekipirano. Mi znamo da u ministarstvu i sada nema dovoljno ljudi da pokriju sve poslove, širimo obuhvat njihovih poslova tako da je za pretpostaviti da se iz Ministarstva graditeljstva neće prebacivati ljudi u Ministarstvo financija. Ako hoće onda ostaje pitanje tko će raditi posao kojeg u Ministarstvu graditeljstva ima strahovito puno. Bojim se da sa ovim rješenjem radite zbrku i da ono k tome nije usklađeno sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom. Sukus, zakon predstavlja iskorak, treba ga podržati, ali i tu ima prostora za doradu, ali i puno važnije na što nismo dobili odgovor. Kako ćete osigurati da se ova zakonska rješenja provode u praksi ili najjednostavnijim mogućim rječnikom tko će nakon što donesemo zakon graditi? Hvala. Pozivam kolegu Dončića. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, kad razgovaramo ili govorimo dakle o potresu sad je već prošlo skoro 3 godine moramo biti svjesni da ta tri područja gdje se dogodio nisu ista. Dakle, ni demografski ista, nisu ni ekonomski ista, nisu i po internim ili vanjskim migracijama ista. Dakle, ako se samo skoncentriramo na prostor Banije, a tu smo imali neka da tako kažemo iskustva vidljivo je da je taj prostor nažalost fasovao '90.-ih godina i da tamo zapravo ne postoji nešto što se zove pravo na normalno, normalan život. Dakle, nije postojao. I ovaj zakon dakle to neće unaprijediti. Možemo mi pričati o ulaganju, javnom ulaganju, ali tu se ja sa HDZ-ovcima apsolutno ne slažem jer za njih je javno ulaganje isključivo ulaganje u cestu, željeznicu, dakle infrastrukturu. Dakle, moderne države 21. stoljeća kroz javno ulaganje imaju ulaganja zapravo u gospodarstvo i organiziranje gospodarstva na određenom prostoru. Inače imate katedrale u pustinji, dakle investicije koje ne služe nikome jer vam, neće vam akcelerirat određeni gospodarski …/Govornik se ne razumije./… to se može raditi uz tzv. otvorene knjige. A kad sam spomenuo Baniju dakle još uvijek se čujemo sa dogradonačelnicom Gline koja nam kaže i danas da još uvijek vlada totalni kaos, da ljudi dolaze da nemaju blage veze što su to žute naljepnice, koliko ima kuća sa žutim naljepnicama, koliko nema, kontejneri prokišnjavaju i to vam je zapravo ono situacija danas. I to je činjenica. Nakon toga se možemo pomaknuti malo u Zagreb i dakle pričat opet propusti, opet neiskorištavanju određene šanse ili prilike u nevolji, a to je opet da smo propustili priču o energetskim zajednicama i blokovskim zajednicama, o nekom malo drugačijem načinu obnove glavnog grada. Kad pričamo o Krapinsko-zagorskoj županiji, a tu je i Branko Bačić spomenuo i župana, dakle tu je opet neka druga priča. Dakle, to opet ovisi, opseg zapravo ovisi o operativnosti, ovisi o nečemu što se zove …/Govornik se ne razumije./… i tome da li ti to želiš ili to ne želiš raditi. Dakle, to su više-manje mogli neki drugi primijeniti, ali o tom, potom vidjet ćemo kako će se gospodin Bačić u toj cijeloj priči snalaziti. I ono što smo napomenuli, a to je nedostatak zapravo ljudi koji bi se bavili obnovom. Dakle, ne samo da kažemo od ljudi koji primaju zahtjeve nego i operativno tko radi na terenu. I zato bi trebalo razmisliti o promjeni Zakona o gradnji, zadnje izmjena 2019., trebalo bi razmišljati o promjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ponovo zadnja promjena 2019. i trebalo bi razmotriti izmjenu Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu o prostornom uređenju. Zašto? Zato jer moglo ono iskoristit se što je bilo moguće do 2019., a da su voditelji pojedinih radova u gradnji mogli biti tehničari s 10 godina staža i položenim stručnim ispitom i KV majstori s majstorskim ispitima, govorim o građevinarcima, strojarima i električarima. Što je zapravo 2019. onemogućeno. I ako se dakle kroz taj prijedlog izmjena i dopuna zakona vrati mogućnost dakle da tehničari i KV majstori mogu biti voditelji pojedinih radova na svim građevinama osim naravno građevinama koje su skupine 1 i 2A znači gdje je potrebna i revizija projekat, znači na taj način vjerujemo da bi se ipak možda dakle nešto što se tiče terena ubrzalo. Kao što je rekao i gospodin kolega Grbin, dakle a SDP će mislim podržat izmjene i dopune ovog zakona jer smatramo da će se neke stvari ubrzati, ubrzati, neke stvari će se unaprijediti, ali uvijek ću napomenuti da fali onaj cjelovit ili holistički pristup, a za sve ono i za sve propušteno vrijeme kako bi rekli dakle moji sugrađani Zagorci, e moji dragi HDZ-ovci vrag vas zel. U to ime zovem gospođu Sandru Benčić koja će zastupati stavove Zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo nas opet rekli bi. Dakle, još u svibnju 2020. godine, nismo još bili kao stranka ovdje u Parlamentu tražili smo da se donese Zakon o obnovi, tada samo za Zagreb i okolne županije pogođene zagrebačkim potresom kako bi osigurali pravni i financijski okvir za brzu obnovu potresom pogođenih područja. Pri tome zaista nismo samo tražili da se donese zakon već smo i predlagali institucionalni dizajn potreban za provedbu obnove kao i financijski okvir. Tražili smo konkretno da se obnova koordinira centralno iz jedne institucije i predlagali model kakav je imao grad Dubrovnik nakon potresa krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća Zavod za obnovu. Nismo to predlagali zato jer nam je to tako palo na pamet, nego zato jer smo razgovarali sa nizom stručnjaka i stručnjakinja koji su sudjelovali u obnovi Dubrovnika, kasnije u obnovi Stona i koji su nam govorili dobre i loše strane tog modela i dali nam isto tako savjete kako se taj model može unaprijediti. To smo vam predlagali bilo kroz press konferencije, bilo kasnije ovdje kroz govore u Saboru i na svaki način apelirali da se obnova koordinira centralno iz jedne institucije. A zašto smo to predlagali? Dakle, predlagali smo kao prvo zato da se ujednače i ubrzaju sve procedure potrebne za pokretanje obnove objekata. Kao drugo zato da se izbjegne šetanje dokumenata od institucije do institucije i kao treće i najvažnije zato da bi građani imali one stop shop, dakle jedno mjesto na koje dođu i u kojem sređuju sva pitanja vezana za obnovu. Međutim, to nije bio jedini razlog. Imali smo i neku dugoročniju viziju zašto jedna institucija. Željeli smo osigurati da oni najbolji u području projektiranja, inženjerstva, post potresne obnove i urbane obnove budu jezgro te institucije, te da kroz izgradnju prakse na post potresnoj obnovi Zagreba dobijemo jaku instituciju u budućnosti za post potresno inženjerstvo, ali i planiranje i provedbu urbanih obnova u cijeloj zemlji i inozemstvu. Dakle, ne samo one koje su uzrokovane potresom. sada zamislite da to i jesmo napravili prije dvije i pol godine i da je danas ta institucija imala dvije i pol godine teške prakse i teškog iskustva danas bi ta institucija ne samo efikasno provodila obnovu u Hrvatskoj, nego bi danas već mogla ponuditi svoja znanja i iskustva Turskoj i Siriji nakon ovog zaista katastrofalnog i tragičnog potresa koji ih je zadesio. To bismo danas imali. Dakle, mogli smo stvoriti jaku instituciju koja upravo na takvom zahtjevnom iskustvu stvara novu vrijednost i za nas koji sada živimo i za buduću generaciju, ali to se odbijalo. Odbijalo se ljudi samo zato jer je došlo od strane opozicije i da mi je sada naknadna ta pamet u ono vrijeme shvatila bi da nije pametno da to govorimo sa pozicije opozicije, nego da drugim kanalima to nudimo kolegama i kolegicama ne bi li to zaista zaživjelo. Jer zaista nam u tom trenutku nije bilo bitno da to bude naše, nego da se to dogodi i nije se dogodilo. Dakle, zahtijevali smo to u prvoj iteraciji zakona, zahtijevali smo to u drugoj iteraciji zakona prilikom izmjena i dopuna nakon potresa na Baniji. Zahtijevao je to da budemo pošteni i bivši ministar Paladina, no umjesto centralizacija institucija znamo dobio je nogu. Istini za volju po nama nije nikad niti smio postati ministar nadležan za obnovu. Eto ono što nije uspjelo nama niti stručnjacima, niti Paladini sada je uspjelo Branku Bačiću pa ovaj zakon napokon centralizira sve postupke unutar Ministarstva prostornog uređenja, dakle u jednu instituciju, a to se u prijedlogu zakona pazite sad obrazlaže sljedećim. Obavljanje poslova obnove u zasebnim državnim tijelima pokazalo je u dosadašnjoj praksi nedostatke koji nepovoljno utječu na učinkovitost obnove. Razdvajanje poslova u obnovi i njihovo obavljanje od strane različitih tijela dovodi do nedostatne i kvalitetne koordinacije između tih tijela, te drugih poteškoća čime se gubi efikasnost procesa, odnosno usporava se provedba obnove. Kako bi se uklonile uočene poteškoće i prepreke koje u značajnom dijelu proizlaze iz te podijeljenosti u obavljanju poslova obnove od strane različitih tijela kao rješenje predlaže se pripajanje fonda i Središnjeg državnog ureda ministarstvu. Dakle evo, dvije i pol godine kasnije sve ono što smo redom ovdje u ovom dijelu govorili nalazi se u obrazloženju prijedloga novog zakona. Ja se nadam da, mislim nadam se ali bezveze se nadam to je tak' jasno, ali zaista bih voljela da smo na ovome ako ništa drugo nešto naučili da ono valjalo bi prihvatiti dobre prijedloge i dobre amandmane koji dolaze sa strane opozicije pa minimalno onda kada se radi o zakonima koji su ovako visoke važnosti i zaista pitanje strateškog državnog interesa. Dakle, mi pozdravljamo ovu činjenicu, međutim želimo napomenuti da imamo jednu zadršku oko toga što se to nalazi unutar ministarstva. Ta zadrška tiče se mogućnosti regrutacije stručnjaka koji će biti potrebni u obnovi. Znači poznato je da u sustavu državne uprave sa dosta rigidnim sustavom oko zapošljavanja kao i sustavom koeficijenata je problem dobiti stručnjake građevinske struke. Za tu plaću realno ti ljudi ne vole dolaziti raditi u državnu upravu. Iz tog razloga smo mi i prije predlagali da to bude institucija koja je van ministarstva da bi se mogle fleksibilnije određivati naknade i plaće, pa i sklapati određeni, određeni ugovori za izvedbu poslova, tako da evo ja ne znam kako ćete zapravo tu prepreku prevazići jer bit će sigurno problem i fond sam je imao taj problem oko regrutacije stručnjaka. Druga stvar, mi nismo predlagali samo da se koordinira obnova iz jedne institucije, predlagali smo tada i to da će postojati problemi sa dokazivanjem vlasništva i da se uvede različite modele dokazivanja vlasništva kako to ne bi bila prepreka zapravo za ostvarivanje obnove. To se naravno pokazalo u praksi točnim. Ukazivali smo i na to da je nužno osigurati sustav pretfinanciranja samoobnove kuća i zgrada, dapače svi smo se ovdje složili da bez samoobnove neće biti obnove. Mi smo kao model samofinanciranja obnove odnosno pretfinanciranja obnove koju pokreću sami građani predlagali jednu drugu stvar od ove koja se sada predlaže. Dakle mi smo tražili da se osigura, osiguraju krediti preko HBOR-a sa vrlo niskim ulaznim uvjetima, niskim kamatnim stopama, sa počekom od 2 do 3.g. svima koji kreću u obnovu i da se ti krediti omoguće da budu ujedno i za konstrukcijsku obnovu, ali da budu i za cjelovitu obnovu, pa kako se ko odluči. Zašto? Zato što smo htjeli da na valu postpotresne obnove se napravi ujedno i energetska obnova kuća i zgrada. I sad šta bi time dobili da to imamo? U međuvremenu stigao nam je NPOO, u NPOO-u imamo i sredstva za energetsku obnovu zgrada i kuća. Da smo rekli ići će krediti preko HBOR-a, pa i da smo rekli da će HBOR biti PT2 za taj dio, dakle onaj koji upravlja sredstvima i sklapa ugovore za sredstva iz NPOO-a, što je prema regulativi EU moguće jer su tzv. …/Govornik se ne razumije/…odnosno banka koja može sudjelovati u tom procesu, šta bi mi dobili? Mi bi dobili to da sa jednim projektom, sa jednim kreditom rješavamo postpotresnu obnovu, rješavamo energetsku obnovu, postpotresni dio odnosno konstrukcijska obnova se zatvara iz proračuna RH na temelju isprava, dakle računa koji dokazuju da su prihvatljiv trošak s jedne strane, s druge strane povlačimo za te iste zgrade sredstva iz NPOO-a za energetsku obnovu i zatvaramo taj dio, a ako ima neprihvatljivih troškova ti neprihvatljivi se otplate kroz kredit od strane sustanara, pa su mogli napraviti još neke stvari, primjerice liftove na zgradama itd. koje će otplatit sami ili preuredit tavane, pa ih prodat, pa time financirat još neki dio jel i mi smo time mogli imati ogroman zamašnjak u obnovi stambenog fonda, ovog velikog zapravo dijela Hrvatske. Ne postoje nikakve prepreke za to osim prepreke koje postoje u nekim glavama. Evo, ja još uvijek misli da postoji mogućnost da se to napravi jer će nam omogućiti ljudi ne samo bržu obnovu nego će nam omogućiti jako brzu i pratljivu, dakle moći ćemo pratit apsorpciju iz NPOO-a, bit će brza, bit će povezana s ovim, bit će jeftinija jer jednom kad otvorite zgradu onda da napravite sve, a ne da ju otvarate dva puta. Evo, to još uvijek ovdje stoji kao naš, naš prijedlog. Dakle mi smo prije mjesec dana iznijeli 10 točaka odnosno zahtjeva koji, za koje smatramo da su koraci ključni da se obnova napokon pokrene. Jedan od njih, prvi je bila ta centralizacija obnove u jednu instituciju i to se zaista događa u prijedlogu ovog zakona. Drugi zahtjev je bila diversifikacija modela obnove s naglaskom na jačanje samoobnove, također i to se vidi u prijedlogu novog zakona, jača se model samoobnove, to je točno i diversificiraju se modeli, pa je tako osobito isto važno smatramo činjenicu omogućavanja dakle zamjene vlasništva kuća koje su uništene potresom sa onima koje su u javnom stambenom fondu, bilo države, bilo lokalne samouprave. Treći zahtjev je bio oko pretfinanciranja putem HBOR-a koji sam već opisala. Također tražili smo, jedna od bitnih stvari jest da obnova stambenih zgrada ne smije ovisiti, dakle višestambenih objekata ne smije ovisiti o pristanku 51% suvlasničkih dijelova. Zašto? To je često prepreka da se stanari nema ih 51% suvlasničkih dijelova koji pristaju na obnovu zgrada i zbog toga naravno ni ostatak ne može obnovit zgradu i žive u zgradi koja je konstrukcijski narušena. Međutim, koja je logika konstruktivne obnove? Pa nije to da ljudima uređujemo stanove nego da dovodimo zgrade na razinu, potrebnu razinu javne sigurnost, zato i financiramo to iz javnog proračuna. Iz tog razloga mi smatramo da bi konstrukcijska obnova trebala ići ex lege, ne treba 51%, ona ide samim ispunjavanjem uvjeta za konstrukcijsku obnovu i time bismo masu olakšali, sve te postupke oko dolaska do konsenzusa od 51% itd.. Ovaj prijedlog zakona predviđa nešto drugo, ne ostaje na onom starom da treba 51%, potreban je, međutim daje barem mogućnost da bilo ko od suvlasnika traži od suda u izvanparničnom postupku da tu suglasnost nadomjesti svojom odlukom. svako ko zna gdje će bit najviši takav broj slučajeva, to je u Zagrebu gdje imate najviše višestambenih zgrada koje su oštećene potresom, u kojem je stanju sa brojem predmeta sud u Zagrebu, građansko-pravni odjel, pa jel vi znate kolko će to novih slučajeva bit i kad će se to rješavat? Kaže hitan postupak, to ne znači ništa, hitan ne znači ništa ako dobijete tisuće predmeta, osim toga svaki rok koji se postavi sudovima u bilo kojem zakonu je instruktivan, on nije prekluzivan. Zato smatramo još uvijek da je vrijeme da sada ovim zakonom kažemo da nije potrebna suglasnost nego kad su ispunjeni uvjeti ide ex lege odnosno po samoj sili zakona. I naši zadnji zahtjevi bili su grupirani oko načina kako organizirati tržište jer je problem zapravo naravno građevinskog sektora i pokrivanja potreba koje imamo. To je sada puno gore nego što je bilo prije mjesec dana jer znamo da jedan veliki dio zapravo na koje smo računali i građevinskih sektora okolnih zemalja će biti angažiran i u Turskoj, najviše u Turskoj, a i nadamo se bar i Siriji. U ovoj sada situaciji mi moramo napraviti sve da privučemo građevinski sektor da radi na obnovi. Jedna od stvari koju smo tražili je bila da se ukine propisivanje cijena kada se radi o organiziranoj obnovi, to je donekle napravljeno, međutim tražili smo i to da se sudjelovanje u obnovi honorira tvrtka koje su uspješno izvršile obnovu na način da na drugim natječajima koji nisu za obnovu nego na velikim državnim projektima dobivaju dodatne bodove zbog toga jer su sudjelovali u obnovi i time budu konkurentni. To bi dalo također neki zamašnjak građevinskom sektoru i poticaj da sudjeluju u projektima obnove. Hvala. vama. Sada ćemo pozdravit učenice i učenike i nastavno osoblje Klasične gimnazije Zagreb, ima ih puno više nego nas ovdje dolje u saboru. Možete se dići tako da vas pozdravljamo. Hvala lijepa što ste s nama. I sada gospodin Davorko Vidović, potpredsjednik sabora govorit će u ime Socijaldemokrata. Izvolite. Je, sad je upaljeno. Kolegice i kolege ja osobno sebe smatram optimistom u životu, međutim ne bih baš u slučaju ove teme sebi mogao dozvoliti optimizam jer bi to značilo zaprosto ignoriranje iskustava kojega imamo u vezi s ovom problematikom koju tretira i ovaj zakon te bih volio možda da se svi zajedno zamislimo o tome kakav je doseg zakona kojega, o kojemu ćemo glasati ovoga tjedna. Može li taj zakon osigurati promjenu i dinamiku obnove? Nije li ta treća iteracija zakona o istom problemu samo znak i dokaz da je država nefunkcionalna u svojih bazičnim funkcijama i može li se desiti da promjena ovoga zakona bude samo novi alibi, nova maska za stvaranje dojma da se nešto radi. Naime, nisam normativni optimista ni inače, nisam impresioniran novim zakonom, niti mislim da će se današnji datum 15. veljače '23. moći smatrati nekakvom prekretnicom kada je riječ o obnovi kuća i života na potresom pogođenim područjima. Živeći u Hrvatskoj 30 godina i više njezine samostalnosti nemam nikakvog razloga biti, biti toliko optimističan da bih eto vjerovao da će nakon ovoga sve biti drugačije, da će sve biti uređenije, sve efikasnije i sve brže. Zašto ta skepsa? Zato jer se sjećam da nam je trebalo 6 mjeseci da u ovom saboru donesemo prvi Zakon o obnovi nakon potresa. Zato jer smo taj prvi zakon morali mijenjati nakon godinu dana jer se nakon njegovog donošenja nije dogodilo apsolutno ništa. Zato jer smo nakon i tog zakona evo danas pred donošenjem i trećeg zakona. Zato što smo u međuvremenu dočekali izradu mjera koje su pokazale zastrašujuću zagušenost procedurama, koracima, papirima, dozvolama, potvrdama kroz što ne može proći niti jedan odlično obrazovani pravnik upravni, a bome niti najiskusniji činovnik. Ja sam se uistinu prestrašio kad sam čitao program mjera za obnovu tih 74 ili 5 stranica, ja nešto tako strašno nisam vidio, a svojevremeno sam studirajući čitao i Fenomenologiju duha Hegelovu, ali ovako nešto komplicirano ja nisam mogao proniknuti u to. Skeptičan sam jer smo morali smijeniti jednog ministra, istina ne zbog njegove nesposobnosti i ne izostanka rezultata nego zbog sumnje na kriminal. Da smo morali smijeniti jednog ministra koji nas je uvjeravao da je sve u redu i da obnova buja i da sve cvjeta. Međutim, mi smo morali smijeniti također i drugog ministra koji je bio kao najbolje što je Hrvatskoj bilo ponuđeno i što se moglo, Prežalili smo i fond, osnovali i prežalili Fond za obnovu, prežalili Vanđelića, Ured za obnovu, Hanžeka, morali smo i zato sam skeptičan iz saborskih klupa izvući novog ministra jer je ocijenjeno, ja bih rekao s pravom da onaj koji vodi obnovu mora biti visoko pozicionirani HDZ-ovac što je bila i implicitna poruka, ja sam to tako i pročitao, da problem leži ne u struci, ne čak ni u zakonima, ne u procedurama, ne u institucijama već primarno i temeljno u političkoj volji koje uistinu nije bilo. Dakle, iskreno sumnjam da i jedan zakon može promijeniti praksu ako on nije utemeljen na jasnoj viziji, ako nema jasne i provedive ciljeve, ako ne počiva na jasno i realno sagledanim resursima kojima se raspolaže i jasnom predodžbom o vremenu potrebnom za provedbu tih ciljeva. Sve to mi u Strategiji obnove mi nismo vidjeli. Nismo vidjeli suvislu strategiju, nismo vidjeli niti jasno iskazanu političku volju. Predsjednik Vlade je u nekoliko navrata govoreći o svojim strateškim ciljevima svoje Vlade znao 2021. spomenuti i obnovu uz Pelješki most, eurozonu, Schengen i ne znam što je još bilo nabavu borbenih zrakoplova ali onda je pitanje obnove poslije potresne obnove nekako palo u drugi plan, da bi eto početkom ove godine to bilo deklarirano kao jedan od prvorazrednih prioriteta ove Vlade. Nismo vidjeli znanje u predlaganju rješenja koja su bila ponuđena, nismo vidjeli sposobnost institucionalnog ekipiranja na provedbi zakona. Čitali smo informacije o tisućama, o stotinama ljudi porazbacanim po kojekakvim institucijama, fondovima, ministarstvima. Desetine rukovoditelja bezbrojne procedure koju svaka od tih institucija ima koje su se kosile jedna s drugom. Vidjeli smo jednu potpunu opstrukciju samoga sustava koji kao da je namjerno dizajniran da ne proizvede nikakav učinak. Nismo na žalost moram to konstatirati vidjeli državu sa minimalnom sposobnošću ne da rješava probleme, nego da ne opstruira bilo kakav obnoviteljski učinak. To je razlog, to je ključni, to je temeljni razlog za neuspjeh koji je evidentan, neuspjeh koji danas potvrđujemo i činjenicom da tražimo normativno rješenje za nesposobnost svih sastavnica države i sustava da daje rješenja za normalan život ljudi u ovoj zemlji, u ovakvim situacijama kao što su prirodne katastrofe to je primarni test sposobnosti države da svoju temeljnu funkciju vrši. Mi to nismo vidjeli i ja na žalost nisam siguran da će donošenje ovog, pa da je i najbolji na svijetu zakona moći tu činjenicu promijeniti. Ne vjerujem da ovaj Zakon o obnovi ukoliko nisu ispunjeni uvjeti o kojima sam malo čas ogovorio, to znači jasne vizije, jasnih ciljeva, jasnog sagledavanja resursa i jasnog definiranja vremena potrebnog da se to realizira, da će to imati ikakvo značenje. Na ovom primjeru se također vidi još nešto, možda je to najozbiljnija kritika koju možemo dati ovoj Vladi. Vidi se potpuni nedostatak reformskog kapaciteta. Vladajuća politika pokazuje da ona nema tu vrstu kapaciteta, da nemaju niti viziju niti strategiju niti su sposobni voditi državu kao efikasan servis svojih građana. Ova Vlada je pokazala određene vještine u tzv. ad hoc rješenjima iskrcavanjem tog helikopterskog novca u vrijeme covid i post covid situacije prošle godine itd. intervencijama jednokratnim pomoćima, subvencijama itd. Na žalost, nije ostvarila niti jednu ozbiljnu reformu koja bi za građane ove zemlje, koja bi bila važna za građane ove zemlje i njezinih funkcionalnih sustava. I u ovom slučaju čak niti u tom smislu. Novac, taj helikopterski novac kojega smo dobili sa specijalno jasno definiranom namjenom mi nećemo biti upravo zbog ovih deficita u stanju potrošiti. To je sada više nego jasno i to je novac ne kojega mi nećemo potrošiti, nego to je novac koji je oduzet nama građanima ove zemlje, a riječ je vjerojatno o milijardama kuna ili o 300, 400 milijuna eura koji se neće uspjeti utrošiti. I to je zastrašujući podatak. U ovoj zemlji ljudi odgovaraju za ukradeni perec, a neutrošene milijarde, uzete milijarde svima nama na žalost za to neće nitko odgovarati. Još bih jednu činjenicu želio problematizirati. Naime, jedna od ključnih novina ovoga zakona je samoobnova. To je jedan od najčešće korištenih modela državnih intervencija u zemljama koje su se susretale sa prirodnim katastrofama kao što su bili ovi naši potresi. Uvrštavanje samo obnove u novi zakon je poželjan iskorak za angažiranje i energije i vremena i znanja i motivacije ljudi da sami obnove svoje domove. To je dobra priča, to je model na kojem funkcioniraju obnove u drugim drugim zemljama slučaj Njemačke, Češke, ne znam koji su se spominjali u skorije vrijeme. No, poučeni iskustvom o sposobnostima da se potpuno deformira i najbolji model obnove, da se opstruira, da se onemogući, zaustavi, upropasti, zloupotrebi itd. bojim se da se samoobnova može pretvoriti u samoobmanu. Kako sam jedan od potencijalnih korisnika ove, ovih mjera razmišljao sam bi li se upustio u obnovu kuće, obiteljske kuće u Sisku, Gradu Sisku uz pitanja koja, na koja nemam odgovore i nisam siguran kako će ona biti odgovorena. Da se novac za obnovu te kuće stavi na moj račun, tko će odrediti visinu toga iznosa, šta je utemeljeno, na temelju čega će se to procijeniti? Nema tih iznosa ovdje. Neki su mi rekli da bi konstrukcijska obnova te kuće bila oko 300 tisuća eura, 300 tisuća eura. kojih parametara će taj novac ići? Tko će ugovarati poslove? Hoću ja hodat okolo ugovarat sa nekakvim privatnicima? Šta će biti ako taj privatnik propadne, a dešavalo se to sada? Tko će odgovarati za stvarni utrošak sredstava, pojavljuju se vantroškovnički troškovi, tko će to odobravat? Kakva će uloga biti recimo konzervatora? U Sisku se nalazi u tom povijesnom, zaštićenom dijelu ovaj grada, šta će konzervatori, hoće li oni, s kim će oni to dogovarat, hoću li ja tu morat posredovati itd? Itd., odakle će se angažirati izvođači radova? Da li ih mogu ih Austrije, iz Njemačke, iz Rumunjske ili ne znam, odakle? Bojim se da bi samoobnova koja će se teško moći provoditi u postojećem pravnom okviru uz mnogobrojne rizike mogla završiti pranjem ruku tipa eto mogli ste, stavili smo vam novac na račun, ali niste i zato ste sami odgovorni. I na kraju postavljam još samo jedno važno pitanje. Ljudi mi dosad nismo razgovarali, obnove nije bilo o novcu. To su puste milijarde. To su puste milijarde. Odakle ćemo mi naći taj novac, na kojim se računima taj novac nalazi, to nije ovaj novac koji je namijenjen za obnovu javne ovaj javnih institucija, infrastrukture itd.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicama, kolegice i kolege, mi danas imamo u raspravi Konačni prijedlog Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, imamo objedinjenu raspravu koje je vezana i uz to da se Središnji državni ured ugrađuje odnosno dolazi u ministarstvo, ali mislim da o tome skor nije nitko raspravljao nego smo svoje rasprave vezali uz ovaj zakon. Ja bi svoju raspravu bez obzira, običaj je da svako, ja imam potrebu govoriti i govorit ću i to će ostati negdje zabilježeno, a netko to će slušat će slušat, tko ne ne. Ana Karenjina počinje sa rečenicom koja glasi. Sve sretne obitelji su sretne na isti način, a svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj. Kad je sve dobro, sve je dobro. Kad vam se desi nešto kao što je rat, kao što je poplava, kao što je potres onda vaše oči su uprte u državu i očekujete pomoć od države jer vam se to desilo ne zato što svoju nekretninu niste održavali, zato što ste bili nemarni, nego samo zato što ste sudbina vam je bila takva da živite na nekakvom prostoru gdje se to desilo. Nakon što se desio potres u Gradu Zagrebu ja sam u nekoliko navrata govorila o tome ljudi moji ozbiljan posao i čeka nas ozbiljan posao, ne zato što kao što kolega Borić kaže da se ja razumijem u sve, nego zato što sam prošla iskustvo što znači obnavljati nakon poplave. Prošla sam iskustvo kad čovjeka stavite u kontejner i nakon tjedan dana shvatite da je on bio podstanar i da mu vi nemate što obnoviti jer ništa nije ni imao, a da u tom kontejneru ne može živjet. Kad, prošla sam iskustvo što znači kad ljudi nakon cijelog svog životnog i radnog vijeka imaju 70 i više godina, iscrpljeni dokraja, cijeli svoj život su skupili u najlon vrećici, sve svoje uspomene imaju u jednoj najlon vrećici i na, tad su bili tamo se gradilo u ćerpičima i ne znaju što dalje. Tad vam treba država. Država vam treba da hitno intervenira, da odmah nešto pomogne i da se onda bavi jednom cjelovitom i sustavnom obnovom. Mi smo sad nakon 3 godine od potresa u Gradu Zagrebu i nakon 2 godine od potresa na području Banije i Banovine u ovoj nultoj fazi, prvoj fazi. Da je ovaj zakon bio tad ja bih rekla ok država ima namjeru nešto hitno napraviti i hitno se angažirati. ovo zakon nije o obnovi, ovaj zakon je zakon kojim se definira samoobnova i privremeno stamben o zbrinjavanje. To je taj vid zakona. I o takvom zakonu danas govorimo. Naravno da sve kad govorite o obnovi i o potresu mora započeti sa štetom. Dopustite mi samo, vidite slike iz Turske, iz Sirije, svaki dan. Iz Sirije nešto malo manje iz Turske nešto više. Procjena koja je bila štete u Gradu Zagrebu iza potresa je 11,5 milijardi eura. Procjena na Baniji odnosno Banovini je 5,5 milijarde eura. To vam piše u dokumentaciji i to vam je tu, a procjena štete u Turskoj je 85 milijardi dolara, ali euro i dolari su tu negdje. Nešto je krivo u državi Danskoj. Ili su krive naše procjene ili krive one procjene ili su oni podcijenili ili smo precijenili, ali bez obzira, ili podcijenili ili procijenili, tema je što sad i kako raditi. Smisao je obnove zaista još jedanput ponavlja, revitalizacija, transformacija, omogućiti život, omogućiti da ljudi normalno tamo žive. To je konačna smisao obnove jednog prostora. Dakle smisao i nekakvih urbanih transformacija i bilo čega. Ovo šta mi imamo u ovom Zakonu je smisao drž vodu dok majstori odu, iz razloga, odradimo nešto sad da spasimo što se spasit da. Dakle, tema samoobnove je odlična tema, ali ono što vam hoću reći, ne i, tu ću završiti sa sjećanjem na prošlost, nebrojeni broj puta sam s ove govornice izgovorila nešto, nebrojni broj puta sam imala presice koje više nisu nikog zanimale, u kojim sam rekla sljedeće, imate zakon koji je neprohodan, imate zakon, bivši ministar Horvat, kad sam rekla, morate skupiti 11 kilograma dokumentacije, ne 1, 11 kilograma dokumentacije, on je rekao pa može se, pa što je to problem. Imate zakon koji je neprohodan, u kojem su procedure do stvarnih problema još niste došli, a stvarni problemi su oni koje ja pretpostavljam, dolazi ministar Bačić, ljudi su u kontejnerima, te ljude ne možete izvući iz kontejnera van jer im niste ništa napravili i pitanje je šta im možete napraviti. Dakle stvarni, tamo, tamo su ljudi, tamo su ljudske sudbine, pa tamo nisu krumpiri koje vi prebacujete iz jednog kontejnera u drugi kontejner. Stvarni problem je tko će to raditi? Čak imate novaca koliko hoćete, imate, građevinski materijal je otišao u nebo. Nema tko raditi. Nema tko raditi, vapaj je za građevinski sektor, tko će to obnavljati i raditi. I sljedeći problem koji je apsolutno, kojeg se tad nije bilo svjesno, šta uopće sa transformacijama zaštićenih jezgra koje su zaštićene s aspekta kulturne baštine, kolega Vidović je prije mene govorio, dakle da vi to napravite na način, to su vam ogromni novci. Niste htjeli slušati, odmahivali ste rukom, tamo je nekakva šuša. Ja sam danas sigurna da se desio potres u Gradu Zagrebu, a ne iza toga na području Banije i Banovine, da se ne bi ništa desilo ništa u zakon pa nek se sami pobrinu, kako bude, bit će. Iza potresa u gradu Zagrebu 1880. g. najbolji graditelji bivše monarhije su bili tu i najbolji graditelji bivše monarhije su napravili Zagreb kakav danas poznajemo. Tu su sam 5 puta govorila, išla sam vidjeti koliko puta, trošite sredstva koja su namijenjena iz EU. Na račun nam je sjela milijarda eura. Ako ne potrošite, vratit ćete. Ne, sleglo se ramenima kao da je rok beskonačan, nije beskonačan. I sad smo tu gdje jesmo i sad se ide spašavati to što se spasit da. Na koji način? Samoobnova. Pa nemam ja ništa protiv samoobnove, kolegice i kolege, ali to se država pere od svoje nesposobnosti. Država se je u startu bavila, znate čim, ne konstruktivnom obnovom, znate šta je to? Napravit malo zabatni zid, malo složiti dimnjak i malo napraviti i malo poravnati krov, u zgradi u kojoj ja živim, koji je u donjem dijelu, ja sam rekla, zaboravite ovaj Zakon, idemo mi to napraviti sukladno važećim zakonima, bit će brže, jeftinije i bilo je i brže i jeftinijem. S tim se država bavila. Dakle ono što je mogla dati novce, ljudima i ljudi su mogli napraviti sami preko vikenda sa svojim kumovima ili ne znam s kim, što je. Onim s čim se trebala bavit se nije bavila i država sad sebe pere. Ući će u samoobnovu, reći će uđite u samoobnovu, osigurat ćemo vam sredstva, ljudi će se naći s problemom od kud, tko će raditi, koliko građevinski materijal košta, kako to napraviti, kako do toga doći, a država će reći, sorry, ja sam ti omogućio samoobnovu, a to što ti ne radiš, to više nije moj problem. Ma ne, problem je i ima posebna, poseban dio koji govori o privremenom stambenom zbrinjavanju. To privremenost, dakle svjesna, ministar Bačić je svjestan toga da neće moći napraviti nekakve iskorake i on hoće i ono što je rekao, do kraja godine iseliti ljude iz kontejnera u nešto drugo i sve okej. Iselit ćete u nešto drugo, uselit ćete u neke visokoenergetske učinkovito kuće, dakle .../Govornik se ne razumije./... državu koja ih najprije stavi u kontejnere, onda iz kontejnera stavi u .../nerazumljivo/... a onda ovu treću fazu, trajno smještaj, netko drugi za 10, 20 ili 30 godina. 1964. g. je bila poplava u gradu Zagrebu. Kad su nastala 3 naselja za privremeno smještavanje ljudi iza poplave. Još uvijek su neki tamo privremeno smješteni. Još uvijek pa samo to imajte na pameti kad je riječ o privremenom smještavanju. A sad ću nešto, bez obzira, naravno da kolege od HDZ-a, da im ne pada na p kraj pameti da bilo što čuju jer tvrdo sjede na ušima kao što su i do sad, a mislim da ne pada na pamet ni Ministarstvu, ali samo ću upozoriti na neke stvari. Dakle prvo, kad je riječ o aktima koje će izdavati Ministarstvo, izdavat će se rješenje. Kad je riječ o aktima gdje imate pravo na zamjenu nekretnine, izdavat će se odluka koja je neupravni akt, dakle dajete odluku o zamjeni nekretnine. Kad je riječ o privremenom smještavanju da nekog negdje privremeno smještavate, date odluku, date mu odluku, neupravni akt, nema on mogućnost da tu nešto intervenira. Nisam sigurna da je to baš najbolje rješenje i najbolji put. Zatim nomotehnički posložit zakon, na tri mjesta u tri članka imate kako se, kakva je upotreba obnovljene zgrade u čl. 31., u čl. 50., u čl. 58., na tri mjesta imate odgovornost glavnog projektanta, projektanta i revidenta, na tri mjesta u tri članka imate odgovornost projektanta i revidenta i na tri mjesta imate stručni nadzor građenja. pojednostavim, razumit ćete me, kao da u Zakonu o građenju imate odredbu odgovornost projektanta vezano uz građenje stambene kuće, pa vezano uz građenje višestambene kuće, pa vezano uz građenje poslovne kuće, pa vezano uz građenje ovog ili onog. Ja sam na Odboru za zakonodavstvo to upozorila i rekla a sve zajedno se vežemo i kažemo da se na njih odnose odredbe Zakona o gradnji i o, i o prostornom uređenju, pa ne razumijem. To je umjesto tih članaka, dakle nabrojala sam 12 članaka, mogla sa bit 3 odnosno 4, ali postoji nešto što ne definiramo u ovom zakonu, a to vam je onaj dio prekršajne i kaznene odredbe. Nakon ovog što se desilo u Turskoj, nakon ovog što se desilo, što se desilo na području Banije i Banovine odnosno Gradu Zagrebu, pa tu smo trebali, ne, odgovor je to vežemo uz Zakon o gradnji i uz Zakon o prostornom uređenju, pa tu su trebale biti kaznene odredbe, što i za one projektante, za one nadzorne inženjere, za one izvođače za koje se ustanovi da su, da su krivo fulali ili bilo šta, to nismo napravili. Za kraj, dakle ja vjerovali ili ne s ovim godinama, s ovim znanjem i s nekim iskustvom pisala sam amandmane, možda jedanput neko nešto shvati i u jednom času sam prestala i mislila sam pa stvarno si luda, Danice, Danice mislim sad ti opet naivno pišeš amandmane, naravno da će ti te amandmane odbit, ali imam potrebu pisat amandmane. Dakle, će svima jasno o čemu govorim, zamjensku višestambenu kuću možete graditi, ako nema država zemljište koje je namijenjeno za tu gradnju, i na drugim površinama osim na infrastrukturnim. Okej, možda vam je komplicirano mijenjat planove, ja vas tu razumijem, ali barem potpiši…, propisati da onda vrijede urbanistički standardi košto vrijede da grade na površinama koje su namijenjene za tu namjenu. Ali onda ima jedan članak koji ja zaista mislim da je jedan poprilična, popriličan problem, a to je čl. 89. koji kaže, APN na tržištu kupuje zemljište na kojem će se graditi višestambena zgrade za privremeno zbrinjavanje, dakle nije to više stambena zgrada za trajno zbrinjavanje, za privremeno zbrinjavanje, a to zemljište može planom biti namijenjeno za sve moguće namijene samo ne za infrastrukturu. To drugim riječima, probajte razumit što vam govorim, APN dođe na tržište i kupi zemljište koje je planom namijenjeno za park ili za sport i rekreaciju bez građenja ili za zelenilo i na tom zemljištu gradi stambenu zgradu bez ijednog parametra koji vrijedi urbanističkog za privremeno zbrinjavanje. Kad mi netko objasni zašto ja to ne razumijem, ministarstvo je Ministarstvo prostornog uređenja. Ministarstvo može, mora vodit računa o prostoru, ali zašto sam rekla drž vodu dok majstori odu? Ući ćemo u samoobnovu, pa što si niste samoobnovili sory vaš problem, privremeno ćemo vas zbrinut, posložit ćemo sve uoči izbora, ha jednog dana za 10-20 ili 30.g. vama će se baviti netko drugi ako više uopće ljudi na Baniji i Banovini bude. **Radin,

Pred nama dakle u dosta kratkom vremenu nalazi se već druga verzija Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom i svi u sabornici vjerujem da smo se već složili oko toga da kako smo mogli i morali smo više učiniti kada je u pitanju obnova. Nažalost u ovom trenutku još ne možemo puno toga reći o revitalizaciji i gospodarskom razvoju tog područja o kojem smo također svi na početku govorili, kao da se brz završetak obnove nekako podrazumijevao. Gledajući izvještaje o potresima u Turskoj i Siriji ponovno se naravno javljaju slike naša dva potresa koji su bila teška, ozbiljna i prije svega tragična. Štete u Zagrebu i okolici, te na Baniji procijenjene su na oko 17 milijardi eura, od čega je 11 i po milijardi procijenjena šteta u Zagrebu i okolici, te 5 i po milijardi eura na području Banije. U početku je definitivno nedostajalo sredstava, ali sredstva EU su osigurana uz posredovanje Vlade RH uz uvjet da moramo biti brzi i da moramo biti operativni. U najkraćim mogućim crtama pojednostavljenje procedure i objedinjavanje svih tijela uključenih u obnovu pod tzv. kapu ministarstva je centralizacija koju ne volimo, ali ipak od koje očekujemo da će utjecati značajnije na dinamiku obnove. To kažem jer dosad nismo imali kvalitetnu koordinaciju između tijela, a ponekad i svojevrsno prebacivanje loptice između tijela kojih se eto sjećamo, a zbog čega se gubila efikasnost procesa odnosno usporavao se proces obnove. Zato je bilo dobro rješenje kojim se predlaže pripajanje Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu u Ministarstvo, a čime će doći do integracije upravljačkih i administrativnih procesa. Drugi dobro detektirani problem isticali smo u kao Klub zastupnika SDSS-a za ovom govornicom više puta i to ne samo u kontekstu potresom pogođenih područja, a tiče se zapravo problema zemljišnih knjiga i katastra. Nesređenost zemljišnih knjiga i katastra na području Banije je posebno izražena, a kao poprilično benigna stvar u ovim konkretnim slučajevima, ponekad se pokazala kao pogubna. .../nerazumljivo/... dokaznih sredstava kojima je podnositelj dokazuje pravo vlasništva, to ima i svojih prednosti i nedostataka. Mislim da je prednost to što će, ako će se ubrzati proces obnove. Zaštitna klauzula prema kojoj rješenje o obnovi i rješenje o novčanoj pomoći nemaju pravnog učinka na pravo vlasništva i druga stvarna prava na obnovljenoj nekretnini, definitivno je dobar i svakako potreban osigurač. Međutim, iščitavanjem navedenih alternativnih dokaznih sredstava, kao što su isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis, neprekinuti slijed izvanknjižnih stjecanja, ispravni postupci, itd., postavljaju i niz određenih pitanja. Ima li se vremena za provođenje pojedinačnih ispravnih postupaka, naročito sad kad znamo za rokovi za provođenje istih jasno su propisani pozitivnim propisima. Imaju li osobe koje zahtijevaju obnove uopće već dokumente jer ako ih dosad nisu imali, zašto, postavlja se pitanje zbog čega nisu to uredili u javnim knjigama? Rješenje, odnosno odgovor na ova pitanja je poprilično jednostavan i na ovu problematiku smo također, upozoravali ranije, a riječ je o besplatnoj pravnoj pomoći. Problematiku koja se vezuje uz besplatnu pravnu pomoć naročito smo isticali kroz izvještaju o pružanju besplatne pravne pomoći koja kod nas ne dobija mjesto, a ni financijska sredstva koja zaslužuje. Više puta smo isticali deficit pravnih znanja i kapaciteta samih korisnika za aktivno sudjelovanje u procesu obnove, kao i deficit kadrova, u javnim službama, na lokalnoj razini, koje bi trebale ovaj proces podržati. Međutim, kao što sam rekla, puno toga se može riješiti dodatnim pojačavanjem timova besplatne pravne pomoći na potresom pogođenim područjima. Naročito kada znamo da je jedna jedina ovlaštena udruga za pružanje pravne .../nerazumljivo/... Srpsko narodno vijeće je u tom dijelu odradilo, usuđujem se reći, krucijalne stvari i već u prvim danima nakon potresa organiziralo pružatelje besplatne pravne pomoći, što delegiranjem pružatelja iz Zagreba, što angažiranjem pravnika s potresom pogođenih područja. Njihov broj predmeta na kojima rade je enorman i često su prava, a i prva adresa na koje se ljudi sa Banije i obraćaju. Ubrzavanjem procesa postići se i, postići će se i administrativnim rasterećenjem do kojeg će se doći ukidanjem obaveza, kao što smo čuli, izrade elaborata, ocijene postojećeg stanja građevinske konstrukcije kod obnove kuća, ukidanjem obaveze projekta uklanjanja za obiteljske kuće, ukidanjem obaveza tehničko-financijske kontrole projekta i drugih za sada, smatramo nepotrebnih izvješća koji su usporavali cijeli proces. Svakako bih pohvalila i diversifikaciju modela obnove jer će se time definitivno ubrzati cijeli postupak, kao što smo čuli, uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih kuća, pravo na najam stana, trajno stambeno zbrinjavanje, davanje nekretnine u vlasništvo RH i jedinicama lokalne samouprave te proširuje krug osoba s pravom na obnovu na braću i sestre, vlasnika, odnosno bračnog, izvanbračnog životnog partnera, neformalnog životnog partnera, vlasnikovog srodnika. Možda ne bi bilo loše razmisliti i o darovanju građevinskog materijala jer država definitivno može postići bolju cijenu na tržištu u odnosu na pojedinca. Također, pohvaljujem uvođenje davanja novčane pomoći građanima za uklanjanje uništenih zgrada, uključujući i pomoćne gospodarske i ostale uništene zgrade, novčane pomoći za troškove izrade projekta te mogućnost gradnje zamjenske obiteljske kuće u slučaju u kojem se utvrdi da popravak konstrukcije nije opravdan zbog klizišta i promjena temeljnih karakteristika tla. Gledajući ove strašne slike koje dolaze iz Turske i Sirije jasno je kako se puno ljudskih života moglo sačuvati da nije došlo do zloupotrebe od strane izvođača radova. Upravo zato jer dobro što će se jednim od završnih članaka definirati odgovornost sudionika u gradnji i naknada eventualne štete. Bez obzira što dobrodošlim smatramo pojednostavljena koja se direktno upućena u rješavanje tzv. uskih grla, svejedno se mora voditi dužna pažnja o pravima vlasnika, investitora i profesionalne zaštite svih sudionika u građenju, kako bi se izbjegli potencijalni sudski sporovi. Sigurno da treba istači i deficit građevinske struke, za koji se bojim kako ga nije moguće riješiti tek, čak ni postojećim regionalnim kapacitetima, zbog čega treba razmisliti je li potrebno uključiti i dodatno Ministarstvo gospodarstva, Hrvatsku obrtničku komoru, Hrvatsku gospodarsku komoru, diplomaciju, kako bi imali široki spektar međunarodnih izvođača. Naposljetku, omogućeno je povratno djelovanje pojedinih odredaba zakona i ostvarivanje povoljnijeg prava za podnositelja zahtjeva, što je svakako nešto što pohvaljujemo. Konačni prijedlog Zakona o obnovi sasvim sigurno je iskorak naprijed i Klub zastupnika SDSS-a će podržati prijedlog u ovom obliku. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Mažar, pa gospodin Katičić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, poštovani ministre, državni tajnici, poštovani suradnici, kao što smo čuli danas u raspravi ispred nas je Prijedlog Zakona o obnovi i ono što je bitno i što se vidjelo tijekom današnjega raspravljanja da sve ide u smjeru fokusa građana koji su zbog katastrofalnog potresa ostali bez svojih domova. Fokus ovoga zakona koji je danas pred nama su upravo oni cijeli niz novosti koje smo danas mogli čuti i od predlagatelja ministra, ali i kroz dosadašnju raspravu pokazuje ne samo da se htjelo ići u smjeru novoga pravnoga okvira kao pravnoga temelja za bržu i učinkovitiju obnovu nego da se išlo na način da se uvedu sve one novine koje su se pokazale na terenu, među ljudima, među našim sugrađanima kao problematične. I zato prije svega moram na početku zahvaliti ministru gospodinu Bačiću koji je u manje od mjesec što je na ovoj funkciji pokazao ne samo da je odgovorno i ozbiljno pristupio ovoj tematici nego da je i sa nužnom empatijom prema stradalnicima potresa praktički svaki dan sa njima, svaki dan na terenu slušajući njihove probleme, slušajući njihove potrebe i pronalazeći rješenja na ta pitanja. Iz toga razloga ključno je i bitno vidjeti danas da se osim izmjena zakona kojim će se omogućiti brža i učinkovitija obnova išlo i u smjeru da se pojednostavi administracija, administrativni postupak što se praktički suzilo ili smanjilo za čak 41% kada su se izuzeli oni dijelovi procesa koji su dosada bili nužni i potrebni, a za koje se vidjelo da su uska grla, da usporavaju i da će bez njih se proces ubrzati. Isto tako možda danas nije toliko spomenuto, ali vjerujem da je jednako bitno za građane koji poglavito žive u 11 kontejnerskih naselja je i donošenje programa stambenoga zbrinjavanja. Iako možda u sjeni zakona upravo program stambenoga zbrinjavanja je nužan sa te jedne ljudske i moralne strane jer on ne samo da donosi 11 modela stambenoga zbrinjavanja kroz koje modele će svaki građanin moći reći i odabrati što je to što je za njega i njegovu obitelj najprihvatljivije, najpovoljnije u konačnici najbolje, nego donosi i konkretne i realne rokove kada, na koji način će se određeni model stambenoga zbrinjavanja provesti. Čuli smo i od samoga ministra da je intencija da se do 1. studenoga ove godine sve osobe koje se nalaze u kontejnerima, a njih je nešto preko 6.000 adekvatno i zbrinu. Isto tako, ono što svakako pokazuje da je predlagatelj vodio računa ne samo na način da izmijeni dijelove koji će ubrzati procese i koji će građanima dati konkretne rokove i mjere nego je išao i na način da promjeni ono nešto unutar sebe što smatra da u tom početku kada je proces obnove krenuo je nastalo na taj način s obzirom da sa takvim razmjerima prirodnih katastrofa se nismo suočili u novijoj hrvatskoj povijesti je sada napravio i dodatni iskorak u ujednačenju prakse odnosno kao bi se sva državna tijela koja se bave obnovom radile jedinstveno na jedinstveni način i time stvorili i dodatnu efikasnost i brzinu. Svakako da sve to s jedne strane iziskuje i povećanu pažnju države na način da cjelokupan proces bude transparentan, bude jasan, bude vidljiv i da u nizu svih tih mjera koje će se provoditi u slijedećim mjesecima nitko se ne osjeća zakinut, nitko se ne osjeća prevaren i da svatko u svakome trenutku može vidjeti kako, na koji način i u kojem stadiju je određeni predmet. Zato pozdravljam i donošenje mrežne aplikacije koja će upravo to omogućiti da svaki predmet obnove bude vidljiv precizno i u stvarnome vremenu. Ono što me je kao saborskog zastupnika ražalostilo danas što smo mogli vidjeti opet od određenih pojedinaca iz oporbe da su pristupili ovoj temi koja je nadstranačka i koja je od interesa i RH i javnosti, ali prije svega naših sugrađana je da su u svojim paušalnim izjavama na neki način pokazali ili da ne shvaćaju materiju današnjega zakona, da ne shvaćaju intenciju predlagatelja ili da ih jednostavno ova tema ne zanima. Zašto to kažem? Imali smo jednoga čelnika oporbene stranke koji je rekao da danas donosimo po treći puta izmjene Zakona o obnovi i iz toga razloga nemamo povjerenja. Ali nije rekao punu informaciju, nije rekao cijelu istinu, nije rekao da se ove izmjene donose upravo iz bitnosti i važnosti situacije u kojoj se ti ljudi u kontejnerima nalaze, da se ubrza učinkovitost učinkovitost procesa obnove, da sve što je danas ovdje na dnevnome redu se radi upravo radi njih. Dakle, taj dio su prešutili umjesto da kažu ne, nećemo podržati, ne slažemo se da našim sugrađanima se treba administrativno rasteretiti postupak, ne slažemo se da se našim sugrađanima treba dati 11 modela stambenog zbrinjavanja, ne slažemo se da ove izmjene idu u smjeru njih. S druge strane mogli smo čuti isto od jedne naše kolegice saborske zastupnice koja je počela današnji dan na način da ova Vlada odnosno HDZ donosi najgore zakone na svijetu. Ja ne znam da li je mislila na niz zakona o paketu mjera kojima se pomoglo svim našim sugrađanima vezano za energetsku, gospodarsku i financijsku krizu teških preko 21 milijarde kuna? Da li je mislila o nizu zakona poreznih reformi gdje se naše sugrađane poduzetnike, gospodarstvenike lišilo i smanjilo parafiskalnih nameta u vrijednosti od 11 milijardi kuna? Da li je mislila na zakone kojima se smanjila stopa PDV-a? Da li je mislila na zakone kojima se povećala plaća i mirovina našim sugrađanima ili je možda mislila na zakon o obrazovanju i odgoju kojim smo omogućili svakom osnovnoškolcu u RH besplatan obrok? Nažalost evo imamo takve primjere da saborski zastupnici koristeći priliku i ovu govornicu istaknu neke stvari koje prvenstveno ne stoje, nisu u vezi sa intencijom ovoga zakona, a onda i paušalno žele skrenuti pozornost na sebe bez da imalo sudjeluju u ovoj raspravi na način kako poboljšati zakon da bude od interesa naših sugrađana na Banovini i onima koji su pogođeni potresom. Iz toga razloga HDZ se ne srami donositi izmjene i dopune zakona kolikogod puta to bilo potrebno ako je to od interesa za naše građane, ako je to za boljitak naših građana, ako je to u interesu RH. I svaki put kada se bude ukazalo na trenu potreba da se nešto može promijeniti na bolje, da se nešto može promijeniti na način da će olakšati život našim sugrađanima, da će olakšati određene administrativne prepreke ili da će donijeti povoljniju situaciju za njih na način da biraju onaj zakon koji je povoljniji što ovaj zakon također donosi retroaktivnost i mogućnost izbora za povoljniji model za koji se određena osoba procijeni HDZ će uvijek ne samo sada vezano za Zakon o obnovi nego i za sve druge zakonske prijedloge biti za, podržavati ne bježeći od odgovornosti, ne bježeći od toga da se nešto može izmijeniti i popraviti i ne bježeći od toga da se stavi na dnevni red kao izmjene i dopune ili kao novi zakon. Ono što svakako ulijeva nadu je ovo što je ministar i rekao da paralelno s ovom raspravom je danas održan i sastanak sa drvnim klasterom gdje će se ići u izradu 500 montažnih drvenih kućica visokoenergetske učinkovitosti i da se paralelno sa ovim vrši niz drugih paralelnih sastanaka sa strukom, sa svima onima koji će upravo hrvatsko znanje dati u interesu naših građana pogođenih potresom od najboljih projektanata koji će izraditi pilot projekte i konstrukcijske obnove i zamjenskih kuća. I vjerujem da ako pogledamo i da je u roku od tjedan dana od kada je bila interpelacija potrošeno 50 milijuna više iz Fonda za solidarnost i to je sada 430 milijuna eura da ćemo i tu napraviti iskorake koji se očekuju. Zahvaljujem.

Pa evo prije svega poštovane kolegice i kolege, pustite mi prije svega da kao što sam i prošli put počeo sa empatijom i sa suosjećanjem za nastradale u Turskoj i za Ćiru svih trenera, također izrazim suosjećanje i empatiju za sve ljude koji još uvijek su u teškim životnim situacijama kojih je zateklo ova elementarna nepogoda. mislim da u ime HDZ-a izborom i novog ministra koji je manje od mjesec dana napravio velike iskorake u ovom dijelu pa i sam ovaj uradak odnosno nova zakonska izmjena cjelovitog zakona kao takvog dokazuje da će u tom procesu nastati bolje situacije i bolji napreci. Kao što sam rekao pri traženju pauze imamo brojnih, brojnih noviteta u ovom zakonskom prijedlogu samo što se tiče samoobnove preko 23 novih detalja, 11 novih elemenata i metoda zbrinjavanja svih ljudi kojima je potrebna pomoć na tome dijelu, pripajanje znači fonda i drago mi je da je kolega Mažar unaprijed prije mene govorio o ovoj tezi, temi jer smo skupa odradili jedan dosta veliki posao koji se tada desio na tom istom području, područje Hrvatske Kostajnice kad su došle one također nepogode u pogledu klizišta koje su odnijele ne toliko brojnih kuća ko i ovdje, ali je bilo dosta zahtjevno u tom dijelu, tako da mislim da je on osoba koja zasigurno može odgovarajući dati odgovore i na tom dijelu i dat jednu pravu viziju onoga što treba napraviti sa ovakvim izmjenama. Da se misli ozbiljno naravno može se i sama činjenica da je imenovan na prošloj sjednici Vlade novi državni tajnik g. Domagoj Orlić kojem čestitam na funkciji koji dolazi iz tog kraja, radio je te poslove i mislim da može mnogo toga doprinijeti kako bi operacionalizacija i realizacija svih bitnih interesa i ciljeva koje su predviđene ovim zakonom, a političkim predikcijama ostvarive. Bitno je spomenuti između ostalog da se iako se znaju mijenjati i miješati nekakvi pojmovi da postoji Fond solidarnosti koji također djeluje na tom području, a obnova će biti jedan trajni zadatak Vlade kojoj je na čelu Hrvatska demokratska zajednica. Za kraj, mandat prolazi, objedinjene su rasprave, pa se dotičemo nekakvih tema slušajući rasprave, jedino se kolega Grbin toga dotaknuo a tiče se i ovog spajanja odnosno i promjena u djelokrugu i ustrojstvu tijela državne vlasti. Mislim da je to također logično i da ide sve u smjeru toga da bude operacionalizacija jednostavnija, i da postoji jedno tijelo i da bude što je moguće više. Spominje se micanje ovo upravljanje državnom imovinom za javna poduzeća. Ovo rješenje se i prije razmatralo. Priključuje se Ministarstvo financija u kojem odjelu već postoji taj odjel koji to može pratiti na odgovarajući način i samim tim ljude koje će preuzeti dati jednu dodatnu energiju i snagu i sinergiju kako bi taj zadatak bio još bolje praćenje tih poduzeća koji bi bili na pomoć svima. Za kraj u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice naravno da ćemo podržati predloženi tekst zakona. Naravno u tijeku su i mogućnost ulaganja određenih amandmana na taj zakonski tekst, pa ostavljamo i tu mogućnost da će biti i tih amandmana. I mislim da je ovo jedan sveukupni kao što sam kazao dokument koji će pregledan, nomotehnički uređen i kao takav će imati jednostavniju i bolju primjenu za one kojima je to najvažnije a to su građani koji koriste prava iz tog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Gospođa Ružica Vukovac ispred Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite. Poštovani ministre odnosno predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Ovo izlaganje započet ću detaljima iz katastrofe kojoj svijet svjedoči posljednjih dana. Stravično urušavanje zgrada razotkrilo je nesavjesnu gradnju i nepoštivanje zakonskih propisa u gradnji čime su stanovnici praktički izgubili izglede za preživljavanje. Zbog toga u Turskoj ključa bijes stanovnika kako raste broj žrtava do sada gotovo 40 tisuća, a više od 100 tisuća je ranjenih. Turski dužnosnici priveli su ili izdali naloge za uhićenja niza onih koji su navodno bili uključeni u izgradnju zgrada koje su se srušile i smrskale ljude nakon razornih potresa na početku prošloga tjedna. Oko 130 ljudi za sada se tereti kao sudionike u izgradnji zgrada koje su se srušile tijekom potresa. Turski je potpredsjednik rekao da su izdani nalozi za pritvaranje 131 osobe za koje se sumnja da su odgovorne za rušenje zgrada. Ministar pravosuđa obećao je kazniti sve odgovorne, a tužitelji su započeli sa očevidima i prikupljanjem dokaza o materijalima korištenim u izgradnji. Očekuju se i nova uhićenja, a saznaje se da je napisano čak preko 150 uhidbenih naloga i to sve skupa javlja službena Novinska agencija Anadolia. Državno odvjetništvo počelo je nekoliko istraga u pokrajinama pogođenim potresom. Tursko ministarstvo pravosuđa naredilo je državnim odvjetnicima 10 pokrajina da otvore istrage o zločinima povezanim sa potresima. U petak je policija u Zračnoj luci Istambula privela poduzetnika iz pokrajine Hatay koji je pokušao pobjeći iz zemlje, a koji je gradio luksuznu rezidenciju Renesansa, a ona se poput kule od karata urušila na stanovnike. U Turskoj koja leži na višestrukim linijama rasjeda i ima tešku povijest velikih potresa kvaliteta gradnje toliko je loša da se zgrade raspadaju kao da su od papira. Stručnjaci kažu da Turska ima propise za sprječavanje takve katastrofe, ali ih građevinske tvrtke bijedno provode. Najveće građevinske tvrtke često su bile bliske i samom predsjedniku Erdoganu. Američki stručnjaci za protupotresnu gradnju gledajući fotografije i videozapise zgrada koje su se doslovce spljoštile rekli su da je glavna greška već sada očigledna. To su neelastične betonske zgrade koje imaju neadekvatnu konfiguraciju željeznih armatura odnosno armaturnih šipki što omogućuje da beton postane krt i eksplodira prema van. Ako vam noseći stupovi eksplodiraju prema van podovi će se samo naslagati jedni na druge rekao je to i profesor James Don stručnjak za sustave rasjeda u Kaliforniji i u Turskoj. Zgrade mogu biti osjetljive na urušavanje i zbog manjka odgovarajućih veza između okomitih stupova i vodoravnih podova, pa te veze pucaju u trešnji izazvanoj potresima. Krivnja leži i na niskoj obrazovanosti inženjera i arhitekata smatraju neki stručnjaci. Dodaju da se turski dužnosnici također itekako kockaju sa dosadašnjim ublažavanjem propisa. Turska pravila o gradnji temeljena na kalifornijskim redovito su revidirana od potresa 1999. u Sjeverozapadnoj Turskoj, a posljednji put 2018. Na papiru standardi postoje, a poslovi nadzora povjereni su privatnim tvrtkama tako govori istambulski arhitekt Koksal. No, nadzor je slab dodao je dajući graditeljima veću slobodu da slijede ili možda ne slijede pravila, propisana pravila. Komplicirane birokratske procedure također završavaju razvodnjavanjem utvrđivanja odgovornih ako ili kada nešto pođe po zlu i konačno koraka i potpisnika je toliko da je na kraju teško identificirati tko je odgovoran. Svu podlost zločinaca razotkriva usred pustoši u jednom od razrušenih gradova jedna od zgrada koja je ostala gotovo netaknuta. Navodno se radi o predstavništvu Komore inženjera građevine. Čini se da je jedna stvar svim mafijašima na zemlji zajednička, a to je izostanak empatije. Iz ovog izlaganja prije svega ne mogu a da se ne zapitam zašto u Hrvatskoj baš nitko nije odgovarao za nesavjesnu poslijeratnu gradnju i obnovu, iako je bilo jasnih i nedvojbenih dokaza o svemu što spominju eminentni stručnjaci iz ovog područja. Sve ono što gledamo i danas na snimkama iz Turske i na Banovini su se kuće samostropoštale, jer je nedostajalo odgovarajućih veza između okomitih stupova i vodoravnih podova. I na Banovini smo osobno svjedočili nedostatku veziva u temeljima koji su rađeni pijeskom bez cementa i na Banovini smo imali žrtve nesavjesne gradnje koju je trebala kontrolirati država. Ali ne, naša država nije smatrala da bi ijedna institucija trebala provjeriti zašto su štete na Banovini tolike kolike jesu. Nakon svega proživljenog na Banovini stradali ljudi koji su po drugi put izgubili krov nad glavom proživljavaju novu agoniju. Obnova je sramotno spora iako čak i pučka pravobraniteljica upozorava da je reakcija države odnosno svih razina vlasti na katastrofe poput potresa jest pitanje zaštite ljudskih prava, prvenstveno prava na dom, na dostojno stanovanje, ali i na sigurnost, na zdravstvenu zaštitu, na rad, na vodu i drugih prava. Jasno je da su potresi prirodne nepogode no u takvim izvanrednim okolnostima građani očekuju reakciju i hitno stambeno zbrinjavanje pa i humanitarnu pomoć, a nakon toga i pomoć u obnovi te društvenu i gospodarsku revitalizaciju pogođenih područja i povratak svakodnevnom životu po mogućnosti što sličnijim onome prije ovih tragičnih događaja. Tragična sporost države pri saniranju posljedica potresa koji su prije gotovo tri godine pogodili Zagreb, a prije više od dvije Banovinu natjerala je neke od vlasnika stradalih kuća da se sami prihvate obnove svojih domova. Tako saznajemo primjerice od g. iz Markuševečkog Popovca mjesta podno Medvednice udaljenog tek desetak kilometara od samog centra Zagreba koji je opisao kako je ipak sam obnovio svoju obiteljsku kuću. Za samoobnovu se prvenstveno odlučio na poticaj struke jer je u razgovorima s izvođačima i projektantima zaključio da ako će čekati da država krene to će trajati najmanje 10 godina. Samoobnova je trajala dvije godine i jedan mjesec, ali je vrlo zanimljivo to što g. kaže da su mu trebale dvije godine da ishodi dozvole i druge papire za početak radova, a svega mjesec dana za fizičku ovnovu zgrade. Da nije tragično bilo bi komično. Dvije godine vam treba za papire, a mjesec dana za radove, s tim da je s vlasništvom i srušenom kućom u potresu glede prethodnih dozvola sve bilo čisto. Famozno je kako vam u Hrvatskoj uvijek fali jedan papir. Spomenuti je gospodin posebno pohvalio izvođače radova koji su neizmjerno učinkovitiji od državnih službi kako kaže. Ljudi su imali rok od 80 dana da završe radove, oni su ih riješili u 35, drugim riječima da država ne koči zgrade bi bile obnavljane mjesec ili dva dana. E pa gospodo vladajući ne mogu, a da vas ne pitam, osjećate li se suodgovornim za smrt bebe u kontejneru u kojemu je beba očito bila i začeta i donesena na svijet i završila tragično? Možda niste upratili, ali majka tragično preminule bebe požalila se javnosti da i njena druga djeca pobolijevaju i nemaju adekvatne uvjete za život. To je sramota i mora zaboljeti svakoga tko ima imalo empatije. Oni koji je nemaju svemu navedenom neće vidjeti problem, upirat će prstom u oporbu, u nesređene papire, u stradalnike u sve samo ne svoju krivicu neće priznati. Danas želim s vama podijeliti još jednu priču obitelji iz Strašnika s malom djecom koju sam upoznala netom poslije potresa obilazeći stradale i dijeleći kruh, vodu, garderobu potrebitima. Dakle, poslije potresa njihova kuća dobiva crvenu naljepnicu u 4. mjesecu 2021. grad Petrinja radi elaborat rušenja i dolazi im srušiti kuću. Oni nisu taj elaborat niti vidjeli prije rušenja nego tek poslije kad je kuća već bila srušena. Njihova kći otišla je pitati za elaborat jer im je trebao kad su podnosili zahtjev za obnovu, tada su vidjeli da je i garaža navedena u elaboratu. Oni su to ljeto sami obnovili garažu da imaju gdje biti preko dana jer imaju i krave i rade sir i bave se poljoprivredom. Sve papire predali su u ured koji je otvoren u Petrinji i tada za njih počinje pravo zavlačenje. Prvo ih se zove s pitanjima, a zašto garaža nije srušena, oni odgovaraju da su je obnovili sami pa se u uredu na njih ljute, bune se jer su i terasu iznad garaže zatvorili stolarijom. Ljudi im odgovaraju pa zato što imamo pšenicu, imamo stoku moramo je negdje staviti, ljudi se bave poljoprivredom, pokušavaju si sami pomoći. Pa donesite nam onda račune tražili su, pa ih pitaju jeste li stolariju kupili prije ili poslije potresa kao da je to ikome važno, pa oni ne traže novac za to, oni samo žele preživjeti. I tako sva ta pitanja produžuju njihovu agoniju, sve to traje po mjesec, dva, a godina prolazi. Tada im dolaze napisati zapisnik da li će garaža ugroziti možda kuću ako je budu gradili. Opet pitanja, zašto su imali jedan zid između kuće i garaže jer to iz zraka za njih izgleda kao jedan objekt,

Pišu požurnice, pišu zamolnice već ne znaju po koji put i opet ih pitaju, a zašto ste toliko krovova radili, očito u uredu ne razumiju život ljudi na selu. Moja poznanica kaže ponižavaju nas, osjećaš se stvarno kao budala i pitaš se zašto sve to uopće radiš. Nakon beskonačno mnogo pitanja koja usporavaju postupak dolazi im Projektantska kuća Artom iz Vinkovaca jer su ih eto kako kažu iz ministarstva poslali da daju svoje mišljenje da li garaža ugrožava obnovu kuće. Ni njima ni nama nije uopće bilo jasno zašto su ih poslali. I prođe tako tri mjeseca ni glasa od nikoga. I tada dolaze ponovno, kao sad im je jasnije, ali sad šalju svoje mišljenje i revizoru, ljudi zovu ministarstvo nisu još uvijek nikakav konkretan odgovor dobili. Kći odlazi u ured koji očito nema nikakve svrhe niti uloge jer nikada nisu znali odgovor na nijedno pitanje. Opet šaljemo tko zna koju po redu požurnicu i ništa. Evo, do danas. Godine prolaze, a moji unučići rastu u plastičnom kontejneru kaže moja sugovornica. Vrijedna i radišna žena koja polako gubi nadu. Nije više ni ljuta, ni ogorčena, samo gleda kroz prozor i grize svoje usne od jada. Zahvaljujem. Gospodin Predrag Štromar, Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika. Polako, izvolite. nakon što je prošlo više od 2 godine već blizu i 3 koji su pogodili središnju Hrvatsku i nakon što smo u međuvremenu donijeli 2 izmjene Zakona o obnovi pred nama je danas novi zakon koji bi sa svojim predloženim rješenjima trebao doprinijeti bržem, učinkovitijem i jednostavnijem procesu obnove potresom pogođenih područja. Od samog početka izrade one preliminarne verzije zakona pa i kasnije tijekom naknadih izmjena inzistirao sam, a inzistiram i dalje da obnova mora biti brza i učinkovita te kvalitetna i transparentna. U tom procesu svi moraju imati ravnopravan tretman i zato trošak obnove mora biti ravnomjerno i jednako raspoređen među svim dionicima i to na svim područjima neovisno o indeksu razvijenosti kao što je to bilo prije jer je to jedino dugoročno, pravedno, održivo i razumno rješenje. Dosadašnje iskustvo pokazalo nam je da je zakon na papiru jedno, a stvarno stanje na terenu i konkretni problemi koji usporavaju ili čak i koče obnovu nešto sasvim drugo. No, danas je pred nama novi prijedlog zakona koji bi svojim rješenjima trebao otkloniti sve poteškoće s kojima su se građani u procesu obnove susretali. Ova zakonska rješenja koja su pred nama trebala bi pojednostavniti i ubrzati obnovu, omogućiti građanima da lakše i brže ostvare svoja prava, da samostalno krenu u obnovu i da u konačnici ljude koji žive u kontejnerima do početka zime smjestimo u njihove obnovljene ili novo sagrađene kuće. Pozdravljam intenciju predlagatelja da potiče samoobnovu. Podržavam rješenje kojim se proširuje mogućnost dobivanja novčane pomoći za samoobnovu prije početka obnove. Poticanju tog procesa svakako će doprinijeti i činjenica da su uklonjene brojne prepreke koje su usporavale obnovu poput primjerice izrade projekta uklanjanja slobodnostojeće obiteljske kuće. Također svakom građaninu koji sudjeluje u obnovi moraju u svakom trenutku biti dostupne sve informacije i sva administrativna pomoć i podrška. Svatko mora imati osobu imenom i prezimenom i brojem telefona koju može svakodnevno i u svakom trenutku nazvati i zamoliti za rješenje problema koji je eventualno nastao u samom procesu. Svjedočili smo čitavom nizu nelogičnosti i bespotrebnim komplikacijama s kojima su se građani susretali i djelom zbog podijeljenosti poslova između različitih tijela. Vjerujem stoga da će ustrojstveno spajanje s resornim ministarstvom dijela nadležnim za obnovu, a to su Fond za obnovu i Središnji državni ured te centralizacija svih potrebnih protokola umnogome doprinijeti standardizaciji, transparentnosti i vidljivosti samog procesa obnove. No, imperativ koji se postavlja pred sve nas je da svi oni koji već više od 2 godine borave u kontejnerima slijedeću zimu dočekaju u svojim obnovljenim ili novo izgrađenim domovima. Siguran sam da ovaj zakon to može omogućiti. Njegova provedba u interesu je ne samo stambenog zbrinjavanja građana na potresom pogođenim područjima već u interesu revitalizacije i gospodarskog razvoja čitave RH. Slijedom Slijedom rečenog, Klub HNS-a, HSU-a i nezavisne zastupnice podržat će Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s konačnim prijedlogom zakona. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Do 16 sati i 5 minuta pauza iz, tehničke naravi da ne ponavljam, iz video razloga. 16 i 5 minuta točno.